Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za 2023. godinu Podnositelj je Vlada na temelju Članka 97. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Raspravu je proveo Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću imamo zahtjev za stankom, poštovana kolegica Selak Raspudić. Izvolite. Tražim stanku u ime Kluba nezavisnih i Fokusa. Naravno da i nas raduje činjenica da nakon 3 ministra i 4 zakona konačno započinjemo obnovu potresom pogođenog područja. Međutim, u ovom izvješću ne nalazimo odgovor na brojna važna pitanja koja su nužna da bismo mogli prihvatiti ovakvo izvješće. Jedno od njih odnosi se na uporabnu vrijednost zgrada koje su pogođene potresom i uopće uporabnu vrijednost odnosno uporabnu dozvolu i drugih zgrada na potresom rizičnim područjima. Vi ističete u programu mjera da su brojne naše bolnice, vrtići i škole neotporni na potrese, štoviše da bi se u slučaju potresa većeg od 6 po Richteru mogle urušiti do temelja. Nama puki statistički podaci ne znače ništa. Treba nam točan popis koje su to bolnice i zgrade trenutno rizične, radite li na njihovoj potresnoj otpornosti i hoćemo li u budućnosti imati sve javne institucije koje su zaštićene u slučaju tako snažnog potresa. Ovo posebno ističem imajući u vidu činjenicu da su 31.12. zatvorene mogućnosti prijave štete od potresa pa nas zanima koliko je naših građana ostalo izvan te prijave s obzirom na dodijeljene naljepnice jer to predstavlja rizik ne samo za njih i njihove domove nego za sve građane RH. I ono na što također želimo čuti odgovor je, hvalili ste se u ovom izvješću i to je bilo jedno od bitnih stvari prilikom i same kampanje da ste zatvorili kontejnerska naselja. Međutim, podrobniji pregled vidi

Stanka je odobrena. Kolegice Komes, izvolite. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Evo zatražila sam stanku u ime Kluba HDZ-a kako bismo još jednom naglasili važnost obnove koja se provodi na području Sisačko-moslavačke županije i cijelog područja pogođenog potresom. Ono što je zaista jako bitno jest da su zaista velika sredstva osigurana kroz Fond solidarnosti kako bismo obnovili osim naravno privatne imovine javnu infrastrukturu odnosno zgrade, ali pritom ono što važno čega se dotakla i kolegica Raspudić jest da nismo prihvatili one standarde uobičajena pravila Fonda solidarnosti povrata u prijašnje stanje nego se zbog, upravo zbog, zbog saznanja odnosno imajući na umu činjenicu kako se radi o starim zgradama, dakle nije htjelo vratiti u prijašnje stanje nego se odlučilo na strateški koncept visokog protupotresnog suvremenog standarda i konstrukcijske obnove što jest kao što i vidimo nešto sporiji i skuplji način, ali svakako dugoročno sigurniji i isplativiji. Postupak obnove koji se pokrenuo sigurno je nekako vratio nadu među stanovništvo i Banovine i Sisačko-moslavačke županije koja je bila jedna od najnerazvijenijih županija, a zajedničkom sinergijom lokalnih čelnika županije i Vlade RH mogu sa mogu sa sigurnošću reći kako smo zadržali stanovništvo ne samo provodeći obnovu nego i određenim planom revitalizacije tog područja. Stoga evo vjerujem da će kroz izvješće ministra pokazati se i u nekakvim podacima, točnom činjenicama koliko je dosada uloženo truda, napora i obnovljeno zgrada na području pogođenim potresom. Hvala. Ima li još zainteresiranih za stanku, ako nema nastavit ćemo u 9 sati i 50 minuta.

Poštovane kolegice i kolege pozivam sada predstavnika podnositelja poštovanog potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića da predstavi navedeno izvješće. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, najprije se ispričavam, puko mi je glas tako da ću malo teže moći dati ovo izvješće, ali evo nastojati ću koliko god budem bolje mogao. Dakle, ovo Godišnje izvješće o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih u petrinjskom i zagrebačkom potresu temelji se na Članku 97. Zakona o obnovi kojim je predviđeno da Vlada dva puta godišnje, nakon 6 mjeseci i nakon godine dana upoznava sabor sa provedbom Zakona o obnovi. Uvodno bih rekao ono činjenice koje su nam poznate, a to je da je tijekom, da su tijekom 2020. godine Hrvatsku pogodila dva potresa, prvi zagrebački potres 22. ožujka čija je snaga bila 5,5 po Richteru i drugi petrinjski, druga dva petrinjska 28. i 29. prosinca od kojih onaj jači 29. iznosio 6,2 po Richteru. Tad je nažalost u tim potresima izgubljeno 8 ljudskih života, oštećeno prema preliminarnim podacima kojega su, preglede obavili stručnjaci Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo oštećeno tada prema tim procjenama 69 tisuća građevina, a inicijalna procijenjena šteta iznosila je 17 milijardi eura. Na prijedlog ministra unutarnjih poslova proglašeno je, proglašena je katastrofa za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije i na taj način stvoren je, stvorena je podloga prema kojemu je Vlada RH tijekom 2020. a onda i u kasnijim godinama utvrdila, a Hrvatski sabor svojim zakonima donio zakonodavni okvir kako i na koji način će se obnoviti područje zahvaćeno i petrinjskim i zagrebačkim potresom. Ovo izvješće odnosi se na proteklu godinu, prošlu godinu, a nekako se cijela ta godina poklapa sa mojim izborom na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine. Naime ja sam ovdje u HS-u izabran 17. siječnja prošle godine tako da čitavo to vrijeme za koje izvješće i podnosim sam bio nadležan ministar za postupak obnove. Inače do tada obnova se provodila prema zakonu koji je donesen 2020. godine i kasnijem njegovim izmjenama i dopunama, međutim taj okvir se pokazao da nije dostatan za odgovor na bržu obnovu stradalog područja. Ono što je važno reći prije nego što uđem u to razdoblje prošle godine, a to je da se Vlada RH pravilno postavila u odnosu na potrebu i u odnosu na obnovu stradalog, stradalog područja. Naime nismo se u svom u obnovi i procesima obnove odlučili na povrat u prijašnje stanje, a to je dijelom i odgovor gospođi Selak Raspudić već smo se u procesu obnove odlučili na koncepte visokog protupotresnog suvremenog standarda i konstrukcijske obnove koji postupak i koji proces jest i skuplji i sporiji ali je dugoročno sigurniji i isplativiji. Kad sam preuzeo dužnost ministra, ovdje sam u ovom saboru prije nešto više od godinu dana rekao da su tada pred nama bila dva prioriteta. Prvi prioritet je bio da u potpunosti realiziramo sredstva koja su nam odobrena iz Fonda solidarnosti za obnovu zgrada javne namjene i javne infrastrukture i drugi je da do zime odnosno do 1. studenog 2023. godine ispraznimo sva kontejnerska naselja, iselimo naše sugrađane iz kontejnerskih naselja koja su bila, a bilo ih je 11 na području grada Siska i na području grada Petrinje i na području grada Gline. Da bi mogli to provesti, donijeli smo 20. veljače ovdje u Hrvatskom saboru novi Zakon o obnovi kojim je zakonom cjelokupan proces obnove restrukturiran i zakonski i financijski i operativno. Paralelno sa zakonom, istog dana smo donijeli u HS-u i Zakon o ustrojstvu središnjih državnih tijela ministarstava i drugih središnjih državnih tijela dva tijela koja su bila zadužena za provedbu obnove za zagrebački potres Fond za obnovu grada Zagreba Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje smo temeljem tog zakona i Zakona o obnovi integrirali u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zašto? Zato što je do sada praktično ministar odgovoran za obnovu, praktično samo mogao uz nadzor rada jednog i drugog tijela donositi akte o obnovi, dakle rješenja o obnovi, a sama provedba je bila za zagrebački potres na fondu, a za područje Sisačko-moslavačke županije dijelom i Karlovačke i Zagrebačke, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. I to nije bio po nama dobar postupak, dobar proces i mi smo tim zakonom potpuno rekonstruirali model obnove. Tom rekonstrukcijom modela obnove omogućena je bolja dinamika obnove, ubrzali su se procesi jer smo zakonom osim reorganizacije središnjih državnih tijela, smanjili potreban broj dokumentacije, smanjili broj sudionika, a time učinili propuzivnijim samu obnovu. Kada govorim o obnovi još ono što mogu reći onda promatrajući aktivnosti i sve ono što je napravljeno u protekli 3,5 – 4 godine, mogu slobodno reći da se radi o povijesnoj obnovi i grada Zagreba su u obnovi, koje su u potresu oštećene. Za postizanje prvog cilja kojega sam tada naveo jer nam je rok za iskorištenje sredstava fonda solidarnosti praktično isticao, promijenili smo način i provedbe i nadzora, realizacije projekata koje, koja se odnosi na sredstva iz Fonda solidarnosti, uveli smo tjednu koordinaciju sa svim ministarstvima i gradom Zagrebom i Krapinsko-zagorskom županijom, koji su bili tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti, a zadnja tri mjeseca, dakle travanj, svibanj i lipanj održavane su koordinacije u Vladi kojima je koordinacijama predsjedavao predsjednik Vlade. U trenutku kada sam preuzeo dužnost ministra od milijardu i tri milijuna eura koliko je ukupno odobreno od toga 684 milijuna eura za obnovu zgrada javne namjene i infrastrukture na području zagrebačkog potresa i dodatnih 319 milijuna eura za obnovu zgrada javne namjene i infrastrukture na području petrinjskog potresa u tom trenutku smo iskoristili bili 390 milijuna eura. Nama je u tom trenutku do isteka roka preostalo 150 dana, a trebalo je potrošiti 613 milijuna eura, tada sam rekao da je to otprilike četri milijuna eura dnevno kako bismo taj alocirani iznos od milijardu i tri milijuna eura odobrili. Mi smo tada kroz tih 150 dana ne samo potrošili četiri, trošili četiri milijuna eura dnevno nego smo na kraju lipnja ne samo dosegli alociran iznos od milijardu i tri milijuna eura nego smo sa danom 30. lipnja imali verificiranih milijardu i 550 milijuna eura što znači da smo dnevno realizirali projekata u iznosu od preko sedam milijuna i 300 tisuća eura. Otprilike u tom razdoblju smo realizirali projekata čija je vrijednost tri Pelješka mosta u samo 150 dana. S obzirom da je odluka koja se temelji na uredbi, Europskoj uredbi o Fondu solidarnosti podrazumijeva korištenje sredstava Fonda solidarnosti u roku od 18 mjeseci, treba reći da za zagrebački potres taj rok ne bi bio moguće odraditi iz nekoliko razloga. Prije svega što sam rekao da smo se mi odredili na koncept konstrukcijske obnove što znači izgraditi odnosno obnoviti bolje i učiniti boljim zgrade nego što su one bile prije potresa, da one budu u mehaničkom smislu stabilnije i otpornije, da je tu podrazumijevalo izradu projekata, provedbu javne nabave, a da u isto vrijeme uz potres Hrvatska je prolazila, Hrvatska i svijet kroz pandemiju covida-19 što je značajno otežavalo provedbu projekata i da je nakon toga došao petrinjski potres koji je u prosincu praktično učinio kumulativne štete na tim istim i progresivne štete na tim istim zgradama koje su oštećene i u zagrebačkom potresu na temelju prijedloga Vlade RH Europska Europska komisija je produžila za zagrebački potres rok za korištenje sredstava Fonda solidarnosti za 12 mjeseci odnosno da su sredstva za korištenje Fonda solidarnosti za zagrebački potres koriste do istog roka do kada se koriste i sredstva za obnovu zgrade javne namjene i infrastrukture za petrinjski potres. Dodijeljena sredstva iz Fonda solidarnosti su bila namijenjena za četiri operacije. Prva je vraćanje u radno ispravno stanje infrastrukture u ključnim sektorima, drugo financiranje službi spašavanja te osiguranje i promjenu smještaja i osnovnih životnih potreba pogođenih stanovnika, treća operacija ja osiguranje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine i četvrta koja je financirana iz Fonda solidarnost jest čišćenje pogođenih područja i sprečavanje erozije tla. Dakle, sredstvima Fonda solidarnosti mogli smo osim prometne infrastrukture obnavljati i zdravstvenu infrastrukturu, obrazovnu infrastrukturu i reko sam objekte koje su koje predstavljaju kulturnu baštinu u RH na nastradalom području. Dakle, zahvaljujući angažmanu resornih ministarstava kako mog ministarstva tako i drugih ministarstava koja su bila tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, zahvaljujući krajnjim korisnicima, a 600 korisnika je sudjelovalo u realizaciji sredstava Fonda solidarnosti do kraja predviđenog roka do 30. lipnja kao što sam rekao verificirano je ukupno, kad govorim verificirano to znači da je izvršeno i naplaćeno do 30. lipnja radova u iznosu od milijardu i 550 milijuna eura i od toga za zagrebački potres od alociranih 684.928 milijuna eura odnosno … posto alokacije, a za petrinjski potres od 319 milijuna eura 625 milijuna je verificirano odnosno 196% gotovo 200% iznad dodijeljenih sredstava. Sredstva iz Fonda solidarnosti utrošena su za obnovu 163 škole i vrtića, da sad ne nabrajam bar one najveće projekte jer bi me to daleko odvelo, 26 fakulteta, 17 bolnica, 45 drugih zdravstvenih ustanova, preko 250 zgrada kulture i kulturne baštine, 600km prometnica, 77 mostova, 6km tramvajskih pruga, 28km nasipa i obala, utvrda, 100km mreže vodoopskrbe i odvodnje i sanirano je 217 klizišta i 108 urušenih vrtača. Mi smo temeljem Uredbe Europske komisije, Europskog Vijeća i Parlamenta o svemu o načinu utroška realizacije sa pojedinačnim popisivanjem svih projekata, a bilo ih je ukupno 1330 projekata upoznali Europsku komisiju i ta su izvješća i za petrinjski i za zagrebački potres trenutno u Europskoj komisiji. Čitavo to vrijeme smo aktivno surađivali sa Komisijom i predstavnici Europske komisije dolazili su u Zagreb, pratili su sve faze realizacije projekta i u listopadu prošle godine predstavnica Europske komisije rekla je u svojoj izjavi u Zagrebu obilazeći brojne projekte koje smo realizirali kroz Fond solidarnosti kako je Hrvatska jako dobar primjer korištenja europskih sredstava iz Fonda solidarnosti. Kako smo na obnovi zgrada javne namjene i infrastrukture stekli i sami određena iskustva u svom izvješću smo dali i preporuke Europskoj komisiji kako i na koji način u budućnosti koristiti Fond solidarnosti kako bi on bio prihvatljiviji i korisniji za državu primateljicu tih sredstava u odnosu na činjenicu da smo mi, da smo mi iz Fonda solidarnosti obnavljali do tada jedini i nezabilježeni proces kroz Fond solidarnosti, a to je oštećene zgrade javne infrastrukture i javne zgrade na području zgra… metropole odnosno glavnog grada, i da je potez zahvatio tri urbana područja, prije svega petrinjski potres, pa prema tome iz te činjenice stekli smo iskustva zbog kojih mislimo da su preporuke koje smo dali prihvatljive i za Europsku komisiju, a odnose se na način da nije svaka katastrofa ista, radi li se o potresu, radi li se o poplavi ili nekom drugom, požaru ili nekoj drugoj katastrofi velikoj. Druga stvar da treba osim zgrada javne namjene koji se odnosi na obrazovanje i zdravstvo i kulturnu baštinu uvrstiti i zgrade socijalne infrastrukture da jasno treba voditi računa da se osigura i odgovarajući iznos sredstava kako bi se doista mogla obnoviti infrastruktura nakon pojedine katastrofe. Ono što je nama bilo dobro, naime kažu nije svako, da za svako zlo postoji neko dobro, činjenica da je Europska komisija početkom 2020.g. kao odgovor na pandemiju covida, covida-19 donijela jedan veliki projekt Mehanizma za oporavak i otpornost iz kojeg smo projekta mi kroz naš NPOO osigurali 2,5 milijarde eura, od toga samo za obnovu zgrada oštećenih u potresu, za njih u cjelovitu obnovu preko milijun, milijardu i 500 milijuna eura. Prema tome, mi smo iskoristili tu činjenicu da se u to vrijeme kada smo već imali mogućnost kroz NPOO ta sredstva stopiti u zajednička sredstva sa sredstvima Fonda solidarnosti i zgrade koje smo konstrukcijski obnavljali iz Fonda solidarnosti do cjelovite obnove velikim dijelom financirati iz NPOO-a, pa na taj način ćemo te zgrade javne namjene i javnu infrastrukturu obnavljati sa dva europska fonda u ukupnom iznosu od 2,5 milijarde eura. Ostatak od 850 milijuna eura koliko nam nedostaje za svih sre… svih projekata koja su pokrenuta iz Fonda solidarnosti ćemo financirati sredstvima državnog, državnog Što se tiče ostalih objekata koje, koja financiramo javnim sredstvima, a odnose se na zgrade javne namjene moram spomenuti zajam Svjetske banke u ukupnom iznosu od 200 milijuna dolara s kojim zajmom financiramo obnovu slijedećih projekata, a to je KBC Zagreb odnosno Rebro i to za izgradnju Pedijatrijske hematologije i onkologije, zatim najveći projekt to je Rebro faza III koji je sada u fazi nabave, Srednju strukovnu školu u Petrinji, HZJZ, Studentski dom u Petrinji i Fakultet elektrotehnike i računarstva, ali u smislu izrade samog projekta i mi ćemo i taj zajam u predviđenom roku u najvećem dijelu i iskoristiti. da se vratim na privatnu imovinu, što je iznimno važno i što posebno interesira naše sugrađane. Kad govorimo o obnovi privatne imovine onda treba reći da na području katastrofe sve obnove koje provodimo financiramo u 100%-tnom iznosu iz sredstava državnog proračuna kada je u pitanju Grad Zagreb i Krapinska-zagorska županija i druga županija financiramo u iznosu od 80% iz državnog proračuna, a 20% iz proračuna tih jedinica područne samouprave. Sa stanjem 31. prosinca prošle godine ukupno je završeno radova na 1.114 gradilišta privatnih zgrada i kuća, no s obzirom da je to ipak vrijeme gotovo 6 mjeseci iza nas ja bih onda još dodao da je s današnjim danom odnosno sa jučerašnjim danom ukupno obnovljeno 11.422 obiteljske kuće i zgrade sa ukupno 45.565 stambenih jedinica. U ovom trenutku se na području zagrebačkog i petrinjskog potresa obnova provodi na 1.448 gradilišta, a pored toga još je u nabavi 1.275 lokacija koje su kroz postupak javne nabave unutar našeg ministarstva. Do kraja prosinca 2022. nije bila dovršena još niti jedna zamjenska kuća, s današnjim danom imamo, s 31. prosinca završeno 207, a s današnjim danom imamo završeni 251 zamjenska kuća i trenutno ih je u gradnji 267 267 obiteljskih, zamjenskih obiteljskih kuća. Na dan 31. prosinca bilo je završeno 101 konstrukcijska obnova, danas ih imamo završenih 152, a čak 918 lokacija konstrukcijskih obnova je u različitim fazama obnove. Za konstrukcijsku obnovu, možda taj podatak najbolje govori o dinamici i ubrzanju obnove tijekom prošle godine, izvršeno je tijekom prošle godine 671 isplata s iznosom od 192 milijuna eura, što je 21 put više od broja isplata do početka 2023.g., dakle taj podatak možda najbolje govori o prihvaćenoj dinamici odnosno dinamici koju smo uspostavili u prošloj godini. je, što je važno za reći to je da smo novim zakonom iz 2023.g. unaprijedili model samoobnove na način da smo svim naši sugrađanima koji ne žele da im i nisu skloni da im država kroz organiziranu obnovu provodi obnovu njihovih zgrada ili gradi zamjenske kuće, osmislili novi model samoobnove na način da na njihove prijelazne račune u potpunosti i u cijelosti sukladno programu mjera kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske isplaćujemo potreban iznos za izgradnju njihovih kuća ili za obnovu njihovih kuća. I mi smo zakon i program mjera donijeli još u veljači, trebalo je jedno tri mjeseca hrvatskim bankama da osmisle taj novi bankovni proizvod. I tek od 1. svibnja je krenula isplata sredstava na njihove prijelazne račune, ali se pokazalo da je to iznimno privlačan model i za nas je bilo iznenađenje koliko je naših sugrađana krenulo u taj proces i model samo obnove što se pokazalo iznimno korisnim. Jasno da je na nama u ministarstvu da zajedno sa našim operativnim koordinatorima zajedno sa projektantima, nadzornim inženjerima aktivnom na svakom gradilištu koje se provodi kroz model samo obnove pratimo realizaciju svih tih sredstava. Kad sam preuzeo dužnost ministra rekao sam da mi je drugi cilj, a to je da do 1. studenoga iselimo naše sugrađane iz kontejnerskih naselja i u tom smislu smo donijeli odmah na Vladi program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica. I ne samo da smo to napravili do kraja, prije kraja listopada nego već krajem rujna smo naše sugrađane iz tih mobilnih stambenih jedinica odnosno kontejnerskih naselja smjestili u za to prikladnije, primjerenije uvjete bilo da smo ih vratili u kuće koje su im oštećene, pa u međuvremenu obnovljene, bilo da smo za njih osigurali drugi vid stambenog zbrinjavanja bilo da im plaćamo i financiramo najamninu i režije do ukupnog iznosa mjesečno 160 eura ovisi o broju članova domaćinstva. Dakle, plaćamo njihov smještaj dok im se njihove kuće ne obnove, bilo da smo ih smjestili u novo izgrađene više stambene zgrade. Njih 12 u ovom trenutku završenih, od toga 8 u Petrinji, 4 u Glini, bilo da smo ih smjestili u naselja sa drvenim kućama koje su u ovom trenutku završene i u Glini i u Petrinji sa 131 drvenom kućom čije su površine od 35 do 45 do 45 kvadrata stambenog prostora koji nam sada služe za privremeni smještaj, a kasnije će nam služiti za proširenje kapaciteta domova umirovljenika i u Glini i u Petrinji i u Sisku koji su, prije svega u Petrinji i Glini koji se nalaze neposredno uz domove umirovljenika bilo da smo ih smjestili u visoko energetske mobilne kuće, tako da smo na taj način omogućili da se isprazne kontejnerska naselja. Paralelno s time do kraja godine smo iselili iz hostela Arena i terme Jezerčice naše sugrađane koji su bili u toj vrsti privremenog smještaja. Paralelno s time smo i uredili, obnovili, rekonstruirali 157 državnih stanova na područja grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, gdje smo te iste naše sugrađane koji su bili u kontejnerskim naseljima ili u termama Jezerčica ili hotelu Arena smjestili i u naše državne stanove koji su bili u vlasništvu Republike Hrvatske, a nisu bili u funkciji jer nisu bile primjerene za smještaj, tako da smo osigurali dovoljan broj stambenih jedinica da se naše sugrađane iz kontejnerskog naselja iz kontejnerskih naselja možemo smjestiti ili u svoje kuće koje su obnovljene, ali više od toga u druge primjerene stambene jedinice. Da, mi smo bili pitanje već tijekom traženja stanke, mi smo napravili i u ovom trenutku završili dva mala, odnosno jedno naselje u Sisku sa visoko energetskim mobilnim drvenim kućama koje su u potpunosti s obzirom da imaju solarne elektrane ili energetske samodostatne to je vrlo kvalitetan smještaj, ali smo njih napravili prije svega kako bi omogućili našim sugrađanima čije kuće idu u obnovu da mogu dok im traje obnova biti u tim kućama. Ali s druge strane smo pokazali iznimnu socijalnu osjetljivost da smo neke naše sugrađane koji uopće nemaju pravo na obnovu, a bili su u kontejnerskim naseljima sada smo ih smjestili na određeno vrijeme dok ne riješe sami svoj status, jer u trenutku potresa nisu bili, imali u vlasništvu stambeni prostor da u neko vrijeme također budu u tim istim mobilnim kućicama. Ono što je posebno važno na području Sisačko-moslavačke županije gradit će se 56 višestambenih zgrada, od toga 20 iz operativnog programa konkurentnost i kohezija. Od njih 20, 12 ih je završeno sa ukupno 180 stambenih jedinica od toga 8 u Petrinji i 4 u Glini, a trenutno se na području Banovine gradi iz tog programa novih 8. Neke će biti gotove gotovo sve do kraja ove godine, ali je pored toga Vlada Republike Hrvatske posebnim programom krenula u izgradnju dodatnih 36 višestambenih zgrada sa 660 stanova, tako da ćemo na području Sisačko-moslavačke županije sa tih 56 više stambenih zgrada izgraditi novih 974 stambene jedinice. U ovom trenutku iz tog programa vladinog posebno u kojemu gradimo 36 višestambenih zgrada, od toga ih je 20 na području grada Siska u ovom trenutku se gradi 19 više stambenih zgrada, a preostalih 17 je u različitoj fazi nabave. Mi mislimo kada se taj dio završi da ćemo dodatno, iznimno doprinijeti revitalizaciji i omogućiti rješavanje stambenog pitanja i za naše sugrađane čije kuće nisu bile u obnovi, ali to su prije svega naši mladi sugrađani kojima je potrebno osigurati taj prostor. Ukupno je u svim aspektima obnove zgrada javne namjene i privatne imovine isplaćeno, utrošeno 2 milijarde i 600 milijuna eura. ja bih vam, evo s obzirom da mi se polako vrijeme bliži kraju rekao da je na čitavom tom procesu obnove do sada bilo angažirano 350 građevinskih firmi od toga gotovo 100% iz Hrvatske sa preko 11 tisuća građevinskih radnika. Da je obnova značajno pridonijela rastu građevinskog sektora, da je građevinski sektor u ovom trenutku najbrže rastući djelatnost u RH i iznimno, iznimno doprinosi rastu hrvatskog BDP-a, da je samo rast građevinarstva u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal 2023. bilježi rast od 14% i time doprinosi rastu hrvatskog BDP-a od 3,9%. Kako bismo dodatno ubrzali obnovu krenuli smo u blokovsku nabavu pa u ovom trenutku provodimo nabavu nekoliko blokova sa ukupno gotovo tisuću stambenih jedinica. Prije svega to je Rimska ulica u Sisku sa 179 stambenih jedinica, to je zgrada Hrvatskog narodnog preporoda za čijeg smo izvođača donijeli odluku sa 144 stambene jedinice i 10 poslovnih i prostora, to je prostor malog Vatikana u Zagrebu, to je blok 20

Poštovani ministre Bačiću sad ovo oko građevinskog sektora ne mogu se ne nadovezati. Nažalost činjenica je da je i zbog obnove sve teže dobiti građevinske radnike i da su njihove cijene sve veće i da su veće cijene kvadrata i teže dostupne nekretnine za kupnju našim građanima što je isto problem koji očekujemo da vi adresirate unutar vašeg ministarstva tako da treba istaknuti i tu negativnu stranu onoga što se događa zbog procesa obnove. Moje pitanje vama je vrlo konkretno. Vjerujem da sve naše građane zanima koliko su oni sigurni sada i koliko će biti sigurni u budućnosti. Kao što ste sami istaknuli ako nas pogodi potres preko 6 po Richteru mnoge nađe građevine javne namjene neće biti otporne odnosno mogle bi se urušiti do temelja. Želim konkretan odgovor jeste li skenirali stanje,

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Selak Raspudić, dijelom sam u svom uvodnom obrazloženju rekao dakle da se Hrvatska nije odlučila na koncept povrata u prijašnje stanje. Da smo se na taj koncept odlučili mi bi danas svjedočili puno većem obuhvatu obnove u Hrvatskoj. Mi smo se odlučili za strateški koncept suvremenog protu… suvremene protupotresne gradnje prije svega konstrukcijske obnove gdje višestambene zgrade uspostavljamo na razinu 2 otpornosti, zgrade javne namjene na razinu 3, a kritičnu infrastrukturu kao što su klinički bolnički centri, kao što su posebne zgrade i mostovi itd. posebne zgrade javne namjene na razinu 4. Time, takvim načinom obnove omogućavamo mehaničku otpornost i stabilnost istih zgrada na kud i kamo snažnije i jače potres od onoga koji je zadnji bio u Petrinji … …/Upadica predsjednik: **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Članak 238., to nije bilo moje pitanje. Moje pitanje je bilo vrlo konkretno. Da biste pokazali svoju ozbiljnost morate mi dati odgovor na pitanje koliko.

jer ovo su replike. Ovo nije sad aktualno prijepodne da vi možete poklapati ministra povredom Poslovnika i još mu dodatno onda ustvari replicirati. Tako da vas molim da se držimo reda. Ima dosta zahtjeva za replikama da ne zloupotrebljavamo Poslovnik. Krešimir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, prvenstveno evo želim zahvaliti uistinu kada ste preuzeli odgovornost za ovaj vrlo osjetljiv resor

mislim da su svi objekti na području Velike Gorice bilo da se radi o zgradama javne namjene bilo da se radi o zgrada o privatnoj imovini u jednoj od faza obnove ili su završene. Na mnogim tim objektima smo sami obilazili zajedno obilazili i uvjerili se u to ili su u fazi izgradnje tako da je ta suradnja sa gradom Goricom bila, bila odlična. Sve ono što je financirano iz Fonda solidarnosti nije do kraja dovršeno. Dakle, dovršeno je negdje oko 70% projekata

Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi potpredsjedniče Vlade RH, kakvo je stanje sa izgradnjom zamjenskih kuća u privatnom vlasništvu na Baniji od kada ste preuzeli ministarstvo, a s druge strane nadam se da je ubrzalo se kao što to vidimo da se ubrzalo na zgradama javne namjene isto tako kroz izgradnju višestambenih zgrada kroz operativni program Konkurentnost i kohezija. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem kolegice Šimpraga. Da posebno bih istaknuo dinamiku izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća jer čini mi se da se kroz, kroz izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća ocrtava uspješnost same obnove prije svega na području Banovine ali i na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Mi smo do sada završili to sam maloprije rekao oko 260 zamjenskih obiteljskih kuća i to sve u praktično gotovo sve u 2023. godini jer do 1. siječnja nije bila završena niti jedna, sada su u ovom trenutku gradimo 250 obiteljskih kuća, a također ih i u nabavi i u pripremi je otprilike taj broj. Mi mislimo da smo s time uspostavili tu dinamiku koja je nužna i, i na području zagrebačkog i na području petrinjskog potresa. Evo do, tek smo u 4., 4. obljetnici na žalost

spomenuli ste upravo u svojem izlaganju izgradnju višestambenih zgrada sa skoro tisuću stanova na području Sisačko-moslavačke županije. Mene zanima na koji način ćete taj vrijedni stambeni fond staviti u funkciju kad se dovrši obnova i hoće li se možda koristiti kao jedan od modela priuštivog stanovanja u okviru najavljene stambene politike koju ste najavili. Hvala. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zahvaljujem poštovana kolegice Baričević. Da jedan od najvažnijih projekata kad govorimo o rješavanju stambenih, stambenog pitanja na području Sisačko-moslavačke županije izgradnja višestambenih zgrada. Rekao sam da ćemo ukupno kroz projekt operativni program Konkurentnost i kohezija i poseban program Vlade izgraditi 56 višestambenih zgrada. U ovom trenutku se pored toga još grade dvije na području grada Siska iz, iz programa poticajne stanogradnje kroz našu Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama te ukupno oko 1.400 novih stanova na području Sisačko-moslavačke županije što mislim da je doista izniman, izniman broj. Vrijednost tih 58 zgrada dakle ovih 56 i ovih 2 iz POS-a je negdje oko milijardu i 50 milijuna,

izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, evo direktno sa terena, mnogi ljudi nisu podnijeli zahtjev za obnovu. Zbog čega se to dogodilo? Zbog neinformiranosti tj. nedovoljne informiranosti, zbog prometne izolacije, zbog siromaštva. Oni koji su u toj situaciji kada su im dane crvene ili žute naljepnice, naprosto su nažalost mislili da je u to ime automatski i podnesen zahtjev. Pa evo snažno se zalažemo, a vjerujem i vi jer ste puno napravili u zadnjih godinu dana, da se

u zadnja dva mjeseca 2023. jer je rok za prijavu zahtjeva isticao 31. prosinca '23. na svim medijima, u svim medijima najavljivali i pozivali naše sugrađane koji nisu podnijeli zahtjev da podnesu zahtjev s obzirom da će isteći rok. Samo smo u prosincu našoj, takvom našem angažmanu zaprimili 5 tisuća novih zahtjeva. 5 tisuća novih zahtjeva smo zaprimili u 12 mjesecu. Da nismo zaprimili tih 5 tisuća novih zahtjeva, ja bih danas bio tu puno konkretniji, a mi ćemo i ovako u idućih 20-ak dana napraviti potpuni plan obnove s obzirom da od 5 tisuća novih zahtjeva ne znamo ishode, da li će to bit zamjenske obiteljske kuće, konstrukcijska ili rekonstrukcijska obnova. Dakle to je razlog zašto nismo predstavili plan obnove jer nam je dnevno dolazilo po 200-300 novih zahtjeva za obnovu.

lijepo predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Bačić, evo i sami ste u svome izlaganju naveli jako puno brojki, jako puno aktivnosti koje na dnevnoj bazi radite za sve naše sugrađane pogođene potresom ali ono što možda još jače dodaje snagu u ovom vašem izvješću je da ako pogledamo, pogledamo da sveukupne investicije u građevinskom sektoru prošle godine iznosile 10 milijardi eura, da je 147 tisuća radnika zaposleno i da ukupno 30% građevinskog sektora otpada na obnovu čime je i 10% bruto društvenog proizvoda upravo zahvaljujući građevini. Ono što vidimo da su pokazatelji za ovu godinu da će investicije u građevinskom sektoru i dalje rasti 5%, stoga moje pitanje je da li građani iz svih ovih područja pogođenih potresom mogu očekivati i ove godine daljnji nastavak i kvalitetne i aktivne obnove. **Jandroković, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Mažar, ovu godinu prema našem planu utrošit ćemo na obnovu privatne imovine 270 milijuna eura, sa 6. lipnjem smo utrošili bili 120 milijuna eura. Prema tome do kraja godine ćemo sigurno prijeći planirana sredstva, što znači da će snažnije, snažnija obnova privatne imovine u 2024. biti nego u 2023. iako je teško ponoviti prošlu godinu s obzirom na, na angažman koji smo imali na samoobnovi naših sugrađana kojima su uplaćen sredstva unaprijed na njihove prijelazne račune. Ono što vam ovakva dinamika obnove donosi na Banovini i Sisačko-moslavačkoj županiji to je rast cijena građevinskih radova i usluga jer mi provodimo nabavu i na drugom području

zbog potresnog profiterstva u kojem su sudjelovali ovi nestašni geodeti uz suradnju najbližih suradnika ministrice Obuljen Koržinek u slučaju 3D skeniranja zgrada kulturne baštine? Naime, vi ste sami rekli da je jedna od četri ključne operacije kojom je bilo moguće financirati iz Fonda solidarnosti upravo osiguranje preventivne infrastrukture i mjera za zaštitu kulturne baštine i mi smo imali 3D skeniranja zgrada koje smo mogli financirati iz Fonda solidarnosti, međutim zbog ovih geodeta uz potpise i odluke resornog Ministarstva kulture to smo preknjižavali na državni proračun i zapravo time napravili direktnu štetu državnom proračunu. Da ne spominjemo blamažu da cijeli slučaj danas istražuju Ured europskog javnog tužitelja jer još uvijek postoji spor od kud se to financiralo. Zahvaljujem. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani g. predsjedniče, poštovana kolegice LUgarić. Mislim da je taj predmet još uvijek u istrazi i ne znam kakav će bit epilog tog slučaja. U svakom slučaju osuđujem bilo kakvu vrst profiterstva na koje se događa u obnovi i na zgradama ljudi čije su kuće u potresu stradale. Ne samo da osuđujem nego kroz resorno ministarstvo provodimo posebne programe i provjere svih vrsta natječaja kako se to ne bi dogodilo. Prema tome, ja vam ne mogu reći nešto s čime nisam upoznat, a ono što sam govorio to je da taj rad nije financiran iz Fonda solidarnosti, ali kad sam to rekao niti na kraj pameti mi ne bi palo da opravdavam eventualno kazneno djelo ili korupciju koja bi se tamo dogodila. Da li su novci ukrani iz europskih fondova ili iz državnog proračuna, sasvim svejedno ako se to dogodilo …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala vam g. predsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Od 5.366 akata donesenih u upravnom postupku 2023.g., gotovo 30% su akti kojima se odbijaju zahtjevi za obnovu koji kako piše ne zadovoljavaju uvjete predviđene Zakonom o obnovi. Mene zanima koji su konkretno najčešći razlozi zbog kojih su se ti zahtjevi odbijali? Smatrate li da je možda trebalo dodatno educirati građane kad je u pitanju sami način podnošenja zahtjeva za obnovu i čak potencijalno je li možda trebalo produljiti rok za podnošenje zahtjeva za obnovu i dodjelu novčane pomoći? Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani kolega, dakle da čest je slučaj gdje mi donosimo rješenja kojim odbijamo zahtjeve o obnovi. I to je su razlozi vrlo jednostavni, naime na dan potresa vlasnik ili korisnik pojedine zgrade ne može dokazat da mu je tu bilo prebivalište, da je tu imao prijavljeno stanovanje i time sam sebe diskvalificira da bi mogao provesti obnovu. To je jedan razlog zašto odbijamo. A drugi razlog je što neki naši sugrađani čije su primjerice bile crvene naljepnice, pa je to podrazumijevalo izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća, kroz nalaz ovlaštenog inženjera građevine utvrdi se da to nije ta razina obnove

Poštovani ministre, sada ste godinu i pet mjeseci ministar u resoru u kojem vaš prethodnik recimo da tako nije blistao. Ovdje slušamo vrlo pozitivnu sliku svega što radite, dolaze jako lijepa pitanja na koja jako lijepo odgovarate, sve to izgleda jako dobro, pa ću vam ja postavit jedno pitanje da vam dam priliku da odgovorite izvan okvira automatizma kojim nastupate. Dakle, molim vas odgovor na dva pitanja. Sa čime niste zadovoljni u radu svog ministarstva? I što biste izdvojili kao nešto sa čime osobno niste zadovoljni u vlastitom radu? Hvala.

koju ministarstvo osigurava. To je najveći problem obnove nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa što smo i prošle godine omogućili obnovu još za 500-njak lokacija, ali na te naše natječaje ili se nije javio nitko jer je građevinska operativa prezaposlena ili su ponude bile takove naravi da naše, da mi nismo te ponude prihvatili jer su po nama bile neprimjereno skupe u odnosu na posao koji je isporučivan, koji trebao se isporučiti ministarstvu i to je moje najveće nezadovoljstvo.

**Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče, četiri godine od potresa, gledajući ukupan broj obnovljenih stambenih jedinica i zgrada kad govorimo o privatnom vlasništvu je impresivan, bez obzira na sve pokušaje da se taj postupak ili proces obnove obezvrijedi. Nema ga puno u medijima, očito da to onda ide dobro. Međutim, zaista ovaj broj od 45.565 stambenih jedinica, 11.422 privatne zgrade i kuće, 1.448 trenutno u izgradnji, jednostavno i aktivirano 2,5 milijarde eura ili gotovo 19 milijardi kuna svjedoči o snažnom angažmanu i države, ali i lokalne samouprave. S obzirom na vrijeme ispred nas, s obzirom na dinamiku koju imamo možemo li projicirati vrijeme u kojem bi se moglo doći do kraja ove obnove i cjelokupnog postupka i za Grad Zagreb, ali i za Banovinu i koliko, jesmo li kao država osigurali dovoljno sredstava da građani ne moraju brinuti da će se taj postupak dovesti do kraja? Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani kolega Borić, već sam maloprije u svojoj replici jednim dijelom odgovorio. Dakle da nismo zaprimili 6 tisuća zahtjeva u 12. mjesecu, mi bi bili predstavili potpuni plan obnove sa rokovima dovršetka obnove prema iskustvima koja imamo u proteklih godinu dana. Mi sada u ovom trenutku završavamo plan obnove i na temelju tih 6 tisuća zahtjeva jer moram reć da je u 6 tisuća zahtjeva ogroman broj zahtjeva bio podnesen, a da se uopće nije navela lokacija na koju se ta obnova odnosi, što nam dodatno komplicira, ne želimo baš tako lako odbijati te zahtjeve, pa onda pozivamo naše sugrađane da se očituju koja je to lokacija koju bi mi trebali obnoviti, dakle ali da ćemo za, da ćemo tijekom ljeta napraviti cjelokupni plan obnove. Ono što mogu reći to je na području zagrebačkog potresa da ćemo sve zamjenske kuće do kraja ove godine ili završiti ili će biti u

otvoreno je 1.735 gradilišta, to samo pokazuje koliko je razoran bio i zagrebački i petrinjski potres i čestitam vam na aktivnostima koje ste proveli u izuzetno kratkom vremenu kako bi obnovu vratili u pravi kolosijek i našim građanima osigurali pristojne uvjete života i krov nad glavom. Isto tako država je pomagala direktnom pomoći gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za one objekte koji nisu ušli u financiranje iz Fonda solidarnosti. Mene zanima, možete li pomoći malim općinama poput Majura, Jasenovca, Hrvatske Dubice, Donjih Kukuruzara koji također imaju velike štete od potresa za objekte javne namjene, a ne mogu se financirati iz Fonda solidarnosti? Već su ih jednom te općine sanirale nakon štete u Domovinskom ratu i sada nemaju…/Upadica predsjednik: Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana kolegice Petir, da mi smo iz državnog proračuna na prijedlog Ministarstva

Ja znam da vi često predlažete i nastojite da se i JLS koji nisu uključene u ovih 58 milijuna eura osiguraju sredstva i mi smo sa svim tim JLS održali sastanak i ja sam uvjeren da ćemo u idućih mjesec dana njihove najvažnije projekte javne namjene koje su u potresu oštećene predložiti da se Vlada posebnom odlukom osigura sredstva kako bismo te objekte mogli, mogli obnoviti. Naime, prema Zakonu o obnovi ne mogu se obnavljati zgrade javne namjene u vlasništvu JLS ako nisu to bili pojedinačno …, ako nisu

Poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre, u sklopu obnove na Banovini ima jedan vrlo interesantan projekat, on se provodi kada su u pitanju umirovljenici. Naime, radi se o projektu županijskih naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji, 166 kuća u Sisku, Petrinji i Glini koji su namijenjeni osobama čiji su domovi nastradali u potresu, a po završetku obnove to će biti umirovljenička naselja za oko 650

da mi smo kroz obnovu od potresa obnovili Dom u Glini, pri kraju je Dom u Petrinji i energetski obnovljen Dom umirovljenika u Sisku. Slažem se s vama, to je dosada prvi projekt u Hrvatskoj, da li je u Europi ne znam, ali prvi projekt u Hrvatskoj da smo za potrebe stambenog zbrinjavanja sugrađana čije su zgrade oštećene u potresu sagradili drvene kuće u neposrednoj blizini domova umirovljenika u, prije svega u Glini sa 74 kuće, u Petrinji sa 57, u Sisku se gradi sa 35 koje će kasnije poslužiti kao proširenje kapaciteta domova umirovljenika. To je po meni iznimno kvalitetan prijedlog i na tom tragu bi možda trebali i diljem Hrvatske raditi takva nova mala naselja koja bi omogućila umirovljenicima

Dakle tražim stanku u ime Kluba Mosta. Ljudi sa terena, ljudi s Banovine kažu ministre da govorite neistine, da ste sami sebe pokopali, kažete da je utvrđeno da je tisuća oštećenih nekretnina, a da je obnovljeno 11.422, a u što spadaju i dimnjaci, što znači da nije obnovljeno niti 10%. Ako je 50% onih objekata koje je bilo oštećeno prešlo u zelene, u zelene naljepnice, dakle kojima nije potrebna obnova, kažu da ste tjerali ljude da se isele iz kontejnera kad su otišli u razrušene kuće, spominju ovdje jednu baku iz Radićeve ulice na kraju zapravo se nije napravilo ništa. Tvrde da, vi kažete da je izgrađeno do sada 251 zamjenska kuća, postavljaju pitanje koje kuće, gdje, kakvi su prioriteti, postoje li prioriteti. Dakle, što je sa višečlanim obiteljima, dakle sa djecom koja su prepuštena sama sebi ili su im donatori pomogli da izgrade kuće. Je li kuće iz donacije brojite u te obnovljene kuće, znači brojite li to, ovu statistiku koju iznosite ovdje kao i prošle godine. Dakle, to su pitanja koja nam dolaze sa Banovine i evo molim i vaš odgovor na ta pitanja. Dakle, cijenimo trud i angažman, ali previše je vremena prošlo, a očito je da u samoj obnovi ne postoje kriteriji kome se obnavlja, što su prioriteti, na koji način i sve ostalo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ima li još zainteresiranih? Ako ne, nastavit ćemo povredom Poslovnika kolegice Komes u 11

Idemo dalje sa radom, povreda Poslovnika kolegice Komes. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Povreda članka 238. vrijeđanje zastupnika pa i građana Republike Hrvatske naročito onih koji su imali recimo porušene dimnjake, pa nisu mogli živjeti u svojim kućama u tim trenucima. Kolega Grmoja je rekao da kuće koje su imale zelenu naljepnicu ne trebaju ići u obnovu, dakle osnovno elementarno nepoznavanje pravila obnove, što se uopće događa na Banovini glumio da će čak živjeti tamo u kontejnerima nije ostao ni jedan dan. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Komes znadete i sami da je ovo bila replika, pa dobivate opomenu. Kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre sa suradnicima. Pa s obzirom na današnje izvješće koje smo čuli od vas kao i izvješće o realizaciji sredstava iz fonda, iz Europskoga fonda solidarnosti o utrošku sredstava koje je apsolutno pohvalno i ogroman iskorak je napravljen u proteklom vremenu. No ipak unatoč svim pohvalama i Europske komisije čujemo da ima problema u gradu Zagrebu, pa recimo ja bih htio znati što je sa bolnicom Sveti Duh i sredstvima dodijeljenim na natječaju kao i sa dječjom bolnicom Srebrnjak u kojima kao što tvrde zaduženi za praćenje provedbe kažu da nije utrošeno u jednoj bolnici ništa, a u drugoj da se nekoliko puta poništeni natječaji. Pa kako ćemo taj problem riješiti? **Jandroković, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani kolega Đakić. Da i u gradu Zagrebu i na drugim lokacijama postoje zgrade javne namjene koje smo mogli u velikom dijelu konstrukcijski obnoviti iz Fonda solidarnosti. Da su se projekti pripremili ranije, proveli postupci javne nabave velika sredstva iz Fonda solidarnosti bila bi se utrošila u njihovu realizaciju. Ovako će ti projekti na kraju biti financirani sredstvima državnog proračuna. kako ne bi ostala dilema kod naših sugrađana mi smo neovisno o tome da li je Sveti Duh, Srebrnjak, neka druga financirana iz Fonda solidarnosti financirana iz Fonda solidarnosti mi smo svejedno utrošili 50% više sredstava nego što nam je iz fonda odobreno. Prema tome,

Hvala predsjedniče, poštovani ministre sa stručnim suradnicima pozdravljam podneseno izvješće, a i sam rad i realizaciju obnovljenih projekata i sanacije rekonstrukcije objekata pogođenih potresom. Svjesni smo činjenice da je bilo problema na terenu, ali donošenjem Zakona o obnovi u drugom mjesecu 2023. to je znatno olakšalo i ubrzalo samu obnovu. Dat ću primjer u Krapinsko-zagorskoj županiji. Imali smo prijavljenih 174 slučajeva. Od toga je 136 projekata završeno, a 38 je u izvedbi. Mnogi ovu obnovu uspoređuju sa obnovom nakon Domovinskog rata. Znamo da nije tako. Što se tiče zamjenskih obiteljskih kuća, pa bih vas evo zamolila da nam pojasnite što krajnji korisnik dobi kad je obnova zamjenske … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … obiteljske Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Jembrih Krapinsko-zagorska županija je iz Fonda solidarnosti iskoristila desetinu ukupnih sredstava Fonda solidarnosti, negdje oko 150 milijuna eura je uloženo u brojne projekte javne namjene na području Krapinsko-zagorske županije. Da vi meni postavljate pitanje o privatnoj imovini što krajnji korisnik u odnosu na ratnu obnovu to je nemjerljivo sa aspekta angažmana države i onoga što se isporučuje našim sugrađanima pogotovo kad govorimo o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća. odnosno vršena je u jednom specifičnom razdoblju nakon Domovinskog rata kad Hrvatska država nije bila toliko snažna da može iz vlastitih sredstava obnavljati na način kako danas obnavlja. Vjerujem da ste vi vidjeli neku obnovljenu kuću nakon Domovinskog rata

Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, evo ja sam novi zastupnik i prvi put se susrećem sa ovakvim izvješćem, odnosno prvi put imam neposredna saznanja što se sve izgradilo i obnovilo na područjima pogođenim potresom. To kao u svojstvu građanina nikad tako detaljno ne iščitamo. Posebno impresioniraju učinci, rezultati obnove u 2023. godini. Čestitam vam na tome. Nastavno na pitanje kolege Gabričevića, mene zanima ove drvene kuće koje se koriste kao za proširenje kapaciteta domova za starije i nemoćne, koje su njihove površine odnosno po prestanku završetka obnove koliko će oni moći koristiti biti kapaciteti, koliko će se moći smjestiti osoba za potrebe doma za starije? Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani kolega Babić. Te drvene kuće, evo možete zajedno sa kolegicom Komes prošetat se do Petrinje ili do Gline i evo ja se nadam da ćemo brzo i u Sisku dovršit 35 takvih drvenih kuća. To su iznimno kvalitetne kuće, površine 35 ili 45 kvadrata koje su apsolutno izgrađene da korisnicima tih kuća omoguće samostalan život. Mi smo njih sada u ovom trenutku izgradili, ustvari nositelj te investicije je Sisačko-moslavačka županija. Moram čestitati županu Cerjaku evo i svim gradonačelnicima koji su se uključili u taj proces i na tome radili, će u ovom trenutku omogućit našim sugrađanima dok im se kuće ne obnove da tu

Hvala. Poštovani ministre iz ovog izvješća je vidljivo koliko se ulaže ne samo novaca nego i truda za obnovu potresom pogođenih područja, a posebice rekla bih Banovine koja je prije potresa bila deprivirano područje. Samo broj modela obnove i broj modela stambenog zbrinjavanja govori kako je to područje, kako se to područje mislim da je to i zaslužilo. Mobilne kućice, drvene kućice, višestambene zgrade nove će i nakon postupka obnove od potresa ostati na tom području i omogućiti dodatne kapacitete za stanovanje, ali i za radna mjesta. Na području mog grada je bilo isto ljudi sa područja Grada Petrinje, vratili su se, odlučili su se vratiti svojim kućama. A smatram da je sama revitalizacija ustvari dodatno ulaganje u ravnomjerni regionalni razvoj koji će doprinijeti novom doseljavanju u Banovinu.

pa ja mislim da sve ono što se na Banovini radi prvenstveno se radi zbog ljudi koji tamo će ostati i živjeti na Banovini i to onda cijela ta obnova, enormna sredstva koja se ulažu u obnovu imaju smisla. U tom smislu izgradnja autoceste punog profila, autoceste do Siska, izgradnja svih objekata javne namjene na području Sisačko-moslavačke županije doprinijet će i moraju doprinijeti revitalizaciji jer je to nemjerljivo u odnosu na ono što je bilo u trenutku kada je se dogodio taj veliki petrinjski potres ikada je u pitanju obnova infrastrukture i kada je u pitanju obnova gospodarstva. Ja mislim da pokazatelji o rastu plaća, o tome sam govorio naknadno u prijepodnevu

Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, vi ste naime svoje izlaganje danas započeli opravdanjem i to datumom kada ste vi postali ministar, međutim po vama se Vlada dobro snašla odnosno postavila po pitanju obnove. Ja vas neću pitati sramite li se vi dinamike obnove jer iskreno na vašem mjestu ja bih se neizmjerno sramila, ali ću vas pitati koji je to indeks s kojim uspoređujete tu navodnu uspješnost obnove odnosno koja je baza za ocjenjivanje te uspješnosti, navodne uspješnosti? Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana kolegice. Ja sam izrazio iznio vlastiti stav o tome, a nešto znam o obnovi i sadašnjoj obnovi i obnovi cijele RH u bilo kom razlogu u ovih 34 godine hrvatske suverenosti i samostalnosti. Poznato mi je kapaciteti države, vlastitog ministarstva, poznati su mi kapaciteti hrvatskog građevinarstva. S njima sam svakodnevno u razgovoru svakim danom sa hrvatskom građevinskom operativom komentiram, surađujem, nastojimo napraviti maksimalno onome što država kapaciteta Hrvatske može napraviti. I to je bio kriterij koliko jedna država može u određenom vremenu napraviti aktivnosti da zadovolji zahtjeve naših sugrađana. Evo ja se ovim prilikom

Zahvaljujem. Poštovani ministre, nakon potresa u Italiji prije jedno 15-ak godina, Italija je isto tako povukla dosta sredstava iz Europskog fonda solidarnosti, međutim nakon toga je veliki iznos morala i vraćati jer se zapravo otkrilo da nisu odgovorno koristili ta sredstva i da su masovno preplaćivali poslove oko obnove. Danas ljudi na terenu isto tako nekako se žale da cjelovite zapravo obnove nema već je ovo na neki način bjesomučno trošenje europskih novaca, ajmo potrošit novce što prije kad su već tu potrošimo ih. Pa je li sve u skladu sa zakonom i pravilima, nema veze, kad budemo vraćali to i tako možda nećemo mi bit na vlasti. A u tijeku je evo i prijava zapravo Europskom uredu tužiteljstva u kojem se navodi da ste i vi donijeli jedan pravilnik koji omogućava zaobilaženje javnih

Mi smo kroz realizaciju sredstava Fonda solidarnosti svakodnevno surađivali s Komisijom. Uspostavili smo vertikalu kontrole nadzora svakog projekta kroz sustave RH, kroz Središnju agenciju za financiranje, ugovaranje koja je bila revizor i pratila je revident, pratila sve te projekte postaje sustav unutar pojedini ministarstava. Mi smo utrošili puno više nego što je bilo osigurano iz Fonda solidarnosti. Možda, možda ja to ne mogu reći na 1330 projekata možda se dogodila neka kriva, neko, neka

Kada za 10 ili 50 godina netko podvuče crtu pa si postavi pitanje zašto je obnova bila toliko spora, zašto je toliko koštala, a zašto su učinci i rezultati tako slabi moći ćemo samo slegnuti ramenima i reći pa znate u to vrijeme je HDZ bio na vlasti. Evo jedne stvari s kojom nikako ne možemo biti zadovoljni. To je famozna transparentnost koja se najavljivala i jamčila kroz vaše riječi prilikom svake izmjene i dopune ovog zakona, znamo da ih je bilo puno. Transparentnosti nema. Ne postoji mogućnost da bilo tko uđe u nekakav registar ili javno dostupne podatke iz kojih bi bilo vidljivo što se obnavljalo, tko su korisnici, tko su izvođači, tko su svi oni koji su dobili neko od prava propisanih ovim zakonom. Vi u ovom izvješću navodite sumarne iznose, međutim iz tih sumarnih cifri i brojeva ne može se govoriti o … …/Upadica predsjednik: Hvala

ili sumirate. Dakle, svaka nabava je u elektroničkom oglasniku javne nabave, svaka. To se ne može dogoditi da mi tu na bilo koji način zakažemo i ne provedemo je na taj način. To je prva stvar. Druga stvar svaka od ovih, od ovih 12 tisuća lokacija koje su obnovljene su vam dostupne na našoj aplikaciji. Vi ako hoćete sve ovo što sam ja rekao provjerite da li sam, da li sam isprazan, precizan, točan ili ja obmanjujem javnost, možete ući u aplikaciju. Svaku obnovljenu kuću ćete naći stanje i svaki projekt koji se obnovi, obnavlja ćete znati u kom je trenutno statusu. Dakle, mi ne možemo niti kad bi htjeli, a nemamo namjeru, dapače želimo biti transparentni, muljati ne možemo jer možete ući na naše stranice i vidjeti neku kuću, adresu

Poštovani potpredsjedniče, evo ja dolazim iz Krapinsko-zagorske županije čuli smo kolegicu koja je rekla da smo zadovoljni jer 200-tinjak objekata što je obnovljeno što je u obnovi. Međutim, vjerojatno govori o objektima javnog, javne namjene i stambenim jedinicama, međutim što je sa našim sugrađanima i obiteljskim kućama. 110 kuća je u Krapinsko-zagorskoj županiji, a obnovljeno je tek 10 kuća. To je 10% od obnove. Da li možemo biti zadovoljni? Nikako ne možemo. Da li vi mislite da je ta obnova zadovoljavajuća? Također što se dešava kako nema sustava za praćenje dinamike obnove obiteljskih kuća na području Krapinsko-zagorske županije nemamo dostupne podatke je li konstrukcija obnova, samoobnova, kada ide … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, ja sam vrlo često u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ja mislim da iznimno kvalitetno surađujem sa županom Kolarom. Mi smo prošle godine otvorili prva gradilišta zamjenskih obiteljskih kuća, neke od njih završili i ja sam rekao da ćemo mi tijekom ove godine i Zagreb i Krapinu što se tiče zamjenskih obiteljskih kuća sve će biti u nekoj fazi obnove. Da li će biti završene, da li će biti baš i u radovima nisam siguran, to ne mogu reći ovisi jasno i o projektantima koji nam tamo rade projekte za svaku obiteljsku kuću itd. Obnovili smo 140-tak lokacija na području Krapinsko-zagorske županije, 50-ak ih je u, u izvođenju i otprilike toliki, toliki u nabavu. Ja mislim da ćemo Krapinsko-zagorsku županiju prvu od svih područnih, jedinica područne samouprave obnoviti i … …/Upadica predsjednik: **Tokić, Frane (DP)** Hvala. Evo poštovani ministre zakonski rok za podnošenje zahtjeva za obnovu bio je do 31. prosinca prošle godine. Prije 2 dana u ovom domu govorili smo o zemljišnim knjigama i svi skupa tu smo se složili koliko problema stanovništvo ima vezano za te same upise. Pitanja postavljam zbog onih ljudi koji nisu uspjeli prijavit svoje nekretnine za obnovu jer su imali možebitnih sporova u pogledu vlasničke strukture ili obiteljskih sporova. Hoće li Vlada možda razmislit o produženju tog roka

zahtjev za obnovu, za petrinjski 3 godine i najveći dio tih zahtjeva je i podnešen. Samo kažem krajem prošle godine je bilo tih 6 tisuća novih zahtjeva. Nije bila prepreka vlasništvo, dapače niti je za obnovu preduvjet vlasništvo znači nad nekretninom u koju, u kojoj ste stanovali. Mogli ste podnijeti zahtjev, u postupku dokazati da ste imati tamo mjesto prebivališta i naša donosi, donosila su rješenja. Prema tome tu opravdanje nije da li je netko upisan ili nije upisan. Mi smo još išli korak dalje, a to da smo tim istim Zakonom o obnovi utvrdili da će Državna geodetska uprava cijelo područje

ste kazali sve ono što je napravljeno i transparentno i jasno u ova dva potresa koji su bili jako, jako teški. Evo prije svega želim i zahvaliti i za sve sakralne objekte od Granešine, Vugrovca u Sesvetama u Planini za muzej u Sesvetama kroz i Ministarstvo kulture evo na sve ono što radite i sve ono što ste iskazali sa svim radnicima i sa građevinskim firmama koje ste uključili nažalost sve što se dogodilo ali prije svega pokazujete jednu transparentnost u cijelom obujmu i novaca i kvalitete koju radite da tako jedna teška situacija bude što prije napravljena.

pa ja sam to već dijelom, mnogim zastupnicima u svojoj, u svom odgovoru na repliku i rekao da bi ova obnova mogla biti brža iako kada vi, kad uspoređujemo snagu petrinjskog potresa, prostor koji je zahvatio i broj stanovnika koji na tom području živi, onda to možemo uspoređivati sa onime što je maloprije gospođa Puljak rekla, sa potresom …/Govornik Ja neću sada govoriti kakvo je stanje u, to možete pogledati. Neki naši su ili vi ili svi zainteresirani izguglaju gdje je danas …/Govornik se ne razumije./… 15 godina nakon potresa, a gdje je Petrinja 15 godina nakon potresa, gdje je Glina 15 godina nakon potresa pa ćete vidjeti da li možemo biti bar donekle zadovoljni obnovom i dinamikom obnove na području RH i to onom dijelu koji je zahvaćen petrinjskim i zagrebačkim potresom. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade, puno toga smo danas ovdje već čuli. Ono što ja mogu danas ovdje pohvaliti ne samo vas nego i sve vaše suradnike koji su uistinu uvijek bili na usluzi, dostupni, davali potrebne informacije naravno najčešće smo se raspitivali o javnoj infrastrukturi ali svjedoci smo da mnogi naši sugrađani ne znaju možda procedure ali svaki lokalni čelnik onda se potrudi i da za tog svojeg sugrađana dozna informacije stoga hvala vam još jednoj, jednom na toj kooperativnosti. Molim vas, tu ste rekli s obzirom da

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Gregurević, nas dvojica super surađujemo i bili smo jako puno puta u Krapini, obilazili krapinske investicije i ja vam čestitam na onome što ste vi napravili i način na koji surađujemo na, prije svega na dobrobit vaših sugrađana. Mislim da nema niti jednog projekta kojega je krapinsko, grad Krapina pokrenuo da nismo zajedno realizirali, a da smo mogli financirati sredstvima državnog proračuna ili iz Fonda solidarnosti kad u pitanju su i klizišta i drugi projekti most na području grada Krapine i u tom smislu ja tu, tu našu suradnju mogu pohvaliti. Jasno da nije svugdje ona jednaka nije ona svugdje ista i toga smo bili svjesni međutim neovisno o tome

Poštovani ministre, nedvojbeno je vašim dolaskom na čelo obnove odnosno ministarstva došlo do ubrzanja procesa obnove, međutim treba podsjetiti da je prije toga 2, 3 godine bilo dosta lutanja i nesnalaženja u tome. Kao ilustraciju tome dat ću samo jedan primjer koji sam sama iskusila. U siječnju '23. bila sam kao predavačica nastavnom vijeću u Prvoj osnovnoj školi Petrinja koja je tada bila dislocirana. Gostovali su u drugoj školi i kao jedna od prvih uvoda u cijelo to predavanje koje sam imala, malo sam porazgovarala s njima o toj obnovi. Tada su mi rekli da se trenutno u tom trenutku obnavljala, ali samo Prva osnovna škola Petrinja i nije ju obnavljala RH već Mađarska. Dakle prva škola koja je obnavljana na tom području, obnavljala ju je Mađarska, a ne RH.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Sokolić, nisam znao da ste radili u toj školi, imali predavanja ali niste u pravu. Dakle nije samo, osnovna škola koja je sufinancirana u velikom dijelu od Republike Mađarske. Mi smo i kao država u tome sudjelovali, uskočili u trenutku kad je došlo do određenog problema kako bi djeca u tu doista krasnu školu uselili, međutim nije na području Petrinje samo ta osnovna škola Obnovljena je i druga škola, financira se i dovršava srednja škola sredstvima zajma Svjetske banke, a možda će kasnije i gradonačelnica Petrinje reć i druge, drugi objekti u Petrinji koje, koje financiramo, Učiteljski dom itd. daleko od toga. Ta je škola završena, prekrasna je škola ali smo sve objekte za potrebe osnovnog obrazovanja u Petrinji obnovili. **Jandroković, Poštovani ministre iz vašeg izvještaja evidentno je da je od ukupno 70 gotovo 70 tisuća kuća obnovljeno negdje 11 tisuća kuća. Ja ne sumnjam da je to težak posao i da zahtjeva trud i da je teško. Ono što mene zabrinjava u svemu tome, kad će na red, ako je ovo tako teško, kad će na red doći obeštećenje građana Obrovca koji su prošle godine doživjeli katastrofalnu poplavu. Ljudi su ostali bez svojih poslovnih uništena im je imovina. U međuvremenu nitko im se nije javio, to su ljudske sudbine evo moj prijatelj Stiven Brkljača njemu je voda bila do šanka, sve je sam obnovio od tad ga niko nije nazvao. Znam da nije tema, ali evo ja bi vas zamolio ako nešto o tome možete kratko reć, čisto da nakon godinu dana od poplave građani Obrovca i Gračaca dobiju nekakvu konkretnu informaciju vezano za taj problem.

nakon potresa. Veliki dio tih lokacija nije bio oštećen u potresu, te su zgrade oštećene, ali su bile takove naravi i prije potresa. Veliki broj tih lokacija niti ima pravo na obnovu jer se zakonom predviđa što ima pravo na obnovu. Do 31. prosinca podnesenih zahtjeva za 25 tisuća lokacija, 25 tisuća tako da je to odgovor, ne 69 nego 25 tisuća lokacija je do 31. prosinca zatražilo obnovu. Mi smo ih obnovili 12 tisuća, preostalih 12 tisuća otprilike neki od njih imati pravo, ali iz našeg iskustva do sada vrlo veliki broj neće imati pravo na obnovu, a dati ćemo vam konačan plan obnove kada kompletan taj dio riješimo. Što se tiče ovog drugog dijela vašeg pitanja, ja nisam za to nadležan, ali u svakom slučaju znam da su od strane Vlade RH dana interventna sredstva kako bi se pomoglo građanima na tom području. **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo znamo da je RH kao i druge države u katastrofama u elementarnim nepogodama povukla sredstva iz Fonda solidarnosti, ali kada govorimo o zgradama javne namjene. Međutim, kada govorimo o obnovi privatne imovine znamo da naročito na području Banovine i Sisačko-moslavačke županije u slučaju da država nije uletila s obnovom, velik broj ljudi bi se raselio toga smo svi svjesni. Međutim, upravo zbog svjesnosti toga država je odlučila u potpunosti financirati obnovu područja Sisačko-moslavačke županije odnosno Banovine i to ne samo financirati nego i provoditi obnovu za što ne znam da li postoji uopće igdje u svijetu primjer. Osim toga građanima se upravo zbog takve teške situacije ponudio i velik broj načina privremenog smještaja, ali i dugotrajnog rješavanja obnove njihove imovine, pa ako možete nešto o tim …/Upadica Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Komes, vaša je replika čini mi se posljednja, meni je drago da je vaša posljednja jer vama se osobno želim zahvaliti na doprinosu u obnovi Petrinje. Puno bi više od ovih mojih sat i po, dva vremena kolko sam govorio o obnovi zajedno sa kolegama zastupnicima bilo bolje prikazana obnova da se prošetamo Petrinjom. ja pozivam sve naše zastupnike da se prošetaju Petrinjom i da vide koliko je u Petrinju kao grad simbolu stradanja i petrinjskog i zagrebačkog potresa napravljeno i tu je vaš angažman ogroman. se obvezao preuzesti poslove RH, Vlade RH i kao grad nositi investicije i obnovu privatne imovine. Na tome vam čestitam i ja vam se zahvaljujem. **Radin, Furio ima li neko iz izvjestitelja odbora ko je bio za riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prva je gospođa Selak Raspudić u ime

Nema nikakve dvojbe da je 2023.g. nakon dvije i pol godine stajanja u mjestu napokon pokrenuta obnova zgrada i infrastrukture koja je stradala u potresima u Zagrebu i na Banovini. Glavni motiv ovom pozitivnom napretku bila je izvan svake sumnje činjenica da smo tada bili na ulasku u posljednju godinu mandata tadašnje Vlade, pa više nije bilo prihvatljivo da na ulasku u izbornu godinu i nadalje gledamo tužne prizore kontejnerskih naselja. odajući ovo priznanje također želim istaknuti dvije činjenice. Prva se odnosi na to da uvaženi ministar koji je snažnije potaknuo obnovu, što je svima jasno, je ipak isti taj čovjek koji je stajao na čelu kluba HDZ-a dok se donosila prva, druga, treća pa i četvrta izmjena zakona koji je tada trebao urediti obnovu potresom pogođenih područja, koji je možemo reći u ime tog kluba, bio rukovodeći izglasavajući navedene izmjene, da bi kada je konačno postao ministar se jedno jutro probudio i shvatio da sve što je do sad učinjeno, a odnosi se na zakonski okvir ipak ne valja i onda smo pristupili izglasavanju onog zakonskog okvira koji sada imamo i koji je i kroz samoobnovu doista potaknuo obnovu potresom pogođenog područja. Međutim, ovu činjenicu se ipak ne smije zaboraviti jer ostalo je visjeti u zraku, nama je svima i dalje nejasno zašto se te primjedbe nisu mogle uvidjeti ranije, zašto se ranije nije išlo sa konceptima poput onoga kojeg posebno pozdravljam u ovom izvješću, a to je da se drvene kuće koriste u budućnosti kada više ne budu trebale kao zamjenski smještaj građanima potresom pogođenog područja za staračke domove. To smo i sami istaknuli kada smo 2021.g. izašli u suradnji sa stručnjacima sa smjernicama strategije obnove Banovine, pogotovo imajući u vidu recentne primjere poput onoga potresa u L'Aquili gdje se naselje koje za potrebe tadašnjeg stanovništva izgrađeno, kasnije iskoristilo za studentske domove. Sada nekoliko godina nakon toga vidimo da i ova Vlada ide u tom smjeru i to pozdravljamo. Međutim, mnogi su prijedlozi na vrijeme bili ovdje artikulirani u HS-u i s njima se čekalo, čekalo se do trenutka dok gospodin Bačić nije postao ministar. Kada govorimo o kontejnerskim naseljima vidimo da je to jedan od problema koji je bio u fokusu javnosti opravdano jer su uvjeti doista bili nehumani i riječ je o jednom kratkoročnom rješenju koje je odavno izašlo iz rokova svoje prihvatljive uporabe. Sada naravno netom prije izbora taj je problem naglo riješen, što svakako pozdravljamo, međutim podrobnije čitanje izvješća ipak ostavlja prostora za pitanje je li doista riješen, prije svega je li riješen na adekvatan način. Jer kada vi kažete da ste zatvorili kontejnerska naselja na Banovini, što čovjek prvo pomisli, okej, ljudima ste obnovili domove, to smo tražili, međutim u praksi to nije istina. Radi se o tome da postoji čak 11 modela po kojima se rješavalo zatvaranje kontejnerskih naselja, a kad opet detaljnije promotrite te iste modele onda vidite da se i u tim modelima nalaze nove mobilne kuće, možda malo bolja i uljepšanija, al opet jedna vrsta kontejnerskih naselja. Iseljavanja iz jednog kontejnerskog naselja u drugi oblik privremenog mobilnog doma možda u ovom slučaju malo humanije ipak nije rješenje kojem smo se nakon toliko vremena nadali. I to treba jasno reći, dakle kada govorimo o tome da su kontejnerska naselja zatvorena, to ne možemo izjednačiti s time da su ljudima domovi obnovljeni. To tek znači da su oni ponovo, možda i veća njih, nemamo konkretnu statistiku, a ona bi nam bila izrazito važna za prihvaćanje ovog izvješća, smješteni u drugi tip privremenih naselja. Da bi se pokrenula obnova dogodile su se dvije bitne promjene, izmijenjen je Zakon o obnovi odnosno donesen je ovaj potpuno novi zakon. Protekli zakon je inzistirao da se sva obnova provodi centralizirano i bude u državnim rukama, a krajnji iskaz tog pravnog koncepta obnove bio je sada već zaboravljeni Fond za obnovu koji se nikada do kraja nije ustrojio, sjećamo se i političkih problema problema oko fonda, ali je u njegovo ustrojavanje i organizaciju ulupano 100-tinjak milijuna kuna bez ikakvog konkretnog rezultata. Postoji li iko u ovoj državi tko će odgovarati za takve institucionalne propuste, čija je to vizija bila i čija je ideja bila da se s takvom praksom i na temelju čega prekine? Podsjetit ću, idejni začetnik takvog Zakona o obnovi bila je tada stranka Možemo! koji su ideje o Zakonu o obnovi, te ustrojavanju posebnog državnog tijela za obnovu bile forte izborne kampanje za parlamentarne izbore održane u srpnju 2020.g.. Njihove ideje i koncepte HDZ je nakon izbora nekritički prisvojio i bez promišljanja pretočio u zakon za kojega je od početka svakome bilo jasno da ne može polučiti nikakve rezultate. Premda je bilo ponešto nas u saboru i u javnosti koji su upozoravali na neprovedivost takvog zakona prepunog administrativnih zapreka i nemogućih kriterija, oni su bili tada prokazivani kao socijalno neosjetljivi ili protivnici obnove, te su njihova upozorenja zanemarena. Uzgred, koliko god da je nama svima stalo i doista jest bitno da se obnove sva potresom pogođena područja i u tom smislu pozdravljamo ovakvu intervenciju Vlade koja doista i nije prisutna u drugim zemljama koje su se našle u sličnoj situaciji ipak bi bilo iskaz poštovanja prema svim građanima RH da mi ovdje imamo konkretnu računicu koliko će obnova ukupno koštati, koliki dio tog novca će doći ne samo iz Fonda solidarnosti i oporavka i otpornosti nego i iz našeg konkretnog državnog proračuna odnosno iz džepa svih građana RH. Jer da, onaj koji živi u Splitu ili u Dalmatinskoj zagori također mora znati u kojem obujmu on participira u obnovi potresom pogođenih područja. Mi jesmo za solidarnost, ali jesmo i za konkretno i transparentno upravljanje državnim sredstvima, svi građani RH imaju pravo znati koliko ih obnova košta. Posljedice neznanja i populizma koji je bio prisutan ranije gdje je, zapravo s obzirom na kampanju Možemo! HDZ imao potrebu pokazati kako će on kroz zakon i jedino zakonom riješiti problem potresa, što se kasnije pokazalo netočnim, je činjenica da su to platili građani mučenjem koje je trajalo gotovo pune 3.g., a za neke nije gotovo ni danas. Naposljetku, na ulasku u 2023. bili smo suočeni s vrlo lošom situacijom u kojoj nam je prijetilo da ne uhvatimo ni zadnji vlak glede korištenja sredstava koja nam je EU stavila na raspolaganje za obnovu. Tek tada je i premijeru, dotad nezainteresiranom za obnovu, negdje zazvonilo da nema više vremena za loše kadrovske odluke. Na koncu promijenio se još jedan ministar, donesen je potpuno novi Zakon o obnovi, ugašen Fond za obnovu, kao i Središnji državni ured za obnovu. Neka je novinarka tada znakovito zaključila kako ćemo sada ako želimo bilo kakvu obnovu morati zažmiriti na oba oka. Novim zakonom i zato to ističem, suspendiran je Zakon o javnoj nabavi, o tome sam aktivno govorila kada se to događalo odnosno maknuti su svi limiti glede cijene gradnje, u bitnom su sniženi kriteriji za odobravanje obnove, pa se čak više niti vlasništvo objekta ne mora pouzdano utvrđivati. Dotle je država zažmirila ne bi li Plenkovićeva Vlada spasila svoj obraz pred izbore, a konačno u zakonu na kvalitetniji način institucionalizirana i samoobnova za one građane koji su se htjeli angažirati na obnovi svojih kuća i zgrada, ali za to nisu imali sredstava. Danas se obnova gotovo isključivo prikazuje kao uspješna priča premda je daleko od dovršene. Europska sredstva mahom su ugovorena, čak se i premijer Plenković rado počeo pokazivati na gradilištima diljem Banovine i tumačiti kako je kašnjenje s obnovom čak bilo dio nekog većeg plana jer se navodno željelo provesti takvu obnovu koja će biti otporna na buduće potrese. Ipak kada se razmakne zastor vladine propagande vidimo da je obnova tek na početku. Hrvatska država štete od potresa procijenila je na kudikamo veće iznose od onih koje smo primili za obnovu iz EU. U tom smislu nakon što iscrpimo europska sredstva, a to će se dogoditi u mandatu ove Vlade opravdano je postaviti pitanje kako će se obnova nadalje financirati? To pitanje će uskoro doći na dnevni red i mi ćemo ga na vrijeme postaviti. Što se tiče nekih detalja iz ovog izvješća neki podaci koji su bitni za kvalitetnu analizu obnove svakako nedostaju. Primjerice da bismo mogli procijeniti učinkovitost obnove nije dovoljno znati samo neke okvirne brojke o broju obnovljenih stambenih objekata ili o ukupnom broju sklopljenih ugovora ili njihovoj ukupnoj vrijednosti. Ono što nas zanima da bismo mogli procijeniti učinkovitost obnove su primjerice prosječne cijene građevinskih radova u obnovi po metru kvadratnom. Tek onda bismo mogli nešto zaključiti je li obnova učinkovita ili su građevinski radovi nabavljeni pošto poto bez obzira na cijenu. Uostalom samo tako pregledom prosječnih cijena nabavnih radova usluga i roba možemo procijeniti učinkovitost posebnog sustava javne nabave uspostavljenog Zakonom o obnovi i pripadajućim pravilnikom. Osim toga, a sad ću se vratiti na ono što sam i postavila kao pitanje ministru Bačiću i na što nisam dobila odgovor. Kad čitamo program mjera obnove u njemu već u uvodu stoji da bi u slučaju da Zagreb pogodi potres magnitude preko 6 po Richteru posljedice bile katastrofalne te se objašnjava kako bi značajan dio bolnica, škola, vrtića itd. bili ne oštećeni nego urušeni do temelja. S obzirom na to mi smo u ovom izvješću očekivali da nam se dostavi nekakav prikaz stanja koje su to bolnice, škole ili vrtići ili općenito neke druge zgrade ocijenjene rizičnima, da nam se prikaže kod kojih je zgrada takva opasnost uklonjena ili se planira otkloniti i u kojem roku. Dobili smo tek paušalni odgovor da se radi na tome da zgrade koje se trenutno obnavljaju budu i u budućnosti potresno otporne kao da je to posebni doprinos aktualnog ministra, međutim istina je potpuno suprotna. To je nešto na što nas je zakonski okvir obvezao čak i onaj prvi koji smo donosili u Hrvatskom saboru. Drugim riječima, puko nabrajanje podnesenih zahtjeva, donesenih rješenja ili ugovorenih sredstava ništa nam ne govori o tome koliko smo u stvarnosti podignuli otpornost na potrese kako se vi volite izraziti. Pitanje nije nimalo banalno. Hrvatska se nalazi na trusnom području, ne samo ovaj dio Zagreba i Banovine nego i mnogi dijelovi Dalmacije pogotovo njezin južniji dio. Srećom snažniji potres tamo nije nas pogodio u novije vrijeme, nadajmo se i da neće. Međutim, Grad Zagreb pa i Banovina dobili su jasno upozorenje nažalost plaćeno i ljudskim životima. I što smo mi iz toga konkretno naučili? Zašto nam ministar ovdje nije prikazao stanje buduće potresne otpornosti odnosno rekao koliko trenutno imamo neotpornih zgrada koje služe za javnu namjenu? Takav odgovor bio bi dovoljno uvjerljiv da se građani RH mogu osjećati sigurno da smo iz ove situacije nešto naučili i da nam se u budućnosti nešto slično neće moći dogoditi. takav oblik utjehe i garancije mi ovdje nismo dobili. I što sada? Ono što je trenutno bilo oštećeno do neke mjere obnavljamo, nešto od toga će ići i preko granica onoga što je bilo tada stvoreno odnosno mjere do kada je tada bilo otporno, a što je sa svime ostalime, što je sa našim bolnicama, školama i vrtićima koji nisu otporni na potez od 6 na potres koji bi bio 6 stupnjeva po Richteru i više, da li itko vodi brigu o tome hoće li išta riješiti mi pojma nemamo. Trebaju nam sustavni podaci koliko imamo javnih i privatnih zgrada koje nemaju uporabnu vrijednost s obzirom na potrese kakvi se mogu predvidjeti u budućnosti i pregled za koliko njih smo proveli pravu obnovu, za koliko postoji istinska namjera da se konstrukciji ojačaju, a za koliko se takvih rizičnih zgrada ili kuća uopće neće provesti ili ne planira konstrukcija obnova i pojačanje u skorije vrijeme što ih čini objektima bez stvarne uporabne vrijednosti. Na koncu kao i uvijek mi iz ovog izvješća ne možemo znati kakav će za Hrvatsku biti konačni ceh obnove. Kao i uvijek kad se žmiri ne može se odmah vidjeti je li tu bilo nekih malverzacija, ali kako je krenulo sa slučajem afere na Geodetskom fakultetu, a i Mimara se znala spominjati u sličnim kontekstima čini se da nećemo dugo čekati na nova saznanja o tome što se događalo iza kulisa obnove. No, bojim se kada kažem da nećemo drugo čekati da se to ne odnosi na to da će nam iz ministarstva doći takve informacije jer imamo inspekcije koje bi trebale pratiti trenutni tijek obnove nego će kao i uvijek dosada za razotkrivanje navedenih malverzacija opet biti zaslužni novinari. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Kristina Ikić Baniček, Klub zastupnika SDP-a, izvolite. Izvolite, izvolite. Izvješće o učincima obnove izgleda prilično impresivno. Gledajući kvantitativno ima se u izvješću puno toga za vidjeti kao npr. 49 stranica teksta, dosta grafova, ponešto tablica, jako puno brojeva od kojih neki također izgledaju impresivno. Ima podosta velikih brojeva koji su u izvješće stavljeni kako bi ono izgledalo naravno još impresivnije. Ono što mene i vjerujem većinu vas zanima je što se stvarno nalazi iza tih brojeva. Uzmimo za primjer podatak o broju objekata koji su u obnovi. Kada govorimo o obnovi mislimo naravno na konstrukcijsku obnovu. Neću se ovdje pretjerano referirati na impresivne brojeve tzv. nekonstrukcijske obnove koji u izvješću ionako službe da stvore neki krivi dojam, a u praksi se odnose na gletanje zidova i obzide dimnjaka što je potrebno, ali ne i presudno jer se odnosi isključivo na objekte iz kojih se ljudi nisu morali niti seliti nego su nastavili živjeti u svom domu. Dakle, pojam obnove za mene se odnosi na konstrukcijsku obnovu, dakle na objekte koji nisu bili za život nakon potresa. Piše na stranici 19 da je na dan 31. prosinac '23. u tijeku konstrukcijska obnova 631 privatnog objekta. Iako, složit ćete se 631 izgleda prilično dobro u realnosti i to ne znači da se zapravo obnavlja 631 već da se obnavlja samo 32 objekta na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Tri godine nakon potresa i deseci tisuća oštećenih objekata, a u obnovi je 32. Dakle, ne obnovljena nego u obnovi. Dakle, to je proces koji je 31.12. bio u tijeku što se tiče Sisačko-moslavačke županije. Ostalih 6 objekata koji se također vode kao objekti u obnovi se odnose na mali broj objekata u Zagrebu, a preko 90% se odnosi na isplate odštete ljudima koji su valjda nakon godina čekanja odlučili sami obnoviti svoj dom. Ne obnavlja država nego ljudi sami sebi. Upravo ono što je trebalo omogućiti svima još tamo davne 2020. godine kada je tadašnji HDZ-ov ministar kojeg su poslije hapsili bahato javnosti objašnjavao da neće on dozvoliti tamo isplatu nekih novaca jer će to sigurno neki iskoristiti za vlastitu korist. Istovremeno znamo s kim se dopisivao na Whatsappu i što je radio sa isplatama subvencija kada su se njegovi mogli okoristiti. No, da se vratimo na temu obnova. Imamo lijepe brojeve iza kojih se nakon što se pročeprka što one znače kriju tri godine porazne neefikasnosti. Imamo još jedan impresivan podatak za analizirati. Vlada Republike Hrvatske izbrojala je 114 objekata na kojima je konstrukcijska obnova. To je obnova koja se uglavnom odnosi na žute i crvene objekte koje su dosadašnji stanari morali napustiti i da je dakle, na tih 114 objekata obnova završena gotova, obavljena, posao gotov. Površni promatrač bi mogao zaključiti da to baš nije puno, ali hajde barem nešto. No, ako pogledamo strukturu te obnove vidimo pravu istinu. U tri godine od potresa Vlada Republike Hrvatske je obnovila slovom i brojkom 4 objekta u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ponovit ću ovaj podatak. U tri godine od potresa Vlada Republike Hrvatske je po ovom izvješću obnovila 4 objekta u Sisačko-moslavačkoj županiji. Onaj impresivni podatak o 114 objekata obnovljenih u tri godine od potresa u sebi sadrži 100 objekata koje su se ljudi obnovili sami samcati, te dobili novčanu pomoć Vlade. je Vlada obnovila 4 objekta u Sisačko-moslavačkoj, 10 u Zagrebu i to je to. Ta brojka od 14 je broj koji najtočnije opisuje dosege Vlade Andreja Plenkovića. Kada me ljudi izvan Siska najčešće mediji pitaju kako ide obnova ja im iskreno odgovaram da ne ide. To je upravo podatak na koji mislim. Znam da mi često ne vjeruju ili misle da pretjerujem, ali kada kažem da u Sisku obnova ne ide onda je to stvarno tako. U izvješću to nije posebno naglašeno, ali prema mojim saznanjima niti jedan od 4 obnovljena objekta koji se ovdje spominje za Sisačko-moslavačku županiju ne nalazi se u Sisku. U Sisku je neto i bruto rezultat države u obnovi nula. Ono što ljudi doživljavaju kao radove na obnovi i ono što se može vidjeti na terenu to je rezultat ili samo obnove ili donatorski napor u pojedinim slučajevima ili jedinice lokalne i regionalne samouprave koji odrađuju obnovu u dijelu za koju su zaduženi, a to je samoobnova vlastite imovine. Vladina obnova žutih i crvenih objekata objekata u koje bi se mogli vratiti ljudi ne postoji barem što se tiče Siska, a broji se u jednoznamenkastim brojevima u Zagrebu, Petrinji i Glini. Treba priznati da to međutim nije jedini aspekt obnove i da gradnja zamjenskih zgrada i kuća ipak ide neusporedivo bolje. Izvješće nam tako donosi podatak da je Vlada pokrenula proces izgradnje 36 zgrada sa 666 stanova. Smatram to najboljim mogućim potezom i jedinim mogućim brzim rješenjem i zato iskreno žalim što i po tom pitanju moram biti kritična. Predlagala sam da država gradi na gradskom zemljištu zamjenske zgrade prije tri godine prvom ministru, potom drugom i tek treći je shvatio zašto je to dobra ideja. Drago mi je zbog toga, no nikada vam ne mogu i neću oprostiti za dvije i pol izgubljene godine. U Sisku tek sada vidimo prve naznake, odnosno prva gradilišta zamjenskih zgrada jer je godinama stav birokratiziranog okoštalog aparata u Ministarstvu graditeljstva bio da se zamjenske zgrade u Sisku ne mogu graditi jer Sisak nije područje posebne državne skrbi. Ne mogu, jer ne mogu. Zato dan danas od 20 planiranih zgrada i preko 400 stanova znate koliko je zgrada i stanova useljeno? Nula, nula zgrada i nula stanova. U Glini, Topuskom i Petrinji situacija je po tom pitanju bolja, no tamo su potrebe za zamjenskim zgradama znatno manje nego u Sisku, a u Sisku se možemo samo nadati prvim useljenjima tijekom ove godine. Kažem nadati, jer je to optimistična varijanta vladinog plana ugradnji zamjenskih zgrada. U izvješću na stranici 32 stoji podatak: Izgradnja prvih 7 zgrada u Sisku predviđa se krajem siječnja 2024. što je neobična informacija iz nekoliko razloga. Autor ovog izvješća iako se ono odnosi na period zaključno sa 31. prosincem 2023. u trenutku pisanja, to je pretpostavljam bilo tijekom ove godine trebao i mogao znati da niti jedna zgrada nije izgrađena ni dan danas, a kamoli prije 4 mjeseca. Ne mogu zamisliti odakle taj podatak o kraju siječnja, osim ako autor nije mislio da je krajem siječnja izgradnja već počela, odnosno da je u tijeku. Na žalost ni to nije bila točna informacija. Vidim u izvješću i podatke o izgradnji zamjenskih kuća i to ne bilo kakvih nego mobilnih, visoko energetskih, učinkovitih kuća. Moram priznati da ne znam kako se osjećaju stanari tih kuća nakon što su iz kontejnera preseljeni u nekontejnere nego mobilne visoko učinkovite kuće koje zapravo neodoljivo podsjećaju na kontejnere, ali ako je suditi po kontejnerskom naselju u Sisku izgrađenom na krajnje neprikladnoj parceli Hrvatskih cesta na samom ulazu u komunalnu zonu uz gradilište Odranskog mosta ni sama ne znam što bih mislila o tome. Ne znam zašto je došlo do tog debakla no znam kako? U jednom trenutku donesena je politička odluka, kontejneri izgledaju loše za image Vlade, treba na vrat na nos iseliti sva kontejnerska naselja. Većina korisnika je tada prebačena iz jedne grozne situacije u drugu manje vidljivu groznu situaciju, no kontejneri su ostali samo su manje vidljivi. Naime, maknuta su kontejnerska naselja, ali je ostalo još 2000 kontejnera koji su smješteni po dvorištima ruševnih kuća i u kojima živi više od 5000 stanovnika koji čekaju da se broj obnovljenih žutih i crvenih kuća sa broja 4 koliko ih je obnovljeno u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji od strane Vlade. Dakle, ako su kontejneri i maknuti oni su i dalje tu. Iako je izvješće opsežno i navedene su brojne informacije pa i one o desecima tisuća izdanih akata kao da bi itko trebao biti impresioniran što birokracija nalazi načine da opravda svoje postojanje zanimljivo je i ono što izvješće nije uključilo. Iz nepoznatih razloga izostaje cijeli segment o obnovi koju provodi Ministarstvo kulture iako je dobar dio sredstava iz Fond solidarnosti išao upravo preko tog ministarstva. Moguće je tome razlog što je ministarstvo iz svima poznatih razloga pribjeglo preknjiženju sredstava, no budući da mi u HS-u nismo EPO, ne vidim odakle razlozi za strah od objave tih podataka. Mi koji smo korisnici sredstava na terenu poput jedinica lokalne samouprave, svjedočili smo iz prvog reda nelogičnim potezima Ministarstva kulture koje je na tajnim unaprijed dogovorenim natječajima bez ikakvih kriterija raspolagalo sa ogromnim sredstvima koje su utrošili na tajnim sastancima valjda po principu samo da ne ostane. Istovremeno odluke o obnovi kulturne baštine većini potencijalnih korisnika nisu dolazile, da bi samo odjednom nakon što su svi postali svjesni roka od 30. lipnja, da bi morali izvršiti radove i pravdati sredstva Fond solidarnosti, svi koji su čekali odjednom su dobili odobrenje za radove na kulturnim objektima. Odluke su došle prekasno da bi svi izvrtjeli potrebne natječaje, a i raspoloživi izvođači su odjednom mogli s napuhanim cijenama ucjenjivati hoće li se uopće javiti na posao za izvođenje tih radova. Jedina institucija koja nije imala problema s dobivanjem odluka i s rokova je Katolička crkva, koja je iz neobjašnjivih razloga dobila status ravnopravnog korisnika sredstava zajedno sa jedinicama područne i lokalne samouprave, pa je sukladno tome i povukla nerazmjerno veći udio sredstava od svih ostalih. Jedan biskup sjetit ćete se, se pri tom javno hvalio da tko nam je kriv jer on ima dobru komunikaciju sa Zagrebom. Kaže da on nije samo sjedio nego je zvao tražio i išao u Zagreb. Dakle umjesto na javnim pozivima, novac za obnovu se dijelio ako imaš pravi broj telefona i odeš na pravi sastanak u Zagreb. Toga nema u izvješću o obnovi, no veselim se kad na red dođe izvješće o radu Ministarstva kulture, što će biti posebno zanimljivo štivo. Iako toga nema u izvješću, konačno je javnosti otkriven i jedan manje poznati segment obnove, odnosi se na zajam Svjetske banke. Za cijelo vrijeme dok su se predstavnici Svjetske banke slikali po terenu, nije mi bilo jasno tko ih je angažirao i koja je njihova uloga. prvoga dana rekli da se ne nadam nikakvim sredstvima jer da je to sve već unaprijed dogovoreno sa Vladom i da za Sisak, grad Sisak nema sredstava. Međutim veselilo me da će u gradu Sisku sredstvima, dakle zajma Svjetske banke biti napravljena nova Ekonomska škola, to je naravno bila dobra vijest. Bilo mi je drago da će se nešto graditi iako mi nije bilo jasno zašto je srednja škola odlučila nakon što je godinama bila besplatno u prostoru Osnovne škole Kukuljevića, zašto to tako ne može nastaviti, međutim odmah nakon njihovog zahtjeva, osigurali smo im pravo gradnje na gradskoj parceli protiv strukovne škole. Sada vidim da je to sve bilo uzaludno jer je Sisačko-moslavačka županija odustala od novaca Svjetske banke te će oni biti preusmjereni na projekt Kampusa u Petrinji i FER-a u Zagrebu. Nejasno je tko je birao te projekte, kako i zašto no jasno je da su novci Svjetske banke bili dobri za neke, a za neke nisu bili Vrlo korisna je informacija koja barem djelomično razotkriva ovo izvješće. Izvješće se uz sve navedeno nije bavilo niti obnovom imovine jedinica lokalne i područne samouprave, što je djelomično i opravdano jer je obnova tih objekata izvan Zakona o obnovi no i ti objekti spadaju pod temu učinkovitosti Tako se među 49 stranica ne može naći poglavlje koje objašnjava kako je grad Sisak izgubio pravo na financiranje vrtića jer smo krenuli s gradnjom, kako tvrdi Ministarstvo obrazovanja prebrzo ili kako već 10 mjeseci grad Sisak čeka dopusnicu Ministarstva obrazovanja da se prijavi na sredstva NPO-a kako bi krenulo sa gradnjom do temelja porušene osnovne škole Galdovo uz, uz izliku da smo školu morali isključivo popravljati, a ne srušiti ju i izgraditi iz početka iako svi znamo da je to dvostruko jeftinije. Neću sada o tim temama, bit će prilike i vremena. Sve je navedeno i više nego dovoljno da moram zaključiti kako ovo navedeno izvješće koje je danas pred nama neće dobiti potporu kluba SDP-a, jer niti dokument sam po sebi niti provedba obnove na terenu o čemu nam naši sugrađani svakodnevno svjedoče, ne zaslužuju prolaznu dozvolu od ikoga, posebno ne od stanara 146 stanova najveće zgrade u Hrvatskoj u Ulici hrvatskog narodnog preporoda, koji i dalje čekaju tračak bilo kakve nade i barem prvog radnika na gradilištu koji evo vidimo da je navodno odluka donesena, a da li će se, da li će se i kada će se krenuti graditi, još nismo vidjeli. Hvala. Ministar gospodin Branko Bačić će sada uzet 5 minuta kao predlagatelj. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo htio sam odmah nakon ovog izlaganja gospođe Ikić Baniček odgovoriti na nekoliko stvari koje apsolutno

Dakle to onda vjerojatno mislite na zgrade javne namjene jer Vlada RH obnovila je i na području grada Siska i na području Sisačko-moslavačke županije preko gotovo 8 tisuća privatnih zgrada i kuća. Samo u Sisku 1.632 privatne zgrade sa ukupno 4.353 stambene jedinice. Gradili smo i zamjenske kuće, gradimo zamjenske kuće, završili smo i konstrukcijske obnove prošle godine, prve. Prve smo višestambenih zgrada i sada su u izgradnji 54 takove višestambene, u, u postupku obnove višestambene zgrade na području grada Siska. Vlada RH je bila odgovorna za provedbu sredstava Fonda solidarnosti kojima se obnavljaju, kojima se

Sisak, korisnik je KBC Rebro u Zagrebu, Opća bolnica dr. Ivo Pedišić u Sisku itd., itd. Dakle samo na području Sisačko-moslavačke županije, zahvaljujući angažmanu primjerice župana Celjaka je završeno 20 cjelovitih obnova, vi to jako dobro znate, ja mogu nabrojit sve, sve do jedne, 20 cjelovitih obnova zgrada javne namjene, pa u gradu Sisku gdje ste vi gradonačelnica, da ja ne bih možda čak i zaboravio, ali i ne znam svih, ali sam u svima njima, svima njima bio. Kad govorimo o gradu Sisku tu govorimo o Novoj internoj, govorimo o gimnaziji, govorimo o kulturnom centru, govorimo o drugim objektima na području grada Siska, sve su gotovo škole, osnovne škole koje su na području Sisačko-moslavačke županije čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija cjelovito obnovljene, koje su bile u postupku Fondu solidarnosti, sve. Druga ministarstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, kao što ste maloprije spomenuli, Ministarstvo obrazovanja su tijela odgovorna za provedbu, ali postupak vodi krajnji korisnik, krajnji korisnik. To morate shvatit da nije to Vlada, dakle krajnji korisnik je ili Sisačko-moslavačka županija ili grad Sisak. Vi ste krajnji korisnik nekih projekata, pa vi najbolje vidite što ste vi napravili u gradu Sisku, osobno grad Sisak što je napravio na samoobnovi. Ja nisam imao namjeru, čak u svom uvodnom dijelu nisam to ni posebno isticao, nego ste sada vi tu taj postupak otvorili, pa evo možemo izmjeriti i usporediti angažman gradonačelnice Siska, grada Siska u usporedbi sa angažmanom županije Sisačko-moslavačke u usporedbi sa angažmanom primjerice grada Petrinje itd., itd.. Mislim da je to potpuno neprimjereno, niti mi je namjera prozivati bilo koga od vas da je netko napravio nekom, nekom manje ili nekom više u toj istoj obnovi, ali da Vlada RH nije svojim nije svojim angažmanom osigurala ta sredstva, uspostavila cjelokupnu proceduru korištenja Fonda solidarnosti mi ne bismo od 319 milijuna eura koliko je odobreno mogli realizirati 600 milijuna eura, 196% više smo sredstva Zakonom o konstrukcijskoj obnovi zgrada javne namjene i javne infrastrukture na području Sisačko-moslavačke županije realizirali do roka od onoga što nam je bilo odobreno i to u roku od 18 mjeseci. Ja mislim da je to strahoviti uspjeh, strahoviti uspjeh da je jedan, na području jedne, područja zahvaćenog potresom od odobrenih 319 milijuna eura u roku od 18 mjeseci realizirano 196% više, a da ne govorim da će se sada kroz cjelovitu obnovu isfinancirati iz NPOO-a. Govorite mi Govorite mi o zgradi Hrvatskog narodnog preporoda, pa mislim da biste se trebali zahvaliti za ono što smo mi napravili u proteklih godinu dana, donijeli smo odluku o odabiru i sada će krenuti rušenje, uklanjanje i izgradnja te zgrade i takvih je zgrada jako puno na području grada Siska koji, koje su sada i u obnovi…/Upadica Radin: Puno vam hvala. Imate replike naravno, g. Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani ministre, evo s terena dobivam poruke iz Petrinje, dakle Gradska komunalna tvrtka kao upravitelj višestambenih zgrada je dobila navodno novce iz državnog proračuna za obnovu tih višestambenih zgrada. Jel se zna što je s tim novcem, ovaj tako ljudi kažu, moguće da informacija nije točna, da još uvijek dakle obnove nema, da je novac osiguran iz državnog proračuna odnosno fonda?

Što se tiče obnove središta Petrinje zgrade koje su predstavljale pojedinačno kulturno dobro obnavljao je grad Petrinja temeljem sporazuma sa, sa ministarstvom i obnavljamo preostali dio same jezgre Petrinje zajedno sa gradom, međutim što se tiče višestambenih zgrada na području grada Petrinje to ne radi grad Petrinja, to radi naše ministarstvo i dio tih zgrada je u javnoj nabavi, dakle taj dio višestambenih zgrada na području grada Petrinje ne provodi grad Petrinja nego resorno ministarstvo i po dinamici koju smo uspostavili neke se, neke se već sada izvode obnove, a neke će jasno sukcesivno kako budemo završavali proces nabave. Kristina (SDP)** Zahvaljujem. Nejasno mi je zašto se potpredsjednik Vlade žesti budući da sam kod svake brojke koju sam izložila se strogo referirala na stranicu o ovom izvješću, kada kažem da ste u 2023. Vlada obnovila 4 zgrade dakle u Sisačko-moslavačkoj županiji to je zato što ste vi to napisali. Možda ga niste pregledali ili ovaj niste dobro obratili pozornost, ali fascinantno mi je da se kod referiranja na izvješće iz 2023. ponašate kao da 2020. i '21. i '22. je neko drugi bio zadužen za obnovu, neki tamo zločesti, onda ste došli vi kao spasitelji na bijelom konju i sad ste vi konačno ovaj donijeli sve te odluke. Ja se za razliku od vas sjećam svega kako je išlo, sjećam se i da sam cijeli siječanj 2021. provela u nastojanju dokazivanja tadašnjem ministru koji je kasnije uhapšen da je potrebno da Sisak ima 100% pravo na obnovu. Zahvaljujući suradnji sa medijima i pritiskom uspjeli smo u tome, ali ne vidim čemu čuđenje…/Upadica Radin: Hvala./…sve brojke na koje sam se referirala su u vašem izvješću.

da ne znam dio zgrada koje su, koje koriste ministarstva primjerice pravosuđa, pa obnovljeni županijski i općinski sud ili Državna geodetska uprava ili što smo dobili brojne druge zgrade to nije javni naručitelj Vlada nego su javni naručitelji krajnji korisnici, pa i vi ste čini mi se dvije zgrade obnovili, dvije, školu ste obnovili, obnovila Vlada, Vlada je osigurala sredstva da se iz Fonda solidarnosti te dvije škole obnove koje su bile direktno pod vašom nadležnošću ili osnovne škole u Petrinji ili osnovna škola u Glini … .../Upadica: Hvala./... ili dom umirovljenika u Glini ili dom umirovljenika u Petrinji ili dom zdravlja ili hitna medicinska služba, dom zdravlja u Sisku obnovljen.

Evo, meni nije jasno zašto stalno ističete kako je Vlada RH osigurala sredstva za obnovu, bilo da se radi o europskim sredstvima ili i sredstvima našeg proračuna. Pa čija bi to trebala biti obaveza nego Vlade? Dakle niste vi napravili nikakav ekstra posao nego ste napravili ono što nije mogao po defaultu, po logici stvari nitko drugi. Pa ne može načelnik Konjščine da dobijemo sredstva iz EU fondova koji su inače predviđena za takvu svrhu. Ono što je Vlada trebala napraviti, trebala je uspostaviti mehanizme kontrole, a koliko ti mehanizmi ne funkcioniraju, evo, imate Ministarstvo kulture i ministricu Ninu Obuljen Koržinek i aferu na Geodetskom fakultetu. Druga stvar, transparentnost, za koju ste rekli da ne znam što znači, evo imamo sustav e-Obnova, međutim, taj sustav ne daje mogućnost da građanin vidi koliko je za pojedinu obnovu, za pojedinu nekretninu sredstava utrošeno i po kojem programu. **Radin,

Da u vrlo kratkom vremenu, sukladno proceduri korištenja Fonda solidarnosti pripremi, obrazloži zahtjev za sredstvima Fonda solidarnosti. Da je Vlada uspješna u tome bila govori podatak da nikada nije niti jedna država, korisnica Fonda solidarnosti po glavi stanovnika ni po visini štete za koju je zatražila pomoć iz Fonda solidarnosti osigurala toliko sredstava. To je jedan razlog. A drugi razlog što smo odmah svima rekli, pa evo i gđi Baniček i gđi Komes, krenite u konstrukcijsku obnovu. Ukoliko vam ne budu dostatna sredstva iz Fonda solidarnosti, sve što smo ugovorili, a preugovorili smo, financirat će se iz sredstvima državnog proračuna. Zato su i brojni krajnji korisnici znali da ukoliko do 30. lipnja ne završe sve projekte koji će biti financirani iz Fonda solidarnosti, da ne trebaju brinuti da će im se ta, svi ti projekti realizirati iz državnog proračuna, a kasnije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gdje smo opet dobili najviše sredstava od iti jedne države članice po glavi stanovnika.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti. Ne moramo ni čitati ovo Izvješće, sve vas pozivam, odite samo u središte Karlovca i drago mi je da je danas ovdje i gradonačelnik Karlovca s nama prisutan jer mora bit da je velika sramota sjedit sa, evo, ministrom iz HDZ-a, iz vladajuće stranke kad vam isti taj ministar pošalje Državni inspektorat građevinskih inspekcija i zatvori gradilište koje je bilo, na kojem se trebala raditi aglomeracija, što znači na obnovu Karlovačke županije i Karlovca građani Karlovca su dobili za nagradu aglomeraciju, u prijevodu, izgradnju kanalizacije koja u potpunosti, u potpunosti uništila jezgru grada. To je kao da u Dubrovniku uništite Tvrđu, odnosno centar grada ili Tvrđu u Osijeku ili dakle centar grada Zagreba i to bez ikakve odgovornosti. Zašto? Jer su se pametnjakovići koji su razmišljali išli mijenjati strategiju izmjene kanalizacije koja se nikad ne radi u takvom centru, da ne govorim sada o tehnologijama izmjene kanalizacije i sad sjedite ovdje gdje vam je ministar poslao, dakle iz vaše stranke vam pošalje inspekciju koja je zatvorila gradilište u centru grada Karlovca. Ali, nije samo to, nego ti troškovi koji su nastali, financirani iz novca europske, iz fondova EU, dakle financirane su, recimo, Veleučilište u Karlovcu ili srpska pravoslavna crkva novcima EU, a gradonačelnik grada Karlovca govori da su građani krivi. Pa kako su oni krivi ako si sa novcima EU financirao dakle javne ustanove koje se sad moraju zaustaviti jer je taj dio grada, dakle, opasan za živjeti. I kaže gradonačelnik Karlovca, to su puste parole, pa ako su puste parole, onda možemo napraviti izmjenu stanova pa će, možeš otići tamo živjet u osobi koja je stradala, a osoba koja je stradala može ići u tvoj stan pa ćemo vidjeti jesu to puste parole ljudi koji su stradali tamo. Ne možemo ić, mi ne moramo dodatno analizirati dakle ove izvještaje, samo trebate otići do centra grada Karlovca do Banovine gdje se, gdje su višestruko preplaćeni poslovi, točka br. 1 i gdje je ministar koji danas ovdje sjedi donio pravilnik kojim se zaobilaze dakle javni natječaji. I to je sad dio koji analizira EPPO i dobro je da je to tako, to je možda jedina još neovisna institucija koja se pokušava izmanipulirati sa glavnim državnim Dakle mi ćemo predstaviti kako to izvještaj pokazuje, a onda ćemo pokazati stvarno stanje na terenu i ponudit rješenja, ako ćemo uspjet u 12 minuta, koliko mi je ostalo. stvarnost na terenu pokazuje drugačiju sliku i sažetak današnjeg izvještaja, tko je pozorno slušao je sljedeći, može se u 5 točaka sumirati. Dovršeni su brojni projekti obnove, izvješće govori o brojnim obnovama privatnih zgrada, kuća, javnih zgrada, itd., unaprijeđena je, su stambena zbrinjavanja, stalno se govori o značajnim ulaganjima u infrastrukturu, pazite, i revitalizaciju o kojeg ćemo se dotaknuti, brojni, kak'ti, završeni projekti koji su bili navedeni da su dovršeni, itd., i transparentnost i odgovornost od ministra danas je rekao da je prisutna u ovom Izvještaju. Dakle ovako, kada se čita izvještaj, čovjek dobije osjećaj osjećaj da se nalazi u centru Manhattana i da je Banovina obnovljena na razini Manhattana, treba vam samo osnova matematike, ako je 69 tisuća prijavljenih oštećenih nekretnina u Hrvatskoj, ako je ministar sam danas ovdje rekao da ih je obnovljeno 11 tisuća, uzmite da to nisu cjelovite obnove, da su to obnove dimnjaka i uzmite ono što je najveća manipulacija na terenu to vam je izmjena klasifikacije iz crvenih su postale zelene. Na temelju kojih kriterija? Dakle, nešto šta je prije par mjeseci bilo crveno i opasno da se može urušiti preko noći postaje zeleno što je dodatna opasnost za živote naših ljudi. Uzmite da je to 50%, dakle to nije izdvojen slučaj, dotaknut ću se gospođe u Glini i određene nekretnine nego vam je to pravilo, znači svaka druga kuća vam je izmijenjena. To vam ispada kada uzmete matematiku da je niti 10% učinkovitost ove obnove što znači da svaka deseta kuća koja je bila prijavljena ni… je obnovljena. Znači svaka deseta kuća u 4 godine. Što se tiče stvarnog stanja, pod broj jedan pogodovanja i netransparentnosti na terenu se bilježe brojni slučajevi pogodovanja i nedostatka transparentnosti. Pisani upiti ostaju bez odgovora, a podaci o troškovima projekata nisu dostupni javnosti niti ih dostavljate na zahtjev. Europska tužiteljica kao što imamo prilike gledati sada u javnim medijima ima pune ruke posla oko svih projekata u obnovi što i mjesecima čitamo. Višestambene zgrade koje su bile označene kao crvene kao što sam rekao iznenada su postale zelene. Mnogi objekti su preko noći postali sigurni, a prije su bili za rušenje. Primjer, zgrada u Glini Kralja Tomislava 75 prvotno je ocijenjena kao crvena sada je naglo postala zelena. Stanari su 3 godine proveli u kontejnerima i ostali su bez ikakvih prava. Jeste li ikad bili u toj zgradi koja je u vlasništvu države pola stanova? I to, jel to žurna i ubrzana obnova o kojoj vi pričate? Manjak stvarnih rezultata. U Petrinji je dovršena samo jedna javna zgrada, a to je zgrada suda. Nijedna više stambena zgrada nije obnovljena, a one koje su uklonjene nisu ni počele sa izgradnjom. Privatne kuće koje se obnavljaju često su u lošem stanju unatoč navodnom završetku radova. Prigovori vlasnika ostaju ignorirani. Jeste li ikad bili u nekoj kući u kojoj vlasnici imaju prigovore, a nisu potpisali dokumente o završetku radova? Mi jesmo i to je sve samo ne obnova. loša kvaliteta obnove. Na Banovini ljudi i dalje žive u uredskim kontejnerima, a kuće obnovljene od strane vlasti često su u gorem stanju nego prije. Primjeri poput bake koja nema sanitarni čvor i kupa se u lavoru obišla je društvene mreže, a vi ignorirate. Primjer bake čija kuća puca nakon obnove pokazuje kako je proces obnove neadekvatan. Manipulacija s klasifikacijom zgrada pod četiri. Više od 50% privatnih kuća i zgrada koje su prvotno bile za rušenje sada su klasificirane kao zelene. Tko je tu lud? Nepotpuna i netočna izvješća. U rujnu 2023. godine ljudi su prisilno iseljeni iz kontejnera dok se u 2024. postavljaju nova kontejnerska naselja sada nazvana citiram, visokoenergetske učinkovite mobilne kuće. Broj je nepoznat, a rečeno je u rujnu 2023. godine da su ih kupili 140. Cijena tih novih kontejnera javnosti nije poznata. Na terenu ih je cca 50-ak. Gdje je preostalih 90-ak kontejnera, gdje se nalaze, po kojim cijenama? Prioritet ih je bio postaviti u dvorišta kuća gdje stradalnici žive. Nakaradna i nevidljiva revitalizacija. U izvješću se ističe značajno ulaganje u infrastrukturu i revitalizaciju područja pogođenih potresom, no gdje je ta revitalizacija. Autocesta do Siska nije dovršena ni nakon 20 godina, ako odete malo dalje od Siska prema Vrginmostu i kad razgovarate s ljudima onda vam kažu truje nas se. Truje nas postrojenje koje je odobrila Sisačko-moslavačka županija odnosno župan čiji su vlasnici Kinezi. Bio s njima, bio s njima na terenu, ne možemo više povraćamo od smrada. Da to istina, kada tvornica krene proizvodit one granule, ako je su izvješena rublja koja su bila, rublje koje je bilo ovaj oprano ulazi smrad kao kanalizacija u to, vi ne možete disat u Vrginmostu. O kojoj vi revitalizaciji govorite. Šta treba pobit ljude u Vrginmostu, tamo je čisto za vašu, je SDSS na vlasti pa evo to je upitnik i SDSS-u to su prava nacionalnih manjina koja vi ne štitite. Većina ljudi tamo je iz srpske nacionalne manjine, vi ne štitite te ljude. Primjer dalje aglomeracija u Petrinji koja već traje 8 godina, ako će krenut ovako i ako dobe aglomeraciju kao što je to omogućio gradonačelnik Karlovca Mandić bolje da ne radite takvu aglomeraciju jer će vam uništiti cijeli grad i tamo će vam isto poslati građevinsku inspekciju ovaj ministar iz iste stranke gdje će zaustavljat gradilište da vas se ne ubije. Toliko je dobra revitalizacija da će čak bio primjer, ne… dakle prosvjeda od prije nekoliko dana mještana zbog loših …/Govornik se ne razumije./… Jasno je to pokazuje kako ljudi žive. Cesta prema Nebojnu je toliko loša da je pravo čudo što nitko nije stradao dosada. Uz to dozvoljavate rad tvrtki koje nemaju dozvole i uvjete za rad što dovodi do nesreća i zagađenja, radnici ostaju bez dijelova tijela, a zagađenje opasno ugrožava zdravlje stanovnika. Jedan od primjera sam već naveo. Sve se to događa pod vašom palicom naravno i uvijek bez vaše odgovornosti. Što se tiče samog Karlovca koje je rješenje? Prije svega neovisna revizija jer je samu dokumentaciju i potpisao revident koji nema certifikat za geomehaniku, geomehaniku su iskopine, znači neovisna revizija i u proračunu grada Karlovca se mora omogućiti dakle novac da dođu revizori izvana da prekontroliraju dakle na koji način su se novci trošili i zbog čega je gradonačelnik Karlovca postao glasnogovornik izvođača radova. Što se tiče Banovine pod broj jedan rješenje povećanje transparentnosti i odgovornosti, objavljivanje detaljnih financijskih izvještaja i troškovnika za svaki projekt obnove, redoviti odgovori na pisane upite građana i medija kako bi se osiguralo da su svi informirani o stvarnom stanju. Potrebno je uvest potpunu transparentnost u obnovi. Točka broj 2, uvođenje strožih nazora, kao što smo rekli u primjeru Karlovca angažiranje nezavisnih revizora i kontrola za provjeru kvalitete izvedenih radova u protivnom ćemo imat dakle mrtve ljude koje ćete pobit sa vašom sa vašom obnovom. Efikasna komunikacija sa građanima, osnivanje lokalnih ureda za obnovu dovesti na nivo gdje stvarni građani mogu dobit sve potrebne informacije i prijavit nepravilnosti. Četri, kvalitetna i brza obnova, prioritet izgradnje novih kuća umjesto privremeni rješenja jer pazite ovdje mi govorimo o ne o trajnim rješenjima, mi ovdje govorimo o privremenim rješenjima, privremena naselja, privremene visokoenergetske učinkovite kuće, privremena tržnica. Znači gradonačelnica Petrinje nije u mogućnosti napravit tržnicu ljudima, vanjski plato i da završi više da ljudi mogu prodavat normalno. O kojoj mi obnovi razgovaramo ovdje? Znači ljudi žive u neizvjesnosti i u slučaju Petrinje i u slučaju Vrginmosta, a i Gorskog kotara od potkornjaka ljudi masovno obolijevaju i nitko o tome ne govori. Stvarate im osjećaj da su vam nešto dužni, da su ovisni o sustavu. To je čisto porobljavanje. Što se tiče same Petrinje, dakle ovako, četri godine neobnovljena tržnica znači vanjski dio plato i nadstrešnica nije napravljena. Drugo pitanje koje moramo postavit dotaknu je kolega Grmoja, kako to da gradska komunalna tvrtka kao upravitelj privatnih višestambenih zgrada je uzela novce iz državnog proračuna, ne obnavlja, a novaca nema? Zašto gradska uprava izdaje uporabne dozvole za neke prometnice koje su rekonstruirane? Izvođačima su dani nalazi da se ispravi nepravilnost. Svejedno nepravilnosti nisu otklonjene. Dakle, ovako kao zaključak, potrebna je hitna revizija pristupa obnovi, veća transparentnost, stvarna akcija na terenu kako bi se zaista pomoglo onima ljudima koji su pogođeni. Vrijeme je da se suočimo sa istinom, revitalizacija o kojoj izvješće govori je samo na papiru. Stanovnici Banovine, Siska, Karlovca, Zagreba ne vide obnovu, a još manje revitalizaciju. Oni vide privremena rješenja, loše izvedene radove, zanemarivanje stvarnih potreba zajednice, potrebna su trajna rješenja, transparentnost i konačno da vidimo tu odgovornost. Da ne zaboravimo, stanovnici Banovine vas pozdravljaju, posebno naša Luca Gašpar Šako koja se bori na terenu za te ljude i kaže vam sljedeće, citiram: „Možete mi prijetiti, zastrašivati me, podmetati, ugrožavati egzistenciju, ali vas se ne bojim jer vrijeme istine tek dolazi.“. Povreda poslovnika g. Mandić. zastupnik Troskot je iznio bezbroj laži, neistina, konstrukcija i pogotovo što se tiče Karlovca, što se tiče Državnog inspektorata o katastrofalnom uništavanju, a kad se poziva na istinu il to vrijeme istine koja dolazi, da doći će vrlo brzo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Moram vam dati opomenu jer je bila replika. Zvonimir (MOST)** Čl. 238., obmanjivanje javnosti. Ja mogu pokazat sliku gdje se točno vidi da je …/Upadica Radin: Gospodin Troskot moram vam dat riječ prije. izvolite./… Ispričavam se, dakle čl. 238. obmanjivanje javnosti, točno ima slika mediji su već objavili inspekcija je na terenu, zatvoreno i građani Karlovca žele gradonačelniku čestitat na njegovoj nesposobnosti terminalnoj, a tu nesposobnost želi prenijet na povećanje komunalne infrastrukture i želi prenijet inflatorne troškove na njihove račune. Hvala. Odgovor na repliku je također replika pa onda i vama moram dati opomenu. To je sve iz formalnih razloga, a inače možete nastavit razgovor poslije izvan sabornice ako se radi o replikama. I sada se radi o opa, još jedna povreda poslovnika, dobro. Gospodin Dabo izvolite. Povreda poslovnika 238., zamolio bi kolegu gospodina Troskota ako je moguće da malo bude precizniji kad je u pitanju Vrginmost insinuacije o trovanju stanovništva

Radi samo ne svijetli, ne, radi, radi./… A ima daltonista izgleda. Jer ste me razumili u ovom uvodnom dijelu? Htio bi da malo budete precizniji kad govorite o lokalitetu Vrginmosta i trovanju stanovništva. Da li mislite da je to namjera hrvatska Vlade da određenu nacionalnu skupinu kažnjava na takav način? Budite tu malo oprezniji i budite izričiti da budemo jasni.

to je g. Dabo na županijskoj razini, vladajuća stranka dala dozvolu da ljudi mogu proizvodit kemijske granule kojim se truju naši ljudi, neovisno tko tamo žive, dakle ljudi doslovno se truju. I ako ste mislili da mi o tome nećemo govorit vi ste se prevarili. Nama su naši ljudi ispred svega najveći interes koji jesu je upravo legitimitet koji nam je dao da govorimo o tome da ih se truje sa proizvodnjom koja nije sukladno sa europskim standardima proizvodnje.

ili jedinica lokalne samouprave to namjerno i tendenciozno locirala tamo. Samo vas to pitam. Namjera je bila. 4 replike sve zajedno i 4 opomene. Gospodin Bauk Bakić, a onda gospođa Raukar govorit će u ime Kluba zastupnika Možemo! izvolite. Dobar dan, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Na početku bi htio ukazati na propust koji se dogodio u vezi s prethodnim izvješćem o provedbi Zakona o obnovi. Naime, prema čl. 97 zakona Vlada to izvješće podnosi saboru dva puta godišnje. Za prvo polugodište 2023., izvješće je podnijeto 13. prosinca čak 5,5 mjeseci nakon završetka izvještajnog razdoblja ali barem je podnijeto. Međutim, mnogo gore od toga taj izvještaj nikad nije u saboru raspravljen, a očito neće ni biti. Umjesto toga raspravljamo o cjelovitom izvještaju danas o cjelovitom izvještaju za 2023. dakle a radi se o poslovima od najvišeg interesa i s razlogom je u zakon unijeta odredba da sabor o tim poslovima bude redovito izvještavan te da ovdje budemo u prilici o tome iznositi svoje primjedbe i prijedloge. Zašto je tako, možemo samo nagađati međutim sve o tome zna gospodin Jandroković, predsjednik sabora i ja ga pozivam da objasni kako se to moglo dogoditi i zašto je tako odlučio. Nije valjda samo zato da se o kašnjenju s obnovom i o eventualnim prethodnim propustima, ne bi govorilo ovdje u saboru u predizborno vrijeme. Idemo sad na izvješće. Prvo bih istaknuo ono dobro. U usporedbi sa 2021. i 2022. ovo izvješće pokazuje značajan napredak. Reklo bi se napokon. Osobito kad je riječ o obnovi privatnih kuća i stambenih zgrada jer stradali ljudi su dugo i predugo čekali. Sad možemo reći da je u prethodnoj godini obnova krenula zaista energičnije. Drugo, pozitivno je i to što smo uspjeli povući sav novac iz Fonda solidarnosti svih milijardu i 3 milijuna eura, koliko nam je bilo namijenjeno i dodatno svakako treba pohvaliti to što smo uspjeli osigurati da se iz Fond solidarnosti financira ne samo puko vraćanje u prvobitno stanje, nego obnova po načelu bill, back, better, dakle otpornije i sigurnije nego je bilo. Na kritičnu stranu ne možemo se pomiriti s tim da i danas 3,5 godine nakon petrinjskog potresa i više od 4 godine nakon zagrebačkog, nemali broj stradalnika još uvijek čeka na završetak obnove svojih kuća te živi u privremenom smještaju. I zato osim evidencije svega što je načinjeno, a koju smo dobili u ovom izvještaju želimo znati i ovo, kad će biti završena obnova onih 1.114 privatnih kuća i stambenih zgrada koje do 1.01. ove godine nije bilo završeno. I dodatno je li to sve, osim tih spomenih 1.114 ima li još privatnih kuća koje treba obnoviti, a čija obnova nije krenula. I najvažnije kad će to sve zajedno biti gotovo. u vezi u izvještaju se kaže na području Sisačko-moslavačke županije predviđena je gradnja ukupno 36 višestambenih zgrada. Izgradnja prvih 7 zgrada u Sisku predviđa se krajem siječnja 2024. godine. E sad, kraj siječnja je već odavno iza nas, a i ovaj izvještaj je pisan više mjeseci kasnije pa onda jesu li te zgrade završene ili nisu. Ako nisu zašto je tako i kad će biti gotove one preostale, onih dakle 36 minus 7. Što se tiče obnova zgrada javne namjene to ide još sporije i presporo. Točno je da i na tom planu u 2023. bilježimo značajan pomak ali previše toga je još preostalo ne samo za dovršiti nego čak i za ozbiljnije započeti. Spomenuo sam već jednom s ove govornice u ovom sazivu sabora i ponovno ću i ovom prilikom. Nedopustivo je kako dan danas izgleda Petrinja osobito njen uži centar. Po mojem saznanju u gradskom središtu završena je obnova svega 4 kuće, od čega ako se ne varam svega je jedna javne namjene od njih 68 koliko je za obnovu predviđeno. Nema racionalnog objašnjenja i nema opravdanja za takvu sporost. Možemo se samo nadati da će ubrzanje koje smo vidjeli u ovom izvještaju odnosno na prethodno razdoblje, doprinijeti što skorijem završetku. Kad se pak o u izvještaju govori o onom što je učinjeno, spominje se uz ostalo da je obnovljeno 17 bolnica i 45 drugih zdravstvenih ustanova. Međutim u onom neraspravljenom izvještaju kojeg sam spomenuo, napisanom prije 6 mjeseci, govori se o 18 bolnica i 56 drugih zdravstvenih ustanova. Nejasno je kako je broj bolnica u međuvremenu opao, očito je potrebno provjeriti te podatke i izvještaje konsolidirati. Kad smo kod bolnica u izvještaju se kaže da će se u okviru projekta KBC Zagreb, faza III, graditi nova zgrada. Za nju se dovršavaju izvedbeni projekti čiji rok je isporuke je veljača 2024. Ista stvar još jednom, veljača je prilično iza nas pa sad već znamo jesu li ti projekti isporučeni. Dakle jesu li? Isto pitanje za Srednju strukovnu školu u Petrinji, isto pitanje za zgradu medicine rada HZJZ-a. I na kraju I na kraju ima i neka nejasnoća u vezi sa realizacijom projekta Srednja ekonomska škola Sisak i sredstava zajma Svjetske banke. Naime u izvještaju se kaže da se odustalo tog projekta iz stanovitih razloga, a pitanje glasi u čemu se sastojala dosadašnja provedba tog projekta ako se odustala od daljnjeg i je li taj posao te prethodne faze završen? Evo to su samo neka pitanja koja otvara ovaj izvještaj. Zamjetno je ponovit ću još jednom, zamjetno je ubrzanje obnove, vidljivo je da ono teče efikasnije i uspješnije nego u prve dvije godine i na tome treba odati priznanje svima koji svima koji su za to zaslužni, ali još uvijek ne možemo biti zadovoljni. Želimo da obnova bude još brža, još efikasnija, želimo znati koliko točno posla je još preostalo i konačno želimo znati rokove i sagledati kraj. Zahvaljujem. A sad će nastaviti moja kolegica Hvala. Izvolite gospođa Raukar-Gamulin. za Zakon o obnovi u 2020. ne bismo izgubili pune tri godine za obnovu. Da, mi želimo brže i želim efikasnije. Ne može se prežaliti više od dvije godine od petrinjskog i gotovo tri godine od zagrebačkog u kojima je obnova gotovo stajala zbog lošeg zakona u 2020. Svi se sjećamo čuvene Plenkovićeve rečenice. Na kraju 2022. obnova ide nestvarno sporo. Nakon toga je odletio Paladina i došao je ministar Bačić i konačno se napravio novi, efikasniji zakon u koji su se inkorporirale sve gotovo primjedbe oporbe iz 2020. godine i obnova javnih zgrada napravljena je u jednom dijelu, ali obnova obiteljskih kuća kao što je već rekao kolega tek je počela, neoprostivo kasni i ljudi, dakle kontejnerska naselja, da ne postoje. Međutim u obiteljskim kućama koje su oštećene ljudi i dalje žive u kontejnerima pokraj tih obiteljskih kuća i znači da se kontejnera na Baniji nismo riješili. Oni su još uvijek tamo i to u prevelikom broju. Ali kad smo već kod kontejnera zanimalo bi nas kuda su otišli i što se dogodilo sa kontejnerima iz kontejnerskih naselja? Da li su možda ti kontejneri upućeni u Ukrajinu ili u Palestinu za smještaj obitelji koje zbog ratnih zbivanja su ostale bez krova nad glavom. Znači zanima nas gdje su kontejneri sa Banije. Pozitivno je što ste sada konačno odlučili povećati kapacitete domova za starije montažnim drvenim objektima nakon što iz njih izađu stradalnicu. No, nije li već do sada moglo se izgraditi broj domova za starije na Baniji u ovih posljednjih tri i pol godine. Također postavlja se pitanje što se to podrazumijeva pod mobilne visoko energetski učinkovite kuće? Mi smo govorili višekratno da je potres prilika za zelenu obnovu, no ne vidimo da se ona doista i provodi. Dakle, pojam visoko energetski učinkovite kuće nije definiran niti jednim zakonom ili pravilnikom, ali jako dobro zvuči. A što se zapravo krije iza tog pompoznog naziva to zapravo nije jasno, jer jedino što jest definirano je n-zeb ili nearly zero energy buildings ili zgrada gotovo nulte kategorije, a ona po hrvatskim standardima odgovara otprilike razredu b, ponekad čak i C što znači da je daleko od poželjnog A ili A+. I dakle, to sve skupa je daleko od onoga što bi trebala biti zelena obnova i zato bismo voljeli da nam pojasnite koji su to konkretni kriteriji za naziv visoko energetski učinkovite mobilne kuće. ogroman problem ostaje što se gotovo ništa ili puno premalo čini na društvenoj i gospodarskoj revitalizaciji područja Banije. Podaci koje je nedavno iznio profesor Čavar sa Ekonomskog fakulteta su poražavajući. Naime, po mjerenju FINA-e, po dobiti poduzetnika Sisačko-moslavačka županija je na posljednjem mjestu u Hrvatskoj. Na Baniji se smanjuje izvoz, smanjuje se broj apsolutno i relativno broj zaposlenih kod poduzetnika, a povećava se u javnom sektoru. Obnova nakon potresa je bila velika prilika za razvoj lokalnog poduzetništva i gospodarstva, ali to se na žalost nije dogodilo. koliko god je proces obnove konačno pokrenut od prošle godine proces revitalizacije koji je još važniji nije se gotovo ni pomaknuo sa mrtve točke. Autocesta do Siska bit će završena tek sada nakon 18 godina od početka radova, no potrebno bi bilo izgraditi dionicu do Bosne i Hercegovine kao kao i poveznicu sa Bosiljevom, ali to nije u planu. Također je neophodno svakako predvidjeti povezivanje Siska sa budućom željeznicom Rijeka-Budimpešta. prostor Banije mogao izaći iz prometne izolacije, a jedan od glavnih razvojnih projekata je trebala biti izgradnja biorafinerije u Sisku. Taj projekt nije ni započet. Projekt nadogradnje luke u Sisku je trebao bit završen 2022. ali nije. Projekt povećanja produktivnosti uzgoja krumpira uz pomoć algoritma vrlo zanimljivo nitko više niti ne spominje. Većinu poslova u obnovi ne obavljaju lokalna poduzeća itd. itd. A sada je Vlada k svemu tome izgubila kontrolni paket u Petrokemiji i time povećala neizvjesnost i budućeg razvoja te strateški važne firme kako za Sisačko-moslavačku županiju, cijelu Slavoniju tako i za Republiku Hrvatsku. Od Vladinog programa revitalizacije iz tisuću, pardon iz 2021. nije postignuto gotovo ništa. Ne postoje ni operativni planovi za 2023. i 2024. godinu po čemu zaključujemo da je zapravo Vlada digla ruke od revitalizacije. Ali treba naglasiti da nisu dovoljne samo zgrade i kuće bez gospodarskog i društvenog oporavka jer će se nastaviti depopulacija, odlazak mladih i u tim obnovljenim i novosagrađenim zgradama i kućama neće imati tko stanovati, niti živjeti i zato je revitalizacija u punom smislu imperativ i jednako važna, kao i obnova zgrada i kuća i pozivamo Vladu da učini sve, da revitalizacija prestane biti želja, san ili zazivi opozicije već da krene u realizaciju. Za početka mogu pozvati prof. Čavraka s Ekonomskog fakulteta i njegov tim i možda poslušati njihove savjete pri i vrlo konkretne prijedloge. Uz to želim naglasiti da očekujemo slijedeći izvještaj za prvih 6 mjeseci 2024.g. što prije, dakle u srpnju ove godine, zahvaljujem. hvala i vama. Sada je gđa. Dalija Orešković koja će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a, Poštovani i poštovane kolege i kolegice iz opozicije, vratimo se nakratko na početak prošlog saziva ovog sabora kada je čitava oporba bila strahovito konstruktivna, Plenković to vrlo često ponovo zaziva, želi konstruktivnu oporbu. Nikada oporba nije bila konstruktivnija kao u ono vrijeme kada se počelo pričati o prvom nacrtu Zakona o obnovi. tome je prethodila jedna situacija oslobađanja velikog i emotivnog i radnog, pa i financijskog kapitala čitavog društva, svi su se angažirali pomoći onima koji su potresom, prvim potresom u Zagrebu i u drugim mjestima bili pogođeni prije nego što se uopće uspjela organizirati država, a onda je ta solidarnost i empatija potaknula i stručnu i drugu javnost da nam pomogne u oblikovanju tih amandmana i oni su bili manje-više srodni ili istovjetni i sa desne i sa lijeve političke strane spektra. Sve su to vladajući odbili i prilikom prvog čitanja i drugog čitanja i prvih, prvog zakona, drugih izmjena i dopuna, trećih izmjena i dopuna, četvrtih izmjena i dopuna, svo to vrijeme HDZ je demonstrirao svoju uobičajenu silu s ciljem ponižavanja HS kao institucije, paralelno s tim na stotine milijuna kuna trošio je na formiranje nepotrebnih institucija poput Fonda za obnovu od potresa također sa jednom političkom svrhom, promoviranja tada njima zamišljenog kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba. Za svo to vrijeme obnova je stajala i krenula je tek krajem prošle godine kada je to HDZ ponovno radio ne zbog građana, ne zbog obnove nego za potrebe svoje propagande, naime trebalo je pokazati neke rezultate uoči izbora. Danas kada govorimo o ovom izvješću vjerujem da će većina oporbe glasati protiv njega zbog loših rezultata i činjenice da obnove još uvijek nema za mnoge koji čekaju Godoa, međutim ja ću glasati protiv iz jednog razloga što smatram da ovo uopće nije izvješće, ovo nije izvješće na temelju kojeg mi meritorno možemo utvrditi koji ciljevi obnove nisu ostvareni, primjerice poput revitalizacije, koji su prateći štetni učinci ostvareni ili postignuti na pojedinom području, ne možemo se dogovoriti odnosno imamo očito kontradiktorne podatke provode li obnovu domaće ili strane tvrtke, jedno kaže resorni ministar, nešto drugo kažu oporbeni zastupnici i nešto sasvim drugačije je stanje na terenu i dalje su nejasni rokovi i dalje nisu jasni kriteriji po kojima se određuje što će se ili što se neće raditi, kriteriji po kojima se određuju cijene, a kontrole jednostavno nigdje nema, dakle za mene ovo nije izvješće. Nakon silnih grafikona ili citiranja s ciframa koje komotno se mogu podignuti za 10 ili stotinu milijuna eura gore ili dolje mi ne možemo iz tih cifri utvrditi. Jedino što ministar, Plenković i čitav HDZ vezano za obnovu nije rekao, nije rekao, a to se može pročitati između redova, šutite stoko sitnog zuba, šta uopće nešto pitate, sve vezano za obnovu je super i u savršenom redu, sve vam je to osigurao Andrej Plenković i njegova i nije bitno jesu li sredstva iz europskih fondova, iz EPPO-a, iz državnog proračuna, nije bitno kako su knjižena, nije bitno hoće li biti predmet nekih novih kaznenih istraga bilo našeg DORH-a ili EPPO-a, bitno je da je sve to zasluga ove Vlade i nemojte ni pitati kako to baš ove Vlade jel zašto je to baš tako njihova velika zasluga kad nitko drugi nego onaj koji je trenutno na toj poziciji uopće može pokrenuti neke mehanizme. Ali evo veliki uspjeh, rekordan uspjeh je to što je ta Vlada uspjela ispuniti nekakve formulare unutar procedura i zadanog roka EU. EU. 4.g. nakon zagrebačkog, 3 i pol nakon petrinjskog to je jedini velebni uspjeh s kojim se ova Vlada suštinski može pohvaliti. E sad ono što je trebalo davnih dana postojati od prvog dana, dakle govorilo se o toj transparentnosti kao jednom neizostavnom uvjetu putem koje građani i druge državne institucije mogu vlast kontrolirati. Kaže resorni ministar da je sve javno dostupno i sve javno objavljeno putem famoznog e-sustava. Pa evo, mogu se i svi građani i svi istraživački novinari na svoje vlastite oči uvjeriti, ja ću potvrditi da taj portal dosta dobro izgleda, on je ovako zanimljivo i interaktivno postavljen, međutim on ne daje odgovore na svima nama važna pitanja. Naime, čitava obnova oslobodila je veliku količinu novca u opticaju. Naš zadatak je da pratimo gdje je taj novac sjeo odnosno da možemo pratiti tijek novca. Pogotovo kada imamo situacije da je dio sredstava financiran iz Fonda za obnovu i da se njegov utrošak kontrolira po jednom ključu, da dio sredstava proizlazi iz NPOO-a, a dio iz državnog proračuna. Vi meni navedite jedan primjer kad se klikne na bilo koju stavku iz sustava e-obnova gdje mi možemo vidjeti podatak primjerice za jednu zgradu javne nabave iz kojeg izvora sredstava je taj objekt i obnova tog objekta financirana, a pogotovo ako postoji kombinacija različitih izvora sredstava gdje će pisati iznosi koji su iz pojedinog izvora stigli. Nigdje. Ako odete primjerice na onaj preglednik, dakle po adresi, ako ukucate određenu adresu koja je bila predmet obnove izići će vam negdje i nekoliko zahtjeva, kada kliknete na pojedini pisat će primjerice dana je novčana pomoć za nekonstrukciju obnovu ili odobrena je nekonstrukcijska obnova za tu adresu, ali u podacima pisat će samo rješenje kada je odobrena isplata ili podatak da je nekonstrukcija obnova obnovljena i ništa više. Kako ćemo tek onda kontrolirati je li netko dobio više nego što mu pripada, je li netko zakinut pa nije dobio ništa? Kako ćemo kontrolirati po kojim kriterijima je određena cijena? Kako ćemo kontrolirati kome je javna nabava dodijeljena? A s vremena na vrijeme u medijima imamo podatke da su se sad već pojavile i tvrtke koje su čisti profiteri obnove, tvrtke koje su imale primjerice par stotina eura prihoda u prošloj godini, sada im se prihodi penju na 2-3 milijuna eura. Kako mi možemo sa sigurnošću tvrditi da te tvrtke nisu rukom odabrane da kroz ovu obnovu nešto neopravdano zarade? Apsolutno nikako. Za kraj ću reći da sam među amandmanima predložila i amandman čiji je cilj bio da javnost može kontrolirati tijek novca u obnovi na način da se uspostavi jedan pregledan registar. To je doslovno mogla biti malo složenije excel tablica samo je trebala politička volja, na način da se vidi koje nekretnine, koje nekretnine u privatnom vlasništvu, koje nekretnine u javnom vlasništvu, po kojem modelu obnove, koja vrste obnove, koji iznos sredstava, kada je iznos sredstava dodijeljen i iz kojeg izvora i kako je kasnije praćeno, je li kontrolirano, na koji način i u čiju korist su ta sredstva na kraju utrošena. Banalna excel tablica, ali tablica koja daje mogućnost pregleda po ovim kategorijama. A vi meni sada recite kako kroz e-sustav mi možemo upisati primjerice pa evo sva kulturna dobra. Sva kulturna dobra koliko je koštao pojedini objekt, koliko je koštala pojedina obnova. Apsolutno nikako, a da ne govorim dalje. Dakle, uzalud je danas 4 godine kasnije pričati o tome da trebamo revidirati sistem. Imali smo priliku revidirati taj sustav sad na prethodnim izborima, a očito ćemo morati čekati slijedeći, a trag novca ako evo mogu za kraj biti malo optimistična, trag novca uvijek postoji. Ako će jednog dana postojati volja da se utvrdi kako su transferi išli iz Fonda EU na račun državnog proračuna, kako je dolazilo do pojedinih preknjiženja kako bi se sakrile korupcijske afere konkretno ministrice kulture tada ćemo doći i do ovih odgovora. Hvala. Hvala i vama. I sada ćemo preći na stajališta.

Mi ćemo nastaviti, ovaj sa točkom i u ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite.

(Centar)** Poštovane kolegice i kolege, evo da se vratimo na temu Izvještaja o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za '23. g. Kao što sam u replici ministru navela, dakle nakon potresa u Italiji prije 15-ak godina i Talijani su povukli značajan dio sredstava iz europskog Fonda solidarnosti, ali su na kraju dosta tih sredstava morali vraćati natrag, je li, ogromne iznose su vraćali natrag jer se otkrilo da su ih koristili neodgovorno i da su masovno preplaćivali poslove oko obnove. Danas kad pitate naše ljude na terenu kako ide proces obnove, oni koji sudjeluju, je li, u toj obnovi i sa svojim tvrtkama, kažu isto tako da cjelovite obnove nema, već ono kao što sam rekla ministru, dakle, da je to bjesomučno trošenje europskih novaca. U tijeku je upravo i prijava Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu u kojoj se opisuje kako se na projektima obnove dogovaraju višestruko preplaćeni poslovi i u tome se navodi kako je ministar, je li, donio pravilnik koji omogućava zaobilaženje javnih natječaja i direktne pogodbe s nekim tvrtkama. što je navedeno i u medijima i zapravo sam, je li, pitala je li to politika da, ajmo sad iskoristit, je li, bilo je, bili su neki rokovi ugroženi, hoćemo li iskoristit sva sredstva koja su nam na raspolaganju pa ajmo sada ta sredstva koristiti što brže i što hitnije, ajmo direktno ugovarati te poslove da ih sve iskoristimo pa ako kasnije bude i nekih problema i nekih, ako se bude otkrilo, je li, da ćemo morati neka sredstva vraćati, pa to će biti ne znam, u idućih 20 godina, tko će onda bit na vlasti o tom-potom. Je li, tko živ, tko mrtav. Evo, ministar je u odgovoru rekao da je Hrvatska puno efikasnija od Italije, da smo uveli dosta kontrola, je li, drago mi je, je li, čuti da ako smo naučili nešto na greškama drugih, u Italiji je bilo i puno birokratskih zavrzlama, ljudi su godinama čekali, je li, da se obnova pomakne s mjesta, ako smo nešto iz toga naučili, to je dobro, međutim, je li tome baš tako, kažem, čini se da će konačnu ocjenu svega ponovo dati europski tužitelj koji evo, upravo istražuje i one poznate slučajeve poznate sa Ministarstvom kulture. Možda bi se dalo dosta toga naći i ako pogledate financijske podatke nekih građevinskih tvrtki koje sudjeluju u procesu obnove, dakle rast njihove dobiti u posljednje vrijeme, je li, ako usporedite '22./'23. nađimo možda i neke interesantne podatke, ako usporedimo to i sa brojem nabava u kojima su sudjelovali, evo, ja sam izvukla neke podatke, da ne spominjem sada tvrtke, ali rast dobiti nigdje nije manja ispod 100%, evo 236%, 485%, 1471% za jednu tvrtku, 140%, itd., itd. Uglavnom, je li, ima posla za malo analizirati sve te podatke. Ali, evo, vratimo se i na sam Zakon o obnovi. Podsjetit ću, evo na put kojim je ovaj proces obnove išao od samog potresa 2020. g. do današnjih dana, dakle Zakon o obnovi je donesen ubrzo, je li, nakon potresa, ta njegova prva verzija, čak vrlo brzo i stranka Centar je bila jedna od rijetkih, je li, naš tadašnji klub cijeli je bio jedini klub u Saboru koji je bio protiv donošenja onakvog zakona o obnovi i moram reći da smo bili izvrgnuti priličnoj kritici, čak i od strane oporbe, je li, da onim nekim standardnim udarom emocije, je li, na emocije ljude da nas nije briga za ljude i njihove sudbine, je li, da se obnova mora pokrenuti i da onaj tko je protiv Zakona o obnovi je protiv obnove, je li? Naravno, upravo suprotno i dandanas smo stava da Zakon o obnovi takav kakav je bio onda nije nikad trebao biti donesen. Vidjeli smo već tada da je neprovediv, što znači neprovediv? Kompliciran, opterećen nepotrebnom administracijom, nejasnih procedura, modela upravljanja, predstavljao je paralelan zakonodavni okvir već postojećem zakonu koji uređuje postupke i procese u području izgrade projektne dokumentacije i gradnje, a osim što je neprovediv, zajedno sa strukom smo tada upozoravali da se Zakon o obnovi fokusirao isključivo na obnovu konstrukcije zgrada uz zanemarivanje sustavnog i i sveobuhvatnog pristupa obnovi. Tada smo predlagali da na zakon nazovemo zakon o hitnoj sanaciji kroz koji bi se sanirali samo hitni slučajevi uz minimalan utrošak javnih financijskih sredstava, paralelno isto tako, brzo i efikasno smo predlagali da se provede sadržajna iskrena javna rasprava s građanima i strukom o budućnosti svih područja pod potresom, dakle i Zagreba, a kasnije Banije. Dakle rezultat rasprave bi trebao biti jedan plan razvoja i Zagreba i cijelog područja i onda novi zakon koji će sve to ubrzati i napraviti jednostavnijim i efikasnijim. Tada smo bili evo i utrošili i neko vrijeme i izradili jednu brošuru u kojoj smo napravili mini analizu stanja u Zagrebu i predložili smo kroz nekoliko primjera neke blokovske projekte kao najbolje rješenje za cjelovitu urbanu obnovu jer mogu najbolje oživjeti stare priče i udahnuti nove u život grada. Umjesto samo jednog modela financiranja koji je tada predložen u zakonu, kasnije su ti modeli, je li, mijenjani, predložili smo i druge modele koji bi aktivirali druga sredstva i tako ili uštedili javna sredstva ili iz svrsishodnije utrošili. Dakle predlagali smo mogućnost investicijskog financiranja iz dodane uporabne vrijednosti same oštećene, ali i neoštećene protupotresno nezadovoljavajuće zgrade i njihove čestice, dakle aktiviranje neiskorištenih podruma, tavana, dogradnja dodatnih etaža, aktiviranje dvorišta koja odgovaraju kapacitetima potrebnih za javne garaže i i druga mogućnost investicijsko financiranje kroz prodaju po tržišnim cijenama i nove namjene državnih i gradskih nekretnina, posebno pojedinačnih stanova u višestambenim zgradama, ali i starih neadekvatnih zgrada za uredske poslove. Dakle na sve smo to upozoravali tada, tražili smo cjelovitu obnovu, dakle da iskoristimo ovu priliku, nije svako zlo, je li, uvijek za zlo, da tu priliku iskoristimo zaista za cjelovitu obnovu cijelog područja, ne samo krpanje postojećeg Dakle obnova ne smije biti tek sanacija šteta od posljednjeg potresa već više, još više i prevencija katastrofe prigodom sljedećeg potresa ili neke druge elementarne nepogode. Istovremeno, obnova od posljedica potresa se nameće kao prilika za plansku urbanu obnovu koja će djelomično ispraviti štetne posljedice paušalne legalizacije. Dakle evo, zato nismo podržali tadašnji Zakon o obnovi, iza toga su slijedile izmjene zakona koje su isto tako donesene na brzinu, samo 7 dana javne rasprave, struka je imala višestruke primjedbe na taj Zakon, a evo što danas kažu opet ljudi na terenu, kažem, razgovarala sam sa nekima od njih, koji evo i sudjeluju u samom procesu obnove, ponovo kažu da je zakon usporio procedure, uveo pravnu nesigurnost svima, kažu da će zbog tih pravnih nesigurnosti se moguće dogoditi, je li, da neki završe i u zatvoru. Kaže nitko nema kontrolu nad jediničnim cijenama koje se ugovaraju. U Zagrebu imamo problem da je zacementiran prostor s nemogućnost promjena u prostornom planiranju, tko će sad, je li, nakon svih milijuna koji su se uložili u bolnice, fakultete, je li, reći da oni nisu na dobrim lokacijama, da ih je možda trebalo i prenamijeniti, graditi nove suvremene sadržaje. Mislim, puno posla, je li, u ovom Izvještaju, puno posla je napravljeno, puno još ima pred Hrvatskom, međutim, ono što Hrvatska nije iskoristila, dakle nije iskoristila priliku za cjelovitu obnovu cijelog područja pogođenim potresom. Što se tiče Zagreba, čuli smo, je li, nešto što se zove blokovska obnova. Međutim, loša stvar je u tome što se planira opet samo konstrukcijska i nekonstrukcijska obnova, što podrazumijeva da nakon što država završi s ulaganjem milijuna u privatnu imovinu, nitko ne može useliti u te prostore nije završena obnova, nema parketa, sanitarija, kuhinja, žbuke, stropova, itd., nisu za, nisu useljivi. Najvažnije pitanje od svih, isto tako od prvog dana, država dakle ulaže privatnim osobama, javnim novcem, državnim i europskim novcem poboljšavat njihove zgrade, dakle obnova obiteljskih kuća u Petrinji, Glini, je li, na neki način socijalni moment obnove jednostavno podržavamo, bila je bitna i hitna, međutim, evo, pitanje se postavlja je li se moglo, isto tako, ove sve fondove iskoristiti i je li država mogla odlučiti da za područje cijele Hrvatske zapravo napravi jedan plan jer sigurno preko 75% građevinskog fonda je neusklađeno s današnjim standardima gradnje i po tome nesigurno za život, znači statika, požar, sanitarni i higijenski uvjeti, itd., itd. Obnove u Zagrebu, ako gledamo i sam Zagreb, ima točkasto, je li, kad su u pitanju javne institucije, evo, kažem, neke i pod istragom europskih tužiteljstava, kad je u pitanju protupotresna sigurnosna obnova Zagreba, nje zapravo nema. Struka je tvrdila da nema smisla točkasta obnova Zagreba, ali je ključ u blokovskim zahvatima, onaj blok, sjećamo se bloka 19 koji je naveden kao jedan prototip cjelovite obnove, međutim, evo do danas o tome ništa. Evo, struka najavljuje da će biti nekakvih prijedloga, nekakve brošure se pripremaju i nekakve konferencije na tu temu, evo nadam se zaista da ćemo doživjeti pomak u tom smjeru. Ja bih za kraj ovdje samo ponovila iz javne rasprave onih izmjena Zakona o obnovi jednu primjedbu Komore arhitekata, ponovno je li na osnovni koncept Zakona o obnovi, za koje oni kažu da je postavljen loš i kako im se čini da jednostavno mu nema pomoći. Dakle resorno ministarstvo nije smjelo donositi, dakle citiram ovdje tu primjedbu. Resorno ministarstvo nije smjelo donositi zakon kojim je uveden potpuno nepotreban paralelni sustav izrade projekata za obnovu, pod krinkom brzine, uveli su se novi procesi u području prostornog uređenja i graditeljstva. Kontinuirano upozoravamo na činjenicu da je glavni uzrok nezadovoljavajućem stanju u prostoru neodrživ sustav prostornog uređenja i nekvalitetan zakonodavni okvir koji regulira ovo područje, no donošenjem ishitrenih, nestručnih odluka i uvođenjem paralelnih procesa, zaustavili smo bilo kakve pomake na područjima pogođenim potresom. Evo samo toliko za kraj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime izvjestitelja govoriti potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, poštovani Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Nakon nekoliko klubova mislim da je red odgovoriti na neke upitnike odnosno dileme oko provedbe Zakona o obnovi. Dakle da još jednom ponovim, 69 tisuća naljepnica je bilo postavljeno na zgrade nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa i one su temelj za podnošenje zahtjeva. temelj za obnovu i rješenje o obnovi su nalazi koje izgrađuju ovlašteni inženjeri građevinarstva koji utvrđuju status zgrade, odnosno status obnove i razinu te iste obnove. Prema tome, mi smo zaprimili 40 000 zahtjeva koji se odnosi na 25000 lokacija i to je jedini utemeljeni broj potrebnih obnova na području zagrebačkog i petrinjskog potresa. Taj pravilnik o provedbi postupaka nabave kojim se u posljednje vrijeme pokušava u javnosti stvoriti dojam o nekim nezakonitostima, o omogućavanju koruptivnih radnji u samom postupku obnove. Dakle, prva stvar što se Pravilnika tiče, ja ga nisam donio, donijeli su ga moji prethodnici. Ja sam na temelju novog zakona taj pravilnik doradio u smislu omogućavanja blokovske nabave. Ali kada govorim da ga nisam donio to ne govorim da moji prethodnici nisu imali zakonsko pravo i pravo takav pravilnik donijeti. Prije svega Pravilnik o provedbi postupaka nabave je donesen na temelju Zakona o javnoj nabavi. To bih volio da svi čuju i da to malo sebi posvijeste. Dakle, donesen je na temelju Zakona o javnoj nabavi i to članka 12. Zakona o javnoj nabavi govori da u slučaju prirodnih nepogoda, katastrofa javni naručitelj temeljem općeg vlastitog općeg propisa može propisivati nabavu roba, usluga i radova ne provodeći ovaj zakon, ali isključivo do pragova utvrđenih odlukom Europske komisije, a ti su pragovi kad se radi o nabavi roba i usluga 140 000 eura, a kada se radi o nabavi radova 5 milijuna i 300000 eura. I taj je pravilnik prilično kvalitetno propisan i s njime je utvrđena i transparentnost i jasno su propisani kriteriji i način kako se on provodi. No to ne znači da on ikom išta nalaže. Javni naručitelj može postupati po tom pravilniku, a može i po Zakonu o javnoj nabavi. Nitko ne priječi javnog naručitelja da postupa prema Zakonu o javnoj nabavi. Spominje se, u ovom kontekstu se samo spominju HDZ-ovi dužnosnici koji su provodili Zakon o javnoj nabavi, a provodili su ga i svi drugi dužnosnici. Pa evo i gradonačelnica Siska, tu je njezin zamjenik

ako je bilo kaznenih djela to će onaj tko je postupao koruptivno u bilo kojem postupku javne nabave odgovarati. Nisam nikad čuo da su krivi saborski zastupnici, to nisam nikad čuo da su krivi saborski zastupnici koji su donijeli Zakon o javnoj nabavi zbog toga što je netko, neki javni naručitelj i dužnosnik postupajući po Zakonu o javnoj nabavi napravio koruptivno djelo. Onda bi argumentum at contrario svi saborski zastupnici bili krivi, a ne onaj koji je napravio koruptivno djelo provodeći protivno Zakonu o javnoj nabavi. Pravilnik o postupku javne nabave je opći akt koji je donesen sa skladu sa zakonom …/Govornik se ne razumije./… EU i to je propisano i Europskom uredbom o javnoj nabavi da se u postupcima prirodnih katastrofa javni naručitelj temeljem općeg akta može ne provodeći Zakon o javnoj nabavi provoditi javnu nabavu, ali isključivo do pragova EU, a tu je rekao sam 140 000 eura kad se govori o nabavi usluga i roba, a 5 milijuna i 300 000 eura kad se radi o nabavi radova. I pri tome ne direktno ugovarati, to iskustvo vam mogu prenijeti oni koji taj pravilnik provode. Nema tu direktnog ugovaranja. To su obavezno kroz sustav elektroničkog oglasnika javne nabave se provodi na tri adrese i nakon toga se moraju provjeravati cijene.

Prva replika poštovane zastupnice Orešković. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Evo ministre ja ću vam dati priliku da dovršite to što ste krenuli. Tek pred kraj ste se dotakli biti. Da, mogu se cijene napuhati i preko iznosa ako su osigurana sredstva, to je po pravilima, po pravilniku i u skladu sa zakonom. U tome i je problem i gdje je kontrola? Uzmite primjer Geodetskog fakulteta, uzmite primjer napuhanih cijena. Dakle, dio obnove i problema koji proizlaze iz obnove je u tome što su cijene otišle nebu pod oblake. I jedan dio, pa tko je tome kriv? Mislim krivi su i oni koji nisu uspostavili kontrolne mehanizme, a znalo se da će se to dogoditi, pa nije nam ovo prva obnova koja se provodi. Što ste poduzimali? I kako uopće, evo uzmite konkretno aferu Geodetskog fakulteta. Kako se to dogodilo? Kako je bilo moguće? Poštovani ministar Bačić. ovakve primjedbe i iznosite. Dakle, kroz Zakon o javnoj nabavi provedena je preko 70% svih postupaka javne nabave u obnovi. I kroz otvoreni postupak javne nabave se nakon otvaranja ponuda utvrđuje da cijene prelaze 150 i do 200% od ponuđenih od cijena projektantskih, procijenjenih kroz najtransparentniji mogući postupak vam bude po 200, 250 posto iznad projektantske cijene 5, 6, 7 i 8 ponuda. O čemu vi govorite? To nema veze sa pravilnikom, to nema veze sa pravilnikom. Ali onda je na javni naručitelj da provjeri da li su te ponude realne ili nisu? Mi smo o tome je prije bilo pitanje s čime nisam zadovoljan? S time što sam preko 500 lokacija prošle godine poništio zbog toga što sam ocijenio da su te cijene previsoke

u jajetu i ne želi se priznati da je doista učinjen veliki pomak na korist naših građana i jedinica lokalne samouprave, ali i svih onih javnih korisnika i institucija institucija koje pružaju usluge našim građanima da bi oni mogli funkcionirati i ostati tamo na svojoj djedovini, na svojoj rodnoj grudi. U tom smislu bi htjela vratiti malo raspravu u jednom drugom smjeru, kad govorimo o revitalizaciji ste često na području Sisačko-moslavačke županije i primijetili ste i to pokazuju istraživanja da imamo dosta praznih kuća, napuštenih objekata. Naravno, neke treba ukloniti s prostora jer predstavljaju problem, no neke bi se možda uz malu financijsku intervenciju dovele u stanje stanovanja. Da li možemo računat da će vaše ministarstvo poklonit pažnju i tim objektima kako bi možda ih učinili primjerenima za stanovanje i mlade obitelji privukli da dođu tamo, zasnuju dom i revitaliziraju taj prostor? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, na vašu inicijativu u programu rada Vlada upisali smo mogućnost da se u ruralnim područjima Hrvatske kroz Nacionalni plan stambene politike izvrši revitalizacija upravo određenog broja stambenih jedinica, prije svega kuća koje bi mogle poslužiti za za rješavanje pitanja krova nad glavom brojnim našim mladim sugrađanima koji odluče živjeti na selu odnosno u ruralnim područjima. I mi ćemo kroz Nacionalni plan stambene politike upravo to što ste vi predložili omogućiti da se u sustavu mjera i poticaja takve zgrade, takve kuće za koje možda niti ne treba puno ulagati da se doista privedu namjeni i u njima se može omogućiti mladim obiteljima da žive. Hvala vam. **Reiner, Željko Poštovani ministre. Ma ja vas ne bih htio da ste ogorčeni s obzirom na situaciju. Ja ću samo pročitat jedan dio podataka s obzirom da ste se vi dotakli javne nabave, ja nisam htio o tome danas pričat, al evo kad vi već spominjete pa ću u ovom kratkom vremenu što imam.

Jedna simpatična situacija, gradnja devet novih kuća na području Gline, Krnjaka, Vojnića i Tušilovića procjena je bila 900 tisuća eura, odabrana je milion i 400 tisuća eura za devet kuća. Nemojte se čudit što javnost postavlja upitnike zašto je to tako dok se neki drugi natječaji ide puno manja razlika poništavaju. vidim da ste nabrojali projekte u kojima Grad Sisak nije bio javni naručitelj. A zašto niste nabrojili projekti gdje ste vi bili javni naručitelj, gdje ste vi provodili javnu nabavu po pravilniku i po Zakonu o javnoj nabavi? Pa ću vam reć evo jedan primjer, cjelovita obnova zgrade Kralja Tomislava 40, procijenjena vrijednost milijun i 505 tisuća eura, ugovoreni iznos dva milijuna i 340 tisuća eura. Prema tome, dakle ja ne govorim da ste vi tu niti kao javni naručitelj napravili kazneno djelo, pretpostavljam da ste svaku tu nabavu procijenili, utvrdili da li su doista radovi. Možda je procijenjena vrijednost bila podcijenjena, ali ste vi s pravom u postupku javne nabave izabrali najbolju ponudu i tako se događa s drugima. To ne znači da je učinjeno kazneno djelo ako ste prihvatili veću ponudu od one koja je procijenjena. **Reiner, Željko Poštovana zastupnica PUljak. A kolega Krička je dignuo povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Krička, Marko (SDP)** Ministre, ja ni u jednom trenutku nisam rekao da je to nešto kazneno problematično ako ste me pozorno slušali, a da ste manje pljeskali nego morate svatit, javnost ima opravdano razlog da pita. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika pa vam moram dati opomenu. Molim vas nemojmo iz klupa, molim vas pustimo kolegicu Puljak da postavi repliku. Izvolite. Evo ministre da ne komentiram sada javnu nabavu da se prebacim na drugo pitanje odnosno primjedbu struke koja kaže da je ovim zakonom uveden paralelan sustav, parlaleni procesi, paralelne procedure i da zapravo to dovodi do jedne pravne nesigurnosti, upravo zbog toga jer neko može tumačiti e može ovako, može onako i ono ljudi se na kraju boje. Kaže evo doslovno mi je danas jedan inženjer rekao na kraju može neko i u zatvoru završit jer će neko protumačit niste trebali ovako nego ste trebali onako. li se, planirate li radit uskoro na donošenju novih regulativa dakle zakoni o gradnji, Zakon o prostornom planiranju je uzrok mnogih ono problema na terenu, da kažem ne samo i isključivo vezanih uz obnovu. Hvala. **Reiner, Željko Poštovana gospođo PUljak ne može opći akt bit odgovoran odnosno donositelj općeg akta zbog toga što je netko u njegovoj provjeri napravio kazneno djelo jer kad bi to tako bilo onda bi svi zastupnici koji donose zakone bili odgovorni zato što je neko u provedbi zakona radi protuzakonito, to moram biti, to moramo toga biti svjesni. Da mi nismo uspostavili drugačiji sustav prilikom obnove onda bi ta obnova ne bi bila sporija od ove 300 puta. Mi smo smanjili procedure, smanjili potrebnu dokumentaciju, smanjili broj sudionika kako bi ubrzali obnovu. I još nisam zadovoljan, ja bi volio da je ona još i brža, ali moramo voditi računa o transparentnosti, moramo voditi računa o odgovornosti, da je za obnovu odgovoran od ministra ministarstvo, da su odgovorni nadzorni inženjeri, da su odgovorni projektanti, da su odgovorni na kraju krajeva i podnositelji zahtjeva, dakle da u tom procesu svi moraju dati svoj

Hvala poštovani ministre. Ja se s vama slažem kad vi kažete da svatko tko je napravio kazneno djelo mora odgovarati, to je po meni ključan problem jer imamo puno indicija, a imamo puno toga što piše po medijima, ali slabo ljudi odgovaraju i onda, onda se stvara opravdana sumnja i građana i javnosti i medija na postupke javne nabave i ja bi malo spustio tenziju, ne vidim čemu nervoza i čemu sad dobacivanje ova nabava, ona, ko je provodio, ko nije, dakle mi imamo problem sa Zakonom o javnoj nabavi koji upravo zbog te percepcije koja je u javnosti i neprovođenja i nesankcioniranja onih koji čine kaznena djela stvara sumnju u sve postupke javne nabave često najpovoljnija nabava nije ona koja je i najjeftinija nužno jer nekad najjeftinija iza nje ima još 101 problem, usporavaju se procesi, idu žalbe, ali zbog svega ovoga ljudi u strahu da ne bi kazneno odgovarali ili da ne bi imali problema izabiru najnižu cijenu, a to nije uvijek dobro i na tome mi moramo svi zajedno radit da se mijenja ne samo kad je u pitanju obnova nego kad su i u pitanju investicije, kad su u pitanju i druge stvari javne nabave, mislim da prema tome trebamo svi dat napor.…/Upadica Reiner: Hvala./…Nisu svi jednako odgovorni, ali prilikom javne nabave treba gledat šta je najbolje za društvo. Zahvaljujem kolega Đujić. Kad je donesen Pravilnik o postupcima nabave usluga i radova u obnovi niko nije priječio javnog naručitelja da javno objavljuje javnu nabavu, niko nije njemu rekao ti šalji na tri adrese. Taj je Pravilnik prije svega poslužio ne bi li ubrzao ili smanjio proceduru, smanjio rokove u odnosu na Zakon o javnoj nabavi. Pa nešto što vi u Zakonu o javnoj nabavi treba vam par mjeseci vi to ovdje u dvostruko kraćem roku mora, možete riješiti, ali kažem samo do pragova EU. Slažem se i kod nas u ministarstvu nije najpovoljnija ponuda ona koja je najjeftinija nego je miks između referenci i ponuditelja i njegove i financijskog dijela same, same Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Magdalena Komes, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. Pa evo, postpotresna obnova nepresušna je politička tema kao što smo i danas tijekom rasprave mogli primijetiti. No slažemo se u nečemu, nitko ne spori kako je sve ubrzano, kako je potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić uveo jedan novi tempo, razbio barem dio barijera. To njega i sve nas koji taj novi tempo pratimo može i dovodi na naslovnice nekih medija, optužbe koje su naravno bez podloge, ali s time se moramo nositi. Došlo je do toga da oni koji rade, koji vuku obnovu trebaju biti propitkivani, dok oni koji propuštaju prilike i fondove mogu mirno sjediti, pa i pakirati onima prvima. Obnova svih potresom pogođenih gradova i općina je od nacionalnog interesa. Tome svjedoči svaka sjednica Vlade RH, to je redovito početna točka, no nije kratkotrajna politička propaganda nego višegodišnja praksa, obnova nije samo u rukama Vlade nego u rukama JLPS, pa i naših sugrađana. Što se tiče ovih prvih mogu reći iz prve ruke, kao grad Petrinja preuzeli smo obnovu centra grada, kompleksnu obnovu zaštićene jezgre, jednako kao da je npr. SDP-ov Sisak preuzeo stotinjak objekata, a Zagreb par tisuća građevina. Nisu, nažalost nisu, a mi jesmo. No to nije politička priča, priča o strankama, priča, nego priča o odgovornosti, želji, naporu, radu i angažmanu, svemu onome čemu svjedočim svakim danom kada pričam i surađujem s ministrom graditeljstva i njegovim suradnicima, s ministricom kulture i njezinim suradnicima, potpredsjednikom Vlade Medvedom i njegovim suradnicima, ali i Vladom općenito. Drage kolegice i kolege, svaka građevina čiju obnovu pokrenemo za mene je nagrada. Znam kako će ova rasprava biti puna kritike, znam kako nitko onima koji rade neće reći hvala jer je jednom dijelu vas cilj samo kritizirati. Međutim ne mogu shvatiti kako i zašto bi onima koji imaju svoju razinu odgovornosti, koji vode svoje gradove i općine, a ne rade ništa, bilo tko trebao vjerovati, ako može Petrinja zašto ne može Zagreb ili Sisak? Evo hvale se iz Zagreba ovih dana kako otvaraju 5. vrtić, što je hvalevrijedno i značajno, čestitam Gradskoj upravi Grada Zagreba. S druge strane mi u Petrinji smo u cijeloj onoj užasnoj situaciji ne samo u okolnostima potresa nego i devastiranom gradskom proračunu u prvih 8 mjeseci izgradili jedan vrtićki objekt, dakle od ideje do realizacije 8 mjeseci. Kada gledamo po veličini Zagreb ih je trebao otvoriti 40, to su omjeri i činjenice, ako uopće bilo kome to znači, a znači meni i mojim suradnicima i sugrađanima. kada već spominjem vrtić i vrtićke, nedostatak vrtićkih kapaciteta pohvalit ću se da smo uspjeli zadržati ljude u Sisačko-moslavačkoj županiji, nešto što je zaista bio prioritetni zadatak i župana Ivana Celjaka i mene osobno kao gradonačelnice, uostalom i ostalih gradonačelnika i načelnika, ali i Vlade RH i mogu reći da su se ljudi počeli vraćati, zadržati ljude da ne odu iz jedne od najnerazvijenijih županija osim ratom uništenom još i potresom. Zajedničkim naporom svih zajedno uspjeli smo. Prije potresno kontinuirano opadanje broja upisane djece u škole pretvorilo se u rastuće brojke, više se ne postavlja pitanje kome se grade sve te zgrade javne namjene po Banovini, po županiji koja bilježi pozitivan trend upisa u prve razrede. Petrinja je recimo u ovoj školskoj godini imala za 44,8% više upisanih prvašića nego godinu ranije. Razlog tome vjerujem je nada koja se vratila ljudima. Vjera u obećanje kako Banovina i Sisačko-moslavačka županija neće biti zaboravljeni i raseljeni. Razlog tomu je svaki onaj službenik i projektant koji se bori sa rokovima, svaki radnik koji slaže cigle i podiže nove zidove, svaki vlasnik građevinske tvrtke, firme koji se bori sa nedostatkom radne snage, a ipak se barem jedan grad ponovno diže. U Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji provodi se povijesna obnova zgrada, ali i revitalizacija potresom pogođenog područja. Kao što sam već spomenula u raspravi Vlada nije htjela jednostavan povrat u prijašnje stanje građevina, nego se odlučila za strateški koncept visokog protupotresnog suvremenog standarda i konstrukcijske obnove koji jest sporiji i skuplji, ali dugoročno sigurniji i isplativiji. Hajmo se sad dotaknuti onog što se često govori u raspravama kako država sporo obnavlja Banovinu, odnosno čitavo područje pogođeno potresom. Međutim, što je to država? Je li to nešto apstraktno? Tko ili što čini državu? Pa čine ju evo ovdje prisutni službenici na državnoj razini, na županijskoj razini, na lokalnim razinama. Dakle, ljudi koji rade, koji su dostupni 24 sata građanima čije su nekretnine stradale u potresu. Dakle, ljudi koji su na raspolaganju radi obnove, ako želite, evo kolegica Selak-Raspudić i kolegica Puljak traže dodatne analize, dodatna izvješća, pa evo ako je zaista potreba da se dodatno analize rade ja preporučam službenicima koji rade na obnovi da naprave pauzu od toga, pa da skrenu svoje radno vrijeme na dodatne analize i izvješća, pa će to možda ipak ubrzati obnovu. Što se tiče područja pogođenog potresom raste broj zaposlenih kao uostalom i u cijeloj Hrvatskoj. Raste broj obrta u odnosu na pretpotresno razdoblje trgovačkih društava i mogu reći zaista da smo kao županija najveće gradilište u Hrvatskoj. Osim obiteljskih kuća grade se vrtići, škole, učenički domovi, studentski dom u Petrinji, gradu učitelja kojeg studenti iščekuju desetljećima. Uskoro počinje njegova izgradnja, a financira ga Vlada Republike Hrvatske iz zajma Svjetske banke kao i novu modernu srednju školu, a Petrinja će dobiti i učenički dom. U Petrinji kao i u ostalom dijelu županije nedostaje stambenog fonda. 8 ih je izgrađeno u Petrinji, 4 u Glini, a na području cijele županije u budućem razdoblju izgradit će se još čak 36 zgrada sa ukupno 666 stanova. Prvenstveno su namijenjene našim sugrađanima koji su ostali bez svojih domova u potresu, a dalje bit će na raspolaganju za stambeno zbrinjavanje, na primjer deficitarnih kadrova. Koncem prošle godine na čitavom području pogođenog potresom obnovljeno je preko 10 000 privatnih zgrada i kuća, a za obnovu zgrada javne namjene i infrastrukture osigurano je iz EFS-a milijarda i tri milijuna eura, te su zahvaljujući intenzivnim naporima svih sudionika obnove sredstva u potpunosti iskorištena. Iz spomenutih sredstava obnovljeno je čuli smo to već iz prethodnih rasprava i izvješća ministra, ali nije loše naglasiti još jednom o kojem broju zgrada i kojih namjena zapravo su te zgrade kako bi se zadržao život na tim područjima kako bi se vratili ljudi. Dakle, govorimo o školama, vrtićima, fakultetima, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, zgradama kulture i kulturne baštine, prometnice bez kojih se ne bi mogao odvijati promet kao i mostovi, tramvajske pruge, nasipi i obale, utvrde vidjeli smo u prethodnom razdoblju da su poplave ugrožavale dodatno još ona područja gdje su bili oštećeni nasipi. mreže vodoopskrbe ljudi su bili bez pitke vode prije nego što je sanirano sredstvima ponajviše iz Fonda solidarnosti. Klizišta, a da ne govorim o urušenim vrtačama koje se i opet pojavljuju. Projekti obnove zgrada javne namjene završit će se sredstvima NPO-a za koja je osigurano preko 1,47 milijardi eura. Puno je posla iza nas, puno je toga odrađeno, ali naravno svi smo svjesni da ima jako puno još posla i ispred nas. Sjajno je što se završava autoput od Zagreba do Siska sa pristupnom cestom do Petrinje, ali vjerujem i u realizaciju vrlo važnog projekta za naš kraj brze ceste od Popovače preko Siska, Petrinje, Topuskog, Slunja kako bismo ne samo skratili vrijeme vožnje između istočne, središnje i primorske Hrvatske, nego i osigurali ravnomjeran razvoj i ostanak ljudi u ruralnim krajevima. ovom bi se prometnicom rasteretio i zagrebački prsten. Osim toga, trebaju nam i obilaznice oko Petrinje, Gline i ostalih gradova kako bismo sačuvali ovaj centar koji upravo obnavljamo, odnosno zaštićenu kulturnu baštinu i izmaknuli promet iz, teški promet iz centra grada. Vjerujem kako će ova Vlada kojom upravlja Andrej Plenković i u budućnosti realizirati puno više od obećanog. Konačno ova rasprava neće reći istinu. Nitko ovdje iz oporbe neće pohvaliti dobre poteze i napor. ljudi, toliko je puno onih koji rade iznad svojih mogućnosti, toliko je je onih koji zaslužuju ako ništa drugo čuti hvala. Zato znam kako će ministar Bačić jednako raditi, jer to je njegova osobina, a i njegovi najbliži suradnici isto tako. Međutim, dopustite mi da se zahvalim svim službenicima državnim, županijskim, gradskim, prije svega mojima u Petrinji koji daju sve od sebe. Vi ste heroji, heroji obnove i samo nastavite tako, dajte sve od sebe. Ima onih koji vas cijene. Mi ćemo i danas i sutra raditi, a kritika je sposobnost nekih drugih. Međusobno nas građani mjere na izborima. U sedmoj izbornoj jedinici pobijedio je HDZ, u Sisačko-moslavačkoj županiji pobijedio je HDZ, u Petrinji je HDZ dobio preko 50% glasova. Hvala građanima na povjerenju. Poštovani ministre, cijenjeni kolege zastupnici, osvrnut ću se u početku na izvješće koje je podneseno danas, koje je na kraju krajeva i tema, pa ćemo onako nekako redom. Ono što spominjete u svom izvješću da su zatvorena sva klasična kontejnerska naselja, to je potpuno točno, postoje određena dva objekta koja također napominjete u Cvetkovićevoj i u Fistrovićevoj. Napominjem da je tu još 16 obitelji koje bi volio da što prije zajedno smjestimo negdje na adekvatnije mjesto, pogotovo da ne dočekaju još jednu zimu tamo bez obzira što to nije kao kontejner, ali nije puno bolje. Ovo izvješće temeljite i također sa željom da bude potpuno i transparentno i informiranost. Ja vas napominjem također da na stranicama potresno, potres.info zadnja objava je 16.3.2023.,

Što se tiče zanimljivog teme u izvješću, a to je model zamjene prava vlasništva. Mene zanima koliki je broj pošto se ne piše u izvješću, koliko je iskorišteno tog modela? Također ponuda donatora za gradnju zamjenske kuće, koliki je bio broj s obzirom da je država obvezala se da napravi pripremu, pa vjerujem da imaju i taj podatak, pa me zanima koliki je broj što se tiče pripreme za donatorsku obnovu? Problem, veliki problem kod samoobnove i zašto ona nije i u još većem broju iskorištena, a to je limitiranost iznosa koji je bio prezentiran za iznos obnove kada su u pitanju obiteljske kuće, mnogi tu ljudi nažalost boje se ući u daljnju samoobnovu samostalno jel nemaju sigurnost da će im određeni iznos koji koji je nekad bio limitiran ako se ne varam na 120 tisuća eura, da li je ta odluka i dalje na snazi? Ako nije trebali bi onda još bolje reklamirati kako bi ljudi se snažnije i sigurnije upustili u samoobnovu. je ta odluka i dalje na snazi mislim da je trebamo promijeniti jel ako, sami smo rekli i ovdje spominjali da procjene uzima često lokalna uprava, država i svi koji sudjelujemo u obnovi moramo prisiljeni bit uzeti i procjenu iznad procjene određene obnove onda tako treba dopustiti i ljudima koji rade obiteljske kuće jel kad krenu radovi često se otkriju i neke novonastale situacije koje nisu mogle bit u projektu primijećene kada su bili izrađeni, izrađeni, krene se u radove onda se vide još veći problemi. Što se tiče Agencije za pravni promet koja provodi izgradnju višestambenih zgrada za privremeno zbrinjavanje, postoje li već sada lista osoba koje su rangirani kao prioriteti za ulaz u te buduće stanove? Također moram upozorit zato što sam iz sebičnih razloga itekako zainteresiran za odluku Vlade RH koja je donesla odluku o dodjelu sredstava. U izvješću ste napomenuli tipfeler, vjerojatno da je odluka donesena 21. prosinca 2023., ona je donesena naime 13.10.2022. i do dana danas sredstva koja su potrebna za prvenstveno jedan vatrogasni potez u gradu Sisku još uvijek nisu doznačene kako bi se mogla započet obnova. Također navodite 37.562 akta, mene samo zanima s obzirom da je meni bilo poprilično razaznati koliko je od tih akata izvršnih rješenja o obnovi? Također napominjete da je završeno u ovom trenutku 114 konstrukcijskih obnova, kupnja 8 obiteljskih kuća koje možemo pribrojat tih 114. Na početku izvještajnog razdoblja je bilo ukupno 22 gradilišta, na dan 31. prosinca da je ukupno bilo 631 konstrukcijska obnova od čega 47 u organiziranoj obnovi, te 584 u samoobnovi. E sad, ako se sjećamo, a nažalost ili na sreću imao sam priliku da od prvog dana sudjelujem u obnovi jel jedan sam od rijetkih koji od prvog dana potresa, pa do danas obnašam dužnost dužnost i civilne zaštite i svega, pa sam sudjelovao sa g. Medvedom od prvog dana, znamo da je završetak bio negdje brojanja, da je bilo negdje oko 15 tisuća objekata koji su crveni i žuti. Dolazimo do toga da ako ćemo ovim tempom kako je sad bez obzira što je puno više nego što je bilo u protekle 3.g. došli smo do toga ako ćemo aktivnu obnovu godišnje imati sa 600 objekata i ako imamo ovaj broj od 15 tisuća, da nas čeka negdje oko 16-tak godina da napravimo završetak obnove. Ja se nadam da to neće bit, točno, znači govorim matematički i statistički kada bi stavili te brojke došli bi do toga. Mislim da to nije dobro i da trebamo svi zajedno još uvijek pojačati i sadašnji rad koji imamo. Kada je u pitanju uklanjanje objekata, napomenuli ste da je u ovom izvještajnom razdoblju uklonjeno 1300, samih 410 u ovom izvještajnom razdoblju. Ja samo napominjem kolegama koji ne sudjeluju toliko u toj obnovi i imaju sreću da ne žive u gradovima koji su time pogođeni. U Zagrebu 4.g. nakon potresa u Sisku 3.g. nakon potresa i dalje se bavimo rušenjem posljedica koji se desio na taj dan. Mislim da to je nedopustivo iz kuta kojeg građani u gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji vide da i dalje postoje određeni objekti koji su prijetnje i koje treba srušiti što prije. Nedavno je u samom centru grada Siska tek srušeni objekat za koji se, svi zajedno molili bez obzira na razinu vlasti da se to što prije ukloni. Izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća u izvještajnom razdoblju je navedeno da je 207 gradnje obiteljskih kuća završeno. se ne razumije./… onda te brojeve koje imamo žutih i zelenih tj. crvenih kojih je oko 5, 4 tisuće, ako ne varam, bilo u onom aplikaciji koju smo imali na uvid. Tim tempom ako ćemo radit i ako bi smanjili sve one situacije i ubrzali i poboljšali, čeka nas 21 godina. Ako bi prepolovili broj zahtjeva i ako bi poduplali brzinu, dolazimo do brzine od 5,3 godine. Mislim da to nije nešto što zaslužuju građani u gradu Sisku, Sisačko-moslavačkoj županiji i svim potresnim područjima gdje se to dogodilo. Također, da malo ubrzamo, danas ljudi gdje se počinje konstruktivna obnova nemaju gdje jer moraju izaći iz svojih objekata. Bilo zgrada, bilo kuća. Mi dolazimo u situaciju da nakon što smo ispraznili kontejnerska naselja, dolazimo sad ponovno sa zahtjevima ljudi da se vraćaju u ta kontejnerska naselja jer im ide obnova, mislim da to trebamo malo bolje i napraviti kako bi ti ljudi ipak imali adekvatniji smještaj jer u narednih godinu, dve dana koliko bi im trajala nekakva obnova, neka konstruktivna obnova ili ozbiljnija obnova neke zgrade, mislim da opet ćemo doći u situaciju da otvaramo kontejnerska naselja. Mislim da nam to nije u interesu. Vidimo ovdje da se spominje da je za izgradnju višestambenih zgrada i kupnju nekretnina utrošeno ukupno 900, skoro milijun eura. Na što se tu točno odnosi taj trošak novca? I zaključak nekakav iz osobnog iskustva, nažalost. Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom u 2023. godini koja je podnijela Vlada RH u suštini je popis proceduralnih i birokratskih uspjeha bez stvarnih konkretne koristi za građane. Umjesto da se fokusira stvar u obnovi, povratak ljudi u njihove domove, izvješće je pretrpano tehničkim detaljima koji ne pružaju jasnu sliku stvarnog napretka obnove. Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za 2023. godinu pokazuje ozbiljne nedostatke u brzini i učinkovitosti obnove. Iako su donesene mnoge odluke o uspostavi raznih, donesene mnoge odluke i ustavljeni Ja nikad ne bih javnost koristio za nekakav svoj privatnu priču, ali s obzirom da govorite o nekakvim uspjesima, ja ću vam samo reći priču svoje obitelji. Izgradnja obiteljske zamjenske kuće u ovom trenutku na današnji dan traje 580 dana i još nije završene u promijenjene su 4 firme. Zahvaljujem. Sljedeća će govoriti poštovana zastupnica Marijana Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, zastupnice i zastupnici. Prije svega bih željela zahvaliti svima onima koji su na bilo kojoj razini vlasti upravljanja, ali i onima u civilnom društvu pomagali našim sugrađanima koji su stradali u potresu. Da obnova ide ipak svojim tijekom i u pravom smjeru govori i ovo Izvješće koje je danas pred nama, a u kojem jasno stoje podaci da je obnova u potpunosti završila na 12 025 lokacija od čega 11 422 privatne zgrade i kuće. Riječ je o više od 45 tisuća stambenih jedinica i 624 projekta koja se financiraju iz Fonda solidarnosti. Trenutno je u obnovu 1735 gradilišta i u postupku javne nabave je dodatnih 1275 lokacija sa 2394 stambene jedinice. Utrošeno je 2,56 milijardi u obnovu iz EU sredstava i iz nacionalnih sredstava. To su konkretne brojke iza kojih se nalaze i konkretni ljudi kojima je da se njihovi stambeni objekti i njihovi domovi obnove ili da im se osiguraju zamjenski domovi. Također, kao što sam već spomenula u prethodnom izlaganju i zamolila ministra Bačića željela bih skrenuti pažnju u ovoj pojedinačnoj raspravi da se obrati posebna pažnja na male općine u Sisačko-moslavačkoj županiji jer Vlada RH u više navrata sa 58 milijuna eura pomogla gradovima na području Sisačko-moslavačke županije koje su stradali u potresu, čije su javne zgrade stradale, a nisu bile prihvatljive za financiranje iz Fonda solidarnosti. Također, takve slučajeve imamo na području općine Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari i Jasenovac. To su općine koje su nažalost teško stradale u Domovinskom ratu, te zgrade javne namjene obnavljane su vlastitim sredstvima i u ovom trenutku, obzirom na fiskalnu kapacitiranost tih malih jedinica lokalne samouprave ne možemo očekivati da ih oni same, sami obnove, riječ je o zgradama koje imaju crvenu naljepnicu, koje itekako koriste u, se mogu koristiti u javnoj upotrebi. Evo, tu doista očekujem da ministarstvo i Vlada, kao što je najavljeno u roku od mjesec dana donesu odluku o potpori i tim malim općinama. Također mi je drago čiti da se razmišlja o cjelokupnoj revitalizaciji tog područja na način da se više pažnje posveti generacijskoj obnovi hrvatskog sela i hrvatske poljoprivrede. Ja sam zahvalna Vladi RH koja je usvojila moj amandman na državni proračun kojim smo osigurali sredstva države koja će ona ujediniti sa općinama i gradovima, kako bi se mladim obiteljima koje žive na selu i bave se poljoprivredom osigurao jedan pristojan fond novaca i pomoglo im se u kupnji praznih kuća na selu. Samo u Sisačko-moslavačkoj županiji, tako mi kažu stručnjaci, a to su potvrdile i analize DZS-a, ima oko 10 tisuća oko 10 tisuća praznih stambenih objekata. Naravno, svi ti objekti nisu spremni za stanovanje, neke treba ukloniti s prostora jer predstavljaju opasnost, ali neke se uz minimalne zahvate i naravno, neki uz rješavanje imovinskopravnih odnosa itekako mogu učiniti domom nekoj od mladih obitelji koja danas taj dom nema ili želi doseliti na selo. Zato mi je evo vrlo drago čuti da je i ministar prihvatio moju inicijativu da se ovaj moj amandman ako tako možemo reći proširi i na sve mlade obitelji koje žive na selu i žele doseliti na selo bez obzira kojom kojom se aktivnošću bave jer ćemo time postići višestruku korist. Ovo je i demografska mjera jer će se netko tko živi u kući puno lakše odlučiti na dodatno dijete i proširenje Ali isto tako ostavljamo prazne kuće koje su danas mrtvi kapital u funkciju, osiguravamo mladim ljudima dom, stvaramo uvjete za generacijsku obnovu hrvatskog sela i hrvatske poljoprivrede. I ja mislim da je to jedan dobar primjer kako sa ne velikom svotom novca možemo učiniti puno koristi. Naravno preduvjet je da te jedinice lokalne samouprave imaju sličnu mjeru u svom proračunu kako bi država sa njima mogla udružiti sredstva. I pozivam sve one koji možda nisu to predvidjeli u svom proračunu da to učine. Također bih ovdje se željela se osvrnuti i na one koji su pomagali, a ne spominje ih se često u ovoj sabornici. Prije svega bih tu spomenula Hrvatski caritas i sisački Caritas Caritas koji su od prvog dana pomagali našim sugrađanima koji su bili zahvaćeni potresom čiji su domovi stradali, koji su bili u vrlo teškoj materijalnoj situaciji. I osim paketa i Hrvatski caritas i sisački Caritas pomogli su u obnovi kuća, pomogli su u izgradnji novih kuća i koliko znam imaju i partnerski odnos sa ministarstvom, pa se krenulo i u zajedničku izgradnju montažnih kuća na čemu zahvaljujem. Također je važan rad pučke kuhinje sisačkog Caritasa koju potpomaže i Hrvatski caritas. Ta pučka kuhinja evo prema zadnjim podacima koje ja je samo u prošloj godini podijelila 78721 obrok za 330 korisnika na području grada Siska, Gline i Petrinje. I zato mi je žao čuti ovdje od pojedinih zastupnika koji su u svojim raspravama vrlo maliciozno kritizirali crkvu i ulogu crkve, jer se samo iz ovih nekoliko podataka koje sam navela, a naši sugrađani to jako dobro znaju vidi koliko Katolička crkva pomaže našim ljudima koji su stradali u potresu. I bez obzira na komentare koje smo danas ovdje mogli čuti i nastavit će dalje pomagati. Vrijedno pažnje je spomenuti to da je Hrvatski caritas obnovio dom za smještaj smještaj studentica Pedagoške akademije u Petrinji, da pomaže sisačkom Caritasu u proširenju usluge geronto domaćice. Nemojmo zaboraviti da na našem području ima i dosta staračkog stanovništva kojem je potrebna pomoć, da je pomagao i pomaže u povećanju kapaciteta Caritasa pučke kuhinje u Sisku. A ono na čemu sam im ja i posebno zahvalna jer su prihvatili moju inicijativu da na području grada Gline osiguraju našim poljoprivrednici koji na žalost nemaju spremnike za vodu i do sada se ugradilo 28 podzemnih spremnika za pitku vodu u selima na glinskom području. Mislim da su tu pripomogle i Hrvatske vode. Htjela bih zahvaliti i svim drugim donatorima i dobročiniteljima koji su u suradnji sa mnom kao predsjednicom Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora doista pokazali jednu osjetljivost posebno za naše poljoprivrednike, jer oni nisu mogli napustiti svoju stoku i otići sa tog područja. Morali su ostati i mnogobrojni donatori su im pomogli u tom smislu da prebrode jedno od najtežih razdoblja koje ih je zadesilo nakon Domovinskog rata. Tako da evo ovo moje izlaganje želim završiti zahvalom svakom pojedincu, svakoj instituciji ili organizaciji koja je na bilo koji način pripomogla da se obnove objekti na području koje je stradalo od potresa i da se pomogne našim sugrađanima da imaju dostojanstven život. Žao mi je kad slušam ovdje rasprave koje vode u politikantstvo, ali kad vidimo da evo i komentari na nogometno prvenstvo gdje je naša reprezentacija u 6 godina osvojila 3 medalje, dok je primjerice osvojila jednu u 58 godina sada slušamo salve uvreda na račun izbornika Dalića i nogometne reprezentacije. Onda evo nadam se da oni koji vode projekt obnove koji je izuzetno zahtjevan ove kritike neće previše primiti srcu i da će i dalje nastaviti raditi svoj posao odgovorno i savjesno na korist svih naših građana jer želimo da svi imaju krov nad glavom, da imaju dostojanstven život i da ostanu živjeti na svojoj djedovini, na svojoj rodnoj grudi. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnika Kričke. **Krička, Marko (SDP)** Poštovani predsjedniče ma želim iskoristiti ovaj institut, a onda s obzirom da je i kolegica iz istog kraja, ima razumijevanje sigurno nego ostale kolege koji nisu iz krajeva potresom pogođenog. Naime, ovo je izvješće potresnog područja koje obuhvaća grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju. Međutim, kada se u tekstu čita mi ovdje imamo izvješće za još neke županije Varaždinsku, Međimursku, Brodsko-posavsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Jel' imate li vi podatak koliko je stradalo obiteljskih kuća u tim županijama? Da li se sjećate i jedne tužne priče u novinama kako je neka obitelj u nekakvim županijama stradala i koja se trebala pobrinuti i pobrinula se na kraju onda država za to. Ili se tu radi možda o onome što mnoge građane koji su … Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Krička vi ste svjesni da potres koji se dogodio na području grada Zagreba i na području Petrinje nije zahvatio samo grad Zagreb i i Petrinju, nego da je on imao puno šire odjeke, tako da je potpuno logično da se te posljedice moraju sanirat gdje god su se dogodile. Ja nemam ovaj podatak koji me vi pitate jer nisam statističarka i nisam to istraživala, ali vam mogu reći da se i na području grada Popovače i grada Kutine također osjetio taj potres, da je izazvao ogromne posljedice, da je izazvao posljedice i na Petrokemiji, ali iz neke solidarnosti prema onima koji su više stradali koliko ja znam niti naši ljudi na području Popovače, ni Kutine nisu tražili pomoć u obnovi niti obeštećenja. U tom smislu bih ja ovu raspravu ipak maknula iz tog jednog političkog diskursa jer mislim da su svi pokazali solidarnost sa onima koji su najviše stradali, to tako treba i biti, a ja vjerujem da Vlada RH ima Hvala./…podatke i pomaže onima koji su doista oštećeni. ovog strašnog potresa veliki dio i svoj i uistinu puno se napravilo. Ali prije svega želim napomenuti da da ratovi i prirodne nepogode su uvijek jedna situacija gdje je teško i čak te prirodne nepogode su, 10 puta je gore što je i jako teško usporedivo, tu županiju je sve to zateklo i zato je tužno danas slušati koliko se napravilo, zašto se nije više, zašto nije ta jedna kuća više, samom ministru koji su uistinu on i cijeli tim velike stvari su napravili, uistinu možemo biti svi zahvalni, ali svjesni smo uvijek

Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Deur, slažem se s vama, mislim da je ovdje učinjen maksimum i možda oni počeci koji su bili doista zahtjevni i teški i gdje smo tražili i najbrža rješenja nekako su se prebrodili sa dolaskom ministra Bačića koji si je dao puno truda sa cijelim timom i svakodnevno je na terenu i naravno da čovjeku bude žao kada se ili kad se pokušava prikazati na jedan način koji nije točan. Ljudi su pokazali solidarnost, ljudi iz cijele Hrvatske, ali i šire, nije bilo iz Europe neko ko me poznaje, a da nas nije kontaktirao i pitao na koji način može pomoć. Veliku ulogu su imali oni koji su najbliže evo još jednom zahvaljujem Caritasu sisačke biskupije, sestri Smilji koja je operativno vodila taj projekt i svima donatorima koji su i tada pomagali i danas pomažu našim ljudima na terenu. Tomislav (HDZ)** Uvažena kolegice Petir, u jednom trenutku ste rekli da vas žalosti i čudi činjenica da postoji toliko kritičara obnove iako je odrađen zaista veleban posao. Mene ne čude kritičari tipa gđe. Orešković koja nikada nije provodila javnu nabavu i donosila tako odgovorne odluke da bi potpisala ugovor, a onda kasnije realizirala nekakav projekt, čude me kritike koje dolaze od onih koji obnašaju vlast u tim pojedinim krajevima, krajevima, koji znaju koliko je težak i obiman taj posao od pripreme dokumentacije, od ishodovanja razno raznih dozvola, imovinsko-pravnih odnosa, od procedure javne nabave gdje često dolazi u ovim trenucima kad ima puno pa je operativa zasićena i onda se podižu cijene. Čude me kritike koje dolaze od upravo od onih koji bi sami trebali i sudjeluju u tom dijelu obnove i znaju koliko to sporo ide, koliko to teško ide i zato sve pohvale i ministarstvu i ministru Bačiću na svemu ovome što je odrađeno jer je zaista odrađen veleban posao koji se nikako i nije mogao brže odradit ako se zna koliko je sve…/Upadica Reiner: Hvala./…bilo potrebno pripremit dokumentacije da bi se uopće pokrenula realizacija takovih projekata. hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Klariću, da naravno da čude te kritike koje su upućene ministarstvu, a koje je pokazalo rezultate u obnovi, koji su upućeni crkvi, a iz ovih podataka koje sam ja iznijela vidljivo je da ta crkva hrani gladne, oblači one koji nemaju odjeće i pomaže

drugi ovdje prisutni i vi ste bili i sjećamo se tih razgovora gdje smo objašnjavali da je u Komarevu bila prva crta obrane i da ne može taj kraj još jednom na svojim leđima iznijeti takav veliki teret i da je u redu da država pomogne u 100%-tnoj obnovi. Tako da umjesto jumbo plakata i samohvale mislim da treba malo poniznosti i skromnosti i priznat nekom kad napravi nešto dobro bez obzira iz koje političke opcije bio. Sada će govorit poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Želim nešto reći o ovom Izvješću o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom i smatram da je ovo najprije dobra tema jer smo se obvezali zakonom da ćemo ta izvješća raspravljati i da pratimo što se događa na prostoru obnove s obzirom na to da kad govorimo o protupotresnoj obnovi RH nije imala iskustva u novijoj povijesti, jednostavno ono što se događalo u obnovi nakon završetka Domovinskog rata ne može se uspoređivati s ovim. Imali smo jednu prirodnu katastrofu, poplavu Gunje koja također možda kad gledamo ovu razinu obnove i tu razinu koja se događala tada nije isto, ali možda bi se moglo uspoređivati s obzirom na ono što smo čuli danas, tako da postoje razlike i o njima valja govoriti da građani koji nas gledaju i slušaju možda ne bi imali određene dvojbe što je u redu ili što nije u redu jer ako se sjetimo 2015.g. i toga što se dogodilo u Gunji, način na koji se pristupilo recimo takvoj obnovi 700-tinjak ili 1000 objekata. Imali smo situaciju da je recimo donesen zakon koji je u potpunosti ajmo reći barem u dijelu pragova, europskih pragova u javnoj nabavi suspendirao javnu nabavu i rekao je da sve što odgovara ili je ispod pragova koje je propisala Zakon o javnoj nabavi, a govorimo o europskim pragovima se može ugovarati direktno .../Govornik se ne da želimo biti transparentni, da želimo u potpunosti primjenjivati Zakon o javnoj nabavi i onda poslije toga imamo dva različita pogleda, jedno nam je jednostavno i drugo je očito malo kompliciranije, samo u tom pogledu, a gdje je vrijeme tada ili danas kad govorimo o građevini i građevinskoj operativi. Mi ne možemo zaboraviti da je građevinska operativa angažirana na čitavom području RH, ali da je očito najveći dio sada fokusiran na obnovu grada Zagreba i područja koja je pogođeno potresom kad govorimo o Banovini i drugim županijama jer taj prostor je tražio hitnu intervenciju države u tu smo imali mogućnosti da ih se angažira jer su se i osigurala sredstva. Ako za ovoliki broj objekata koje navodi ovo izvješće angažiramo 19 milijardi kuna, što je nekad bilo nezamislivo u proračunima RH, kad govorimo o proračunima kao financijskim izdacima, to je gotovo 5 ili 6 milijardi, kad govorimo o ove 3, ajmo nešto malo više od 3 godine od kad se krenulo u obnovu, to su veliki iznosi. Dnevno treba realizirati velike iznose da bi se uopće mogli govoriti o tome da imate obnovu u skladu s onime što pišete u svojim financijskim dokumentima. I dođemo do te razine da je u očima onih koji promatraju sve jednostavno, pogotovo kad govorimo o građevini, dok mi sami možda u nekom vlastitom objektu u kojem živimo, stambenoj jedinici, i sami ne dođemo u iskušenje da sami nešto radimo i idemo sa tim iskustvom ili sa većim ili s manjim i shvatimo da nije baš tako jednostavno danas na tržištu, pogotovo građevinskom pronaći one koji će vam nešto pomoći u tome, vašoj želji da nešto sami napravite, a onda se malo začudimo i kakvi su iznosi ili kakve su cijene radova odnosu na neko vrijeme kada su se ti objekti prije gradili, a sad ih treba možda rekonstruirati. Tako da treba biti realan i reći da onaj prvi zakon kojeg smo izmijenili u potpunosti sa novim zakonom u veljači 2023. g. plus ovaj novi sa ovim što je obuhvatilo i ono što se događalo prije samog ovog zakona, pokazuje da je država napravila veliki napor. Uzeti 100% obveze zajedno sa jedinice lokalne samouprave da bi se realizirala, ajmo to tako reći, obnova na privatnoj imovini, na privatnoj imovini, ne govorimo o javnoj infrastrukturi, itd., možemo slobodno postaviti pitanje koje to države rade i kako mogu. Koje to države možemo navesti koje također, pogodi određena prirodna nepogoda ili katastrofa i kaže, mi ćemo na sebe preuzeti sve. Mislim da je to bila i politička rasprava u ovom domu kada su mnogi koji danas ovdje prigovaraju biti protiv toga. Htjeli su da građani, da vas podsjetim, možda vas koji ste novi u Saboru, govorimo o kolegama iz Mosta koji su htjeli da građani sudjeluju sa 50% vlastitih sredstva u obnovi vlastitih objekata. To oni prešućuju. Zašto? Jer im je to sada možda više nije upitno, ali tada su bili vrlo glasni i zamjerali su državi što se toliko hoće izložiti s obzirom na postupke koje će trebati provesti da bi došli do razine do toga da možemo nekome dati kuću koja je gotova i reći, evo sad smo napravili ono što vi zaslužujete, tj. desilo se što se desilo, mi vam pomažemo da možete nastaviti živjeti na svom prostoru, na obnovljenom objektu i to razine potpune opremljenosti. To je pitanje da li je i to netko radio, ne znam, u našem okruženju u bilo kojoj državi. Znači htjeli smo pomoći, pronašli smo način. Svi bi mi htjeli da to sve ide brže i da to sve ide ekspeditivnije, međutim, moramo uvažiti sve čimbenike koji se pojavljuju u procesu gradnje i izgradnje. Ako ministar ili potpredsjednik Vlade sa svojim ministarstvom, što je isto jedna neobična činjenica ili situacija kontrolira dnevno, ne znam, 18 tisuća ugovora u svim fazama, tisuća, pronađite mi jednu instituciju u državi koja to radi, koja je puno opremljenija sa strukom, ajmo reći, da možemo reći da sve to ide nekakvim svojim tijekom i da se događa. Da smo uspjeli napraviti ono što su mnogi sumnjali, gdje su se pokušali čak, kad su osjetili da se možda neće nešto dogoditi kako smo mi planirali, a govorimo o sredstvima iz Fonda solidarnosti pa onih milijardu i 3 milijuna eura, neki su tu vidjeti svoju nadu za neki politički poen. Nećete potrošiti. Nećete. se ne razumije./... smo podužiti vrijeme od godinu, za godinu dana, potrošiti na vrijeme i ugovoriti trostruko gotovo više od onoga što je bilo predviđeno kad govorimo o javnoj infrastrukturi, ponajviše u glavnom gradu, u gradu Zagrebu. I danas se otvaraju objekti. I škole i ne znam, i vrtići i sve .../Govornik se ne razumije./... mi smo to napravili, ajmo to tako reći, kad govorimo o gradu Zagrebu. Kad slušamo neke političare iz tog grada, ali nevažno je, ili po meni vrlo važno da li smo uspjeli jer uspoređuju se, recimo, prirodnom katastrofom 2015. i tada je, recimo, bila spremna odluka da se traži sufinanciranje europskog Fonda solidarnosti na 200 milijuna eura. Međutim, nikada nije provedena i dovedena do kraja. Zašto? Jer je odmah bila u suprotnosti sa zakonom, trebalo je provesti Zakon o javnoj nabavi. Ovako nam je bilo lakše i danas nitko ne propituje, ne propituje je li tamo sve bilo u redu. Prijatelju, halo, imaš poduzeće ili firmu, možeš li obnoviti tu i tu kuću, troškovnik je vani, javi se, sve je u redu, koliko god napišeš. Ovdje nije tako, ali smo vidjeli u raspravama da ono što je dozvoljeno volu nije kupusu, da se državi zamjera da neki postupci možda nisu u redu zato jer se ugovaraju iznad planirane procijenjene vrijednosti nabave, a da ako je u gradu da je u redu. Mislim da je potpredsjednik Vlade to jako dobro objasnio i mislim da tu treba .../Govornik se ne razumije./... te rasprave, a ako bude nečega, a vjerojatno će se to jako dobro promatrati, pogotovo zato što je, kažem, opet na vlasti HDZ, svaki segment, svaka nabava i svaki ne znam, pojedinačni ovaj postupak javne nabave ne bi li se tražilo određena greška, ne bi li se bacala možda i sjena na cjelokupni proces. Jer, ukupan angažman sredstava koji će sigurno kroz vrijeme se angažirati na cijelom ovom projektu obnove, možda će prijeći vrijednost autocesta nekad izgrađenih u onom vremenu, 10-ak godina. Možda, ne znam, nisam siguran, ali nije to daleko već od tih nekih iznosa. Uspoređujući to, mislim da smo napravili veliki posao što se tiče javne infrastrukture, a ovaj dio što se tiče kuća, gdje se potrošilo do sada 353 milijuna eura, mislim da slijedi neki svoju dinamiku koja je svake godine bolja. država, kao što je i najavila zaista učiniti sve da se ti građani što prije vrate u svoje domove, a pomoći koje su dane zaista pokazuju da je stala 100% iza svih njih i iza te, ajmo reći katastrofe koja se desila, ne ni utjecajem države, nego jednostavno prirodnom nepogodom koja se dogodila i katastrofom i mislim da takav, po meni sličan pokušaj države na neki koji nas okružuju itd. ja osobno ne poznam na ovoj razini i mislim da smo u tome pokazali da smo drugačiji, da razumijemo, pogotovo s obzirom na ono što je rekla kolegica Petir, na vrijeme ili na prostor koji je prošao rat i nakon rata ponovno još jednu katastrofu, sigurno da bi to za građane bilo, ovaj teško i mislim da je država napravila sve, a ja ministru i potpredsjedniku Vlade, zaista za ovih godinu dana njegovog rada i malo nešto malo više čestitam na svemu jer je pokazao da razumije, zna i da kad postavi cilj da će ga on i ostvariti. Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Deura. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega, vi ste sigurno, vi imate iskustva i jako dobro ste to elaborirali vrijeme i poplava u Gunji i samih natječaja i transparentnosti i operative i financijskih sredstava, sve lijepo, ali jedino nikada narod nije saznao što se dogodilo osim jedne rečenice tada predsjednika Vlade da je njegova cijev pukla, to je jedino ostalo u sjećanju ljudi koje se jako možemo dobro prisjetiti. Danas u ovih godinu dana potpredsjednika ministra Bačića je stvarno napravljeno velika velebne stvari još jednom ću ponoviti, uvijek nikad nema kraja da se može bolje, ali u ovakvim okolnostima gdje su životne, ne samo materijalne stvari u pitanju uistinu možemo sa velikom zahvalom i Vladi i samom ministarstvu.

taj, katastrofu koja se dogodila u Gunji jer je i tamo država htjela stati iza građana i stala je i taj proces je trajao nekoliko godina, mislim da tamo nekih 3 do 4 godine, sigurno do 2019. nije bio financijski težak, ovog, ovaj, to je bila neka razina od milijardu kuna, ali su bila dva različita pristupa i zato ove kritike koje slušamo trebaju uvažiti i taj način koji je možda mogla država iskoristiti. Ali, da smo mi to napravili na taj način, pitanje je da li bi mi danas o ovom Izvješću razgovarali na način na koji razgovaramo. Zato je transparentnost važna, uspostavila i svi oni koji govore da nije, da je nema jer je krivo gledaju što to ima na portalima ministarstva, nek se ovaj bolje informiraju, ali ovo što je ovdje prikazano je istinito i svaki podatak o kojem smo također, prije govorili da ih nemamo u proteklih 2 godine, ako se sjećamo, mislim da je sada vrlo jasno u broj što se događa s kojim datumom i s koliko se to novaca, ali i objekata barata. Uvaženi kolega Borić, kad ste spomenuli usporedbu obnove Gunje i ovih potresom razorenih krajeva i kritičare koji naprosto neshvatljivo je je bilo danas slušati pojedine kolege kao su prozivali ministra i sporost i neučinkovitost i ne znam kakve probleme vezano za netransparentnost i ne znam što, vezano za ovu obnovu koje zaslužuju svaku pohvalu. Usporedbe radi, a ovdje to nikad nitko nije spomenuo, recimo, primjer broda Galeb. 15 godina traje obnova jednog malenog broda. Deseci milijuna eura, europskih sredstava, državnih sredstava, gradskih sredstava utučeno u jedan ruzinavi brod koji je dandanas vezan u Kraljevici uz lukobran u kojeg i dandanas se traže milijuni novaca koje treba uložiti da bi se on uopće stavio u funkciju, ne znamo čega. I sad kad imamo tu kritičare koji prozivaju ovo što znači desetke i tisuće objekata obnovljenih u toliko malo vremena

Hvala lijepa kolega Klarić. Kad sam išao u neku usporedbu, to možemo staviti u istu košaru nekako različito voće, ali nisam mislio da ćemo otići i do broda Galeb i ne treba nam ta usporedba jer ovdje govorimo o objektima, o javnoj infrastrukturi na kopnu i mislim da nas to treba ovaj, više interesirati, ali moramo upozoravati jer građani misle da je i ono bilo odlično i dobro i brzo, ali po drugačijim pravilima. Po drugačijim i puno lakšim pravilima. I nitko nije doveo u pitanje nijednu, nijedan ugovor. A ovdje se opet pokušava to raditi na jedan drugačiji način. Zato postoji različit pristup i percepcija toga što se na tom prostoru radi. Mislim da ovo što se ovdje radi je pohvala, u redu, ali smo svi zaključili da možemo još bolje i još više i tu je ministar da ostvari to više, naravno, računajući i onu drugu važnu stranu, financijski održivo da možemo pratiti. Da možemo zaista odraditi, ali i platiti. Ne pričati opet nešto, a ne odraditi posao kako treba i ostati u ne znam u kakvim problemima druge razine. **Reiner, Željko Poštovani predsjedniče, ma kolega Borić se opet uhvatio javnih nabava. Mi koji smo sudjelovali u tome, trebamo bit zajedno spremni da odgovorimo na pitanja koja jesu, ne treba se bojat propitivanja toga. Pogotovo kad imamo situacije da ista tipska kuća izgradnje u Zagrebu je 200 tisuća eura, a u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji je 100. Tako je bilo isprezentirano. Ja govorim sve kako je bilo u nekim vremenima. Da li ste uspjeli to izregulirati to je druga stvar, ali govorim Nemojmo sa mjesta./... volio bih da ministar također, odgovori na ta pitanja jer će nama svima bit lakše da to jer stvarno, ne bih htio sudjelovati u ovoj raspravi s pozicije kolege Deura koji iskorištava priliku da podbada na prizeman način. Mislim da nam ova rasprava treba poslužit da, da zajedno napravimo da bude ministru lakše i na kraju krajeva da ostvari još bolje rezultate.

vašu nego jednostavno želim samo potaknuti ono što vi cijelo vrijeme pokušavate napravit na svoj način, ali mislite da je to ispravno. Pa ja samo imam svoj način mislim da vi kao dogradonačelnik ste imali ste puno pravo i vremena prioritete i privilegije puno više napravit nego u ovih 5 minuta u 3 replike postaviti ministru

opet, stalno me se…/… Hvala vam lijepo. Kolega Krička, znači kad govorimo o Zakonu o javnoj nabavi mi smo samo htjeli, a i to je i ministar potpredsjednik Vlade htio također ili dokazati vama ili potvrditi da on jednako vrijedi za ministarstvo kao i za vas u gradu Sisku i da tu nema razlike. Ako propitujete vi možemo propitivati i mi na isti način i vas pitati zašto je nešto što vrijedi u procjeni milijun i 500 tisuća eura u Sisku ugovoreno za 2 i 300 ako vas muči neka slična situacija u ministarstvu, kako to, znači ono kako to, eto, tako da u tom pogledu postupanja jednaka, a ako ima nečega što se može svesti pod sferu ovaj kriminalnih radnji ili ne znam čega ostalo postoje institucije, al nisu tu ovdje u HS, mi budemo uvijek zadnji kad ih se, kad sve to izađe negdje vani, pa mi to nešto komentiramo, ima onih koji se s time bave ne, a grad Sisak,

u saboru. Ma kolega Borić, ja ni u jednom trenutku ako ste me pozorno pratili danas nisam spominjao javnu nabavu nego tek sam se uključio nakon što su, nakon što su se kolege počele pravdat nepotrebno, ja sam rekao samo da dopustimo javnosti da ima pravo propitat, ni u jednom trenutku ja, niti niko od kolega iz SDP-a danas nije spomenuo i optužio taj i spominjao da je nešto na javnim nabavama krivo radio. Ispravite me ako griješim, al mislim da niti jedan, niti u ime kluba nisu uopće spominjane javne nabave,

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani i uvaženi kolega Borić, prvenstveno bi želio pohvaliti vrlo realnu i racionalnu raspravu koju ste imali kada ste govorili da se često puta ovako kompleksne situacije kada je u pitanju građevina, potres i financijska sredstva koja se uzimaju zdravo za gotovo često puta, a mogu i reći s obzirom da sam i došao sa potresom pogođenoga područja i bio u onim trenucima kada nismo znali kako adekvatno odgovoriti na ovu situaciju, u situaciji da danas mogu reći da ta sva kompleksnost koju neki banaliziraju je zapravo nešto o čemu treba jasno govoriti kada ste govorili u raspravi o 18 tisuća ugovora i svi koji smo sudjelovali u ozbiljnome životu javnoga djelovanja kada kada smo govorili o tome da jedan proces nabave u tome koji mora biti transparentan je sve samo ne nešto što treba olako shvatiti i sve samo ne ono što treba na brzinu donijeti jer moramo voditi računa o konačnome rješenju, pa me zanima da li ijedna država u svijetu,

osobno ne znam …, možda ima, ali ja ga ne znam. Što se tiče Italije, i to se danas ovdje provlači, pa tamo obnova još uvijek i traje kad govorimo o onom potresnom području. Da li je sve tamo za…, da li su i tamo ima repova koji se vuku i tko je radio i zašto su baš ti radili itd., ali mi to ne želimo, mi smo išli zaista u najtransparentniji mogući proces i sada imamo ovu razinu propitivanja kao nismo mi vamo tamo, ali izvadimo podatke i kažemo pa zašto to, a ne ovo, ne jer to izgleda jednostavno. Svatko ko je bio lokalni čelnik zna da to nije jednostavno. Oni koji nisu, rekao je kolega Klarić jedna zastupnica nije nikad provela postupak, njoj je sve sumnjivo odmah, a ovo je milijun i pol, ovo je dva i pol, već ste vi nešto tu riješili. Nemamo nikakvih drugih faktora koji utječu na to samo razina percepcije i ako ćemo na tome raditi politiku i baviti se sa ovakvim izvješćima ili sutra zakonima onda će sve biti problematično. Mislim da svatko tko realno sagledava ovaj, ovo izvješće zna da je ovo dobar posao u vrlo kratkom vremenu nešto više od godinu dana.

postupka obnove, spomenuli ste i problematiku u sektoru građevine, evo već nekoliko i replika imate vezano uz postupak javne nabave koji je dugotrajan. Međutim smatram da je važno u svemu tome istaknuti kako se RH odlučila na strateški koncept protupotresne protupotresne konstrukcijske obnove u skladu sa svim suvremenim standardima. On je sam po sebi i sporiji i skuplji, ali zasigurno sigurniji i isplativiji. Što vi mislite o toj odluci, dakle slažete li se da je trebalo ići u taj koncept obnove jer evo po svemu sudeći pretpostavke da se nije išlo u to da bi možda bilo i ranije gotovo s Hvala lijepa. Da li se slažete? **Borić, Josip (HDZ)** Naravno potpredsjedniče da se slažem sa kolegicom Blažević jer to je bila naša odluka, idemo na ovaj način odraditi postpotresnu obnovu jer je smatramo dugoročno održivijom u smislu da daje punu sigurnost onima koji će opet živjeti u tim objektima koji su nažalost stradali u potresu. Činiti to na brži način i ne znam u par godina obnoviti sve pa kako bude bude, možda bi bilo i takvih političkih opcija. Mi smo se opredijelili za ovu i mislim da će vrijeme ispred nas, ne daj Bog nikada više da se to desi da ne moramo provjeravati. Ali pokazuju oni ljudi koji dobiju obnovljeni objekt da su na njihovim licima se u stvari vidi sve. Tako da ono što smo uspjeli vidjeti, a kažem nije ova tema puno u medijima. Očito da je onda više-manje to sve kako treba, da oni koji dobiju zamjenski objekt, koji je izgrađen onako po pravilima struke, onako kako to nalažu svi zakonski propisi,

replika. repliciranja, masovnog repliciranja vas kolege HDZ-ovci svakom tko se od vas javi za riječ. Teško mi je razumjeti da i ovu priliku i ovu temu koristite za omalovažavanje drugih i za prisvajanje tuđih zasluga. I tužno je i jadno da i ovu priliku koristite gotovo svi vi ili barem mnogi od vas za omalovažavanje nove gradske uprave grada Zagreba. Gospodine Boriću, ja ću se inače na to detaljnije i kompletnije referirati u završnoj riječi. Sad samo direktna replika gospodinu Boriću. Gospodine Boriću rekli ste u svom izlaganju da ste vi, vi vi HDZ sagradili vrtiće i škole. Gospodine Boriću vi znate da je to neistina. Vrtići prije svega nemaju veze za poslije potresnom obnovom. Sagradili vrtiće i škole u Zagrebu niste vi, nego gradska uprava jer to je nadležnost gradske uprave. …/Upadica Radin: Hvala./… I molim vas prestanite iskrivljavati činjenice! **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bakić nije ovo bila povreda Poslovnika, ne treba navoditi 238. Jednostavno pa i vrtiće gradimo uz pomoć europskih fondova, tako da grad Zagreb ima pravo aplicirati i dobiva određena sredstva. I onda su nešto valjda, mislim bolje da im se desi da su dobili, nego da im se desi ovo što im se desilo sa aglomeracijom recimo. Ne? Pa da izgubite mogućnost da dobijete 300 ne znam milijuna eura i da to sutra hoćete prevaliti na leđa građana. Tako moramo gledati tu situaciju. Ona se pojavila. Gradonačelnik je to pokušao malo demantirati, ali nije tako. A što se tiče škola i tu ima raznih priča. Oni koji su bili prije vas kažem mi smo sve to ugovorili. Došla je nova opcija na vlast oni su to nastavili, ali su sredstva bila očito iz ovog Fonda solidarnosti, valjda su bila. A onda se tumači kao to je jedino naš uspjeh i mi smo to napravili, možda nije u redu. Možda je to vama u redu. Ali to su političke neke bitke, male sitnice ali ne trebate se ljutiti na to kolega Bakić, jer mandat je dug.

Kad je gužva, nek je gužva. Gospođa Komes, izvolite./… Hvala lijepo potpredsjedniče. …/Upadica Radin: Ispričavam se./… Sve u redu. Ma evo samo ću se referirati kratko na ovo što optužuje oporba za iznošenje laži. Nije uvijek to baš crno-bijelo. Malo se i vi privikavajte na kritiku i na takve pa insinuacije i laži i polu istine vi vrlo često na račun nas. Ali hajmo mi malo snizit tenzije. Gospodine Borić evo ne znam, vidim da ste upućeni poprilično u postupke obnove, da ste si dali truda proučiti. Međutim, ne znam jeste li vi i ostali svjesni koliko ima slučajeva na području Sisačko-moslavačke županije, a vjerujem i šire da smo imali situacije da dođe donator i pomogne stradalniku isfinancirati obnovu kuće. Međutim, usred te izgradnje donator odustane, ne završi se izgradnja

Odnos države 45565 stambenih jedinica, 11422 privatne zgrade i kuće. Trenutačno aktivno još 1448 privatnih zgrada i kuća, 9682 stambene jedinice, ukupno angažirano 2 milijarde 56 milijuna, 560 milijuna eura. Ne treba se tu puno govoriti. Nekome je to samo dimnjak ili komad krova, ne, a nekome je to život u toj kući. Tako da kad mi političari o tome govorimo možda malo opreznije jer su ti ljudi nešto prošli. E sad, uvijek ima onih koji će iskriviti, koji će imati svoje statistike, ali ovom gospodinu ministru ovdje, potpredsjedniku Vlade ja vjerujem. On zaista znam ga dugo i znam što on radi i kako radi znam da je sve ovo precizno navedeno onako kako je i da tu nema prostora za ovakve priče o kojima se pokušava obezvrijediti nečiji trud, a vlastitih rezultata tamo gdje su oni nadležni jednostavno nema. **Radin, Furio (Nezavisni)** **Ačkar, Krešimir (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Uistinu nije postojala rasprava o potresom pogođenim područjima gdje je uključena i Zagrebačka županija i moja Velika Gorica gdje nisam sudjelovao na ovaj način i vrlo zahtjevno, vrlo osjetljivo ali u potrebi treba biti i vrlo racionalno kada govorimo i pružamo javnosti informacije, kada pružamo detalje i kada govorimo o nečemu što je cijeli jedan ljudski život. Podsjetio bih se i zahvalio na tragu rasprave uvažene kolegice Marijane Petir da je potrebno puno više govoriti o zahvalnosti prema svima onima koji su od prvoga trenutka toga potresa sudjelovali, a kroz cijeli jedan period do današnjega dana prema osobama koji su ostali bez svega što su stvarali cijeli svoj život. Govoriti osobi koja je cijeli svoj život stvarala nešto da ne može se istoga trenutka ispuniti apsolutno svaki zahtjev i vratiti ga se na ognjište je apsolutno nešto što ta osoba ne može, ne smije i ne mora prihvatiti, a moramo shvatiti da je to razumljivo. Međutim, odgovornost nas u raspravi kolege Borića javne nabave i svega onoga što se događalo u procesu koji je ovdje, osiguravanja sredstava koji toliko puta banaliziramo je jedan period života gdje mi danas govorimo da u mojoj Velikoj Gorici egzaktnim podacima govoreći smo riješili praktički apsolutno svaku situaciju koja je se dogodila, koja je bila i nadišla čak situaciju onoga kada smo imali neke okvire jer nismo mogli apsolutno predvidjeti sve jer je i kolega Borić i kolega Magdalena Komes prije u raspravama, nismo mogli predvidjeti jer nikada se nismo nalazili u situacijama potresa, hvala Bogu i nadamo se da se nećemo nalaziti u takvim situacijama. Takve situacije su stavile pred nas razne izazove, izazove gdje uistinu kada govorimo o ovome i lijevoj i desnoj političkoj opciji treba biti prioritet i je prioritet ove Vlade i to je jako dobro, prvenstveno vraćanja na njihova ognjišta, na njihove domove i ona skrb o tim ljudima svih onih koji su nažalost stradali. Mi smo imali sreće u Velikoj Gorici da unatoč velikim štetama nije bilo ljudskih žrtava, što je najbitnije, međutim u tome trenutku preko sto milijuna kuna tadašnjih je bilo štete. Danas govoreći o Velikoj Gorici svi javni objekti javne namjene su apsolutno zadovoljeni, gotovi, završeni, isfinancirani ili će biti kroz narednih nekoliko mjeseci. Kada govorimo o obiteljskim kućama 26 obitelji je ostalo bez svoga doma. Kao jedinica lokalne samouprave morali smo se aktivno uključiti u zbrinjavanje tih ljudi, međutim vrlo brzo, vrlo efikasno i vrlo jasno je došla reakcija Vlade RH, kolega kolega koji su danas ovdje, svih humanitaraca kojima sam se zahvalio na početku referirajući se na gospođu Petir, gdje smo zajedničkim snagama pokazali jedno veliko srce Hrvatske koje uvijek u takvim situacijama iznađe rješenje koje ne možemo samo dugotrajno gledati nego moramo gledati u onome kontekstu zakonitosti, u onome kontekstu transparentnosti, u onome kontekstu gdje svi nakon završenoga toga procesa moramo jasno reći da smo završili jedan zahtjevan proces, jedan kompleksan proces gdje brzina nažalost nije saveznik, ali svakako transparentnost, zakonitost i adekvatna skrb o ljudima, a oni su prioritet upravo svega toga, taj obični mali čovjek u Petrinji, u Glini, u Velikoj Gorici, u Pokupskom, u Kravarskom gdje se god našao je adekvatno stavljen u svoj dom, vraćen, a da je sve odrađeno onako da svi oni koji su sudjelovali u tome procesu mogu uzdignute glave hodati svojim selom, svojom općinom, svojom županijom i svojom državom. Upravo iz tih niza razloga o kojima sada govorim, kada govorim o transparentnosti, vi ste postavili jednu aplikaciju gdje možda je malo došlo do izražaja u ministarstvu da ta aplikacija koliko je vidljivo u materijalima je rađena vašim resursima. Aplikacija transparentnosti gdje ste bili na raspolaganju, a obzirom na to da i moja rodbina, moja obitelj, više ženina nego moja dolazi sa potresom pogođenoga područja iz Gline je jasno rekla kako je vrlo dobro, vrlo jasno i vrlo transparentno komunicirala sa svima vama koji ste preuzeli odgovornost, a posebice od ovoga novoga zakona jer ipak raspravljamo o izvješću koje je doneseno za 2023.g.. S dolaskom ministra Branka Bačića, potpredsjednika Vlade uistinu moramo svi priznati da se je dogodio jedan iskorak i jedna pojednostavljenost. Vi koji ste na jedinicama lokalne samouprave ćete se također složiti iako ste u oporbi, da su se procesi pojednostavili, da je došlo do toga da se pet puta više samoobnova je povećala u financijskome okviru i u okviru onoga što možemo plastično prikazati na terenu što prije i o čemu prije nismo mogli govoriti. To uistinu zaslužuje jedan maksimalan respekt. Govoreći o tome da nisam siguran da li je ijedna zemlja u svijetu, govorimo o tome da su nažalost i druge zemlje u svijetu koje se klasificiraju kao razvijenije nego RH pa i Italija je imala slične probleme, a da ne govorimo o ostalima nažalost, adekvatno odgovorila tome problemu, vratila sve ljude, brinula o svakome njegovome obiteljskome čovjeku i svakome onome javnoj instituciji i ustanovi u kojoj se to dogodilo, mislim da tu svakako kada uzmemo vrijeme u obzir, a poštujući maksimalno ipak običnoga čovjeka kojemu je previše i jedan dan čekati trebamo reći da je veliki posao napravila Vlada RH, da je veliki posao napravilo resorno ministarstvo i da smo na najboljem mogućem putu i najboljem mogućemu tragu da dođemo do onoga što smo od početka i tada kada sam govorio prije nekoliko godina za ovom govornicom, da svi moji sugrađani u Velikoj Gorici koji su ostali bez svoga doma i da svi sugrađani pogođeni potresom u svim ovim županijama o kojim smo sada pričali budu zadovoljni, da budu konačno vraćeni tamo gdje im je mjesto, a to je njihov dom, njihovo ognjište. Tako da evo svima se zahvaljujem koji sudjeluju u tome i pozivam da uvijek vodimo računa o tome da smo javne osobe. Vidjeli ste ovdje u raspravama da smo vodili polemiku i o javnim nabavama i o svemu i da smo čuli pro i kontra i da smo željeli nekako prezentirati kako je zapravo to jedan proces u kojem kada ste privatna osoba i kada ste javna osoba, kada ste čovjek koji je bio čelnik jedinice lokalne i regionalne samouprave i koji nije bio sasvim drugačije percipira i svaća ono što je u tome procesu dugotrajno, ono što je u tome procesu kratkoročno i ono što se može napraviti na brzinu, ali i ono što se uistinu zakonski ne može napraviti. Zato još jednom apeliram na javnost, apeliram na sve zastupnike da oko ovako osjetljive teme, da oko ovako jednoga osjetljivoga problema pokušamo maksimalno izbjeći politizaciju, da pokušamo maksimalno voditi računa o svakome našemu prijatelju, poznaniku ili susjedu koji se upravo našao u toj situaciji da je ostao bez svoga doma, da mu ne otežavamo govoreći neistinu, govoreći neku dezinformaciju ili polu informaciju. Vrlo oprezno prema ljudima za koje moramo i to je naša dužnost i na najboljem mogućemu putu je sada ova Vlada i ovo resorno ministarstvo da riješi taj problem, odgovori kako bi oni se vratili u svoje domove i kako bi ta naselja, pogotovo govoreći o Sisačko-moslavačkoj županiji kako se ljudi ne bi iselili tamo nego živjeli, odgajali svoju budućnost i kako bi ta mjesta imala perspektivu. Hvala još jednom svima, posebice volonterima koji sudjeluju i dan danas. Znate i svi dobro u životu kada se dogodi nešto loše, kada se dogodi nešto tragično prvih nekoliko dana svi su oko vas, međutim kako vrijeme odmiče svi koji imamo iskustva ukoliko želimo biti iskreni priznat ćemo se da se događa situacija da svi nekako pozabave se što je normalno zapravo svojim životom, svojim problemima i u tome kontekstu zaboravi se na ono što je se tada tragično dogodilo. Nemojmo zaboraviti te ljude, nemojmo zaboraviti da fokus isključivo, bez obzira kojoj opciji pripadali mora biti na njima. S ovime ću završiti i pozivam na zajedništvo kada je u pitanju obnova svih ovih potresom pogođenih područja. Hvala. Hvala potpredsjedniče. Pa evo dvostruki kolega Ačkar, znamo svi koliko su zapravo bili široki razmjeri katastrofe koja nas je zadesila u, u nekoliko županija i, i zapravo je bilo evidentno da ne može država sama sve to odnosno da je zaista potrebna i pomoć i reakcija osim volontera kojim ste i zahvalili i sami ali i sama sam u nekoliko navrata zahvaljivala međutim bilo je ključno da je lokalna odnosno područna jedinica lokalne odnosno područne samouprave preuzme dio poslova kako bi se ubrzali postupci. Mi u Petrinji smo to napravili iako nam je zapravo svima to bila velika nepoznanica i pročelnici moji i službenici, nitko nije obnavljao prije ništa. Svima nam je bila nepoznanica, kompleksna situacija međutim uhvatili smo se u koštac s tim, svi smo htjeli što prije obnoviti i općenito riješiti posljedice potresa. Koliko je ključna uloga čelnih ljudi gradova Evo, zahvaljujem se kolegice Komes na ovoj replici i pohvaljujem ujedno jer imam puno rodbine, puno prijatelja i puno ljudi koji dolaze sa područja da li sportskih ili političkih kako smo već vezani ali ne moraju biti nužno naša politička opcija, a dolaze iz vašega kraja. Niti u jednome trenutku se nije dogodilo da nisu rekli da gradonačelnica nije bila uz njih. Niti u jednome trenutku se nije dogodilo da onaj problem pa čak i koji niste mogli riješiti niste jasno procesuirali, dojavili, komunicirali i izdržali zajedno s njima. Upravo tu je veličina, važnost i snaga čelnika jedinice lokalne samouprave koji bi trebali svi prezentirati za onoga maloga čovjeka kojega ću sto puta spomenuti ovdje sa ove govornice, za koga se vi borite. Tako da evo, uistinu moram reći da vam zahvaljujem u ime svih njih, svih mojih poznanika, sve moje rodbine i svih ljudi kojima ste pomogli, a vjerujem da zapravo ne može netko sa vrha vidjeti u piramidi onaj problem koji je dolje ukoliko mu ga mi ne javimo. Složit ćete se. Hvala. Maksimilijan (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Ačkar, mogli smo danas kroz ovu raspravu čuti detaljno o tome koliko se toga napravilo u ovom cjelokupnom procesu obnove, koliko je bilo napretka. Moje pitanje je zapravo na tragu onoga što je spomenula i kolegica Komes. Koliko vi zapravo kao gradonačelnici, načelnici i župani možete doprinijeti da taj složeni zahtjevni proces obnove koji provodi Vlada RH, bude brži, bolji i kvalitetniji? Hvala. **Radin, Zahvaljujem se poštovani i dragi kolega Šimrak. Nevjerojatno je i jako dobro je ovdje već nekoliko puta naglašeno, nitko od nas nije bio spreman na ovakvu situaciju. Nitko od nas nije bio spreman na situaciju kao jedinica, čelnik jedinice lokalne samouprave da se potres može dogoditi. U tome trenutku kada se to dogodi, prva barijera, prva sigurnost i prva zaštita je upravo na vama. U Velikoj Gorici su se oni koji su stradali u potresu našli za nekoliko sati u hotelu s 4 zvjezdice. To smo kao jedinica lokalne samouprave organizirali. Mi smo organizirali u naredna tri mjeseca dok se adekvatno nije našlo rješenje sve što je bilo potrebno za njih. Apsolutno da smo mi oni i svi koji ste ovdje načelnici i gradonačelnici shvatit ćete u najboljemu kontekstu i smislu riječi, da smo mi prvi oni opipljivi, a nekada je to teško, nekada je to uistinu teško ali je to uistinu naš posao, služiti i biti onome svome sugrađaninu onaj glas koji će mu kasnije omogućiti bio to potres, bio to bilo koja druga problematika …/Upadica Radin: Hvala./… adekvatan odgovor na njegov problem. **Radin, Goran (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ačkar, jedna od top tema 10. saziva HS-a bio je potres i tu nema govora i to je tema koja naravno je dominirala političkim prostorom i čudi me onda izjava evo i saborskog zastupnika Bakića koji je tu bio, da se sad zamjera HDZ-u što repliciramo jedni drugima, u biti ovdje su načelnici, gradonačelnici s područja pogođenog potresom i mislim da je dobro da oni iz prve ruke kažu ono što su oni doživjeli kada je u pitanju obnova. Ona činjenica koja se ovdje često zaboravlja, a HDZ je tu bio neprikosnoven. Nije se gledalo tko je načelnik ili gradonačelnik u kojoj jedinici lokalne samouprave, jednako se pomagalo apsolutno i bio je interes Vlade RH da potroši novac koji smo dobili od EU pa tako i vi u Velikoj Gorici. Prema tome ta spremnost načelnika, gradonačelnika i župana u sinergiji sa Vladom i sa resornim ministarstvom je sigurno

Uistinu kada pogledate da ovakve situacije kao što sam u raspravi već nekoliko puta naglasio, zahtijevaju sinergiju, zahtijevaju zajedništvo između svih nas bilo kojoj političkoj opciji ili ideologiji pripadali jer ovakve situacije nadilaze apsolutno svaku ideologiju i svaku stranačku pripadnost također nadilaze apsolutno u tome resornome, suresornome i jedinicama lokalne, regionalne samouprave i nacionalne svaku različitost i apsolutno tu trebamo zanemariti bilo koju drugu činjenicu osim one da što prije, što adekvatnije i što transparentnije Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Ačkaru primjer Velike Gorice je u stvari primjer o kojem sam malo prije dogodila, da bez obzira što se potres dogodio u Zagrebu ili u Petrinji, on je ipak imao utjecaj na puno šire područje, o čemu o čemu ste i sami govorili i vašom promptnom reakcijom ste osigurali svojim ljudima na području Velike Gorice koji su ostali bez doma da imaju adekvatan privremeni smještaj jer znamo da ljudi u takvim situacijama nerado odlaze od svojih domova i možda smo zaboravili u ovoj raspravi zahvalit svima onima koji žive u jadranskoj Hrvatskoj koji su nesebično nudili svoje kuće za odmor, apartmane pa i hotele bar našim našim stanovnicima sa Banovine da dođu tamo dok se ne prebrodi ovo razdoblje, ali smo svjedoci da nitko nije želio otići iz svog rodnog mjesta iz svoje sredine. Zato je uloga lokalne samouprave tu izuzetno važna jer ste evo vi npr. u Grada Velike Gorice doista brzo i pravilno Hvala lijepa. Odgovor. Poštovana i uvažena kolegice Petir zahvaljujem kako na replici tako i nisam zaboravio jednu među prvim pozivima koji sam dobio i primio jer Velika Gorica kao grad koji je uistinu znatna oštećenja zadobio nije bio u fokusu javnosti, ali sjetili ste se i nas, bili ste vrlo brzo i među i među ljudima humanitarno i ono što ste kroz raspravu govorili kroz Caritas djelovali i pomogli onima najpotrebitijima, pa evo u ime svih Velikogoričana ja vam od srca prvenstveno na tome svemu zahvaljujem. Istina je nevjerovatno kada smo se našli u tome trenutku kada smo došli pred ljude kojima su nestale obiteljske kuće i objekti koji su stvarali cijeli život koliko oni ne žele otići iz svoje djedovine, koliko oni ne žele napustiti onaj svoj svakodnevni život i to je još jedan od razloga i još jedan od onih motiva koji trebamo svatiti da bi ih što prije vratili tamo gdje se oni osjećaju doma jer dom je samo jedno mjesto na svijetu. Hvala. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Ačkar izuzetno kvalitetno ste raspravljali na ovu temu i ukazali na brojne i probleme i u to kako nismo mogli predvidjeti ovu situaciju kako nam brzina nije bila saveznik, ali eto postojalo je veliko srce i želja da se pomogne. Unatoč tome možemo vidjeti u ovom izvješću da su sredstva samo za javne zgrade i infrastrukturu utrošena na 163 škole i vrtića, 600km prometnice, 250 zgrada kulturne baštine, preko 100km mreže vodoopskrbe i odvodnje itd.. Vi ste jako uspješni gradonačelnik i na području vašeg grada dosta se i kvalitetno gradi i vi sigurno imate jako puno iskustva i znate kolko je vremena potrebno da se krene u određeni projekt, da se ishoduje projektna dokumentacija, da se osiguraju i projekti i ishoduju dozvole, raspiše natječaj, ugovore radovi i sl.,

u jedinicama lokalne samouprave. Ono što bi ja rekao da, a što ste vi vidjeli kada govorimo o tim postupcima nabava i kada morate imati tender, kada morate izabrati prvo onoga koji će projektirati, pa morate nakon što izaberete projektanta pa postoje tu rokovi žalbe onda taj projektant ima svojevrsne naravno uvijek i poteškoće i ta firma, pa nakon toga tek kada imate glavni projekt, građevinsku dozvolu pa nakon građevinske dozvole morate raspisati natječaj na koji će se javiti ponuđači izvoditelji, pa onda također postoje rokovi žalbe pa se odgađa kada dobivate dobivate na velikim nabavama upite i to sve košta vremena. A da bi bilo transparentno, da smo se odlučili kao što je kolega Borić govorio o tome da govorimo ad hoc izabiremo nekoga ti ćeš raditi onda to nije transparentno, onda to nije dobro za nikoga. Međutim ono što svi moramo svatiti da bi bilo zakonito, da bi bilo transparentno nažalost treba vremena. **Radin, Furio Hvala vam. Poštovani predsjedavajući, kolega Ačkar, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva. Dakle, evo uključilo se nas više zaista u ovu raspravu i trebamo replicirati i govoriti o svemu onome što je dobro i pozitivno odrađeno i mislim da nam to treba bit misao i za dalje jel još obnova traje i sigurno da će trajati. Jer kad govorimo o 69 tisuća objekata koji su oštećeni u potresu više od 17 milijardi eura te brojke zaista govore same za sebe. Vidimo da su svi procesi ubrzani i prioritet je naravno bio zbrinjavanje stanovnika, evo kolega Ačkar vi ste i sami istakli i primjere na Gradu Velikoj Gorici. Ono što je bitno i spomeniti da se da je Vlada vodila proces na dva kolosijeka i obnova javnih zgrada važno je bilo uspostaviti osnovno funkcioniranje ako se sjetimo posebno Sisačko-moslavačke županije i tamo gradova posebno i Petrinje, uspostaviti da funkcioniraju sve one javne usluge stanovništvu da stanovništvo se zadrži na tom području, na drugoj strani voditi naravno i obnovu i onih privatnih zgrada. Dakle, to je bio postupak preuzimanja odgovornosti. Preuzeta je odgovornost, imamo vjerojatno i nekakve situacije koje su možda i bile greške u hodu …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… one su se ispravljale, ali vjerujemo da će ove pouke biti jako važne za sve moguće buduće situacije. I svakako zahvala snagama solidarnosti koje su se pokazale na djelu. **Radin, Evo zahvaljujem se poštovana kolegice Tramišak, uistinu ste rekli ono što je istina ne na jednom kolosijeku na dva možebitno u nekim situacijama i na tri kolosijeka se vodila ova jedna bitka, ova jedna borba za vraćanje u prvobitno stanje svega onoga što nam je iznenada i nenadano došlo. Često puta zanemarujemo onu činjenicu da nitko ne može biti spreman nažalost na katastrofu koja je zadesila nas i to dva puta u vrlo kratkome vremenskome periodu. A da bi se na nju adekvatno odgovorilo morate imati stručne ljude, morate imati odgovorne ljude, morate imati jednu odgovornost pa čak i spremnost što ste vi u replici rekli i priznati da nešto i nije bilo dobro, ali što prije, što brže i što adekvatnije ispraviti, odgovoriti na to i vratiti se na pravi kolosijek da bi došli do onoga konačnoga cilja koji je svima nama u srcu u koji se kunemo, a to je upravo što sam puno puta danas ponovio da svi naši sugrađani koji su nažalost stradali u tome budu što prije u svojim domovima. Hvala.

imo sam tu pripremljen cijeli neki govor prije nego što sam došo na današnju raspravu, međutim vidim u kojem smjeru ovo sve skupa ide i moram priznati da mi se rasprava danas uopće ne sviđa. U pravu ste, na potres se ne možete pripremiti, to je nešto što dolazi iznenada i najbogatije države koje imaju resurse da se pripreme na kojekakve načine i dalje budu u nekim segmentima nespremni. Nažalost desila se ta 2020.g. gdje se desio prvo zagrebački, pa se desio petrinjski potres i u tim trenucima Vlada RH mora reagirati na način da prvo žurne službe od civilne zaštite, vatrogasaca, GSS-a, moraju izać na teren, osigurati zaštitu ljudi, životinja i imovine. Nakon toga imamo drugu borbu, a to je zbrinjavanje ljudi koji više ne mogu živjeti u svojim kućama, te ljude treba nahraniti, osigurati im zdravstvenu skrb, životinje njihove koje su hranili treba zbrinuti i paralelno sa svime time vodi se i borba treba ljudima obnoviti objekte. 2020. dok je bio potres u Zagrebu imali smo ministra Štromara koji je pretpostavljam krenuo formirati nekakav koncept u suglasju sa EU od koje od koje smo planirali kroz Fond solidarnosti povući sredstva, kako i na koji način proceduru provesti da bi se ta sredstva povukla. Nakon njega dolazi ministar Horvat, odlazi ministar Horvat, dolazi ministar Paladina, odlazi ministar Paladina jer kolko se sjećam, ja u tom trenutku nisam bio saborski zastupnik i nemojte se ljutit nisam slušao raspravu u saboru o tome, međutim pretpostavljam da se raspravljalo da stvari baš i ne idu u najboljem smjeru jer smo došli u kraj 2022.g. gdje novci nisu potrošeni, nismo sigurni dal će bit potrošeni i onda početkom 2023. se imenuje g. Bačića za ministra. Nakon što se imenovao novi ministar graditeljstva ide se u novi Zakon o obnovi od potresa, ukidaju se institucije koje su bile namjenski osnovane da bi se obnovili objekti od potresa, stvari kreću u jednom smjeru gdje smo došli do toga da danas pričamo da su tokom 2023. potrošilo ne onolko novaca kolko smo dobili iz Fonda solidarnosti nego i više od toga. Kako i na koji način? Ja ne znam zašto se današnja rasprava cijelo vrijeme vrti oko toga da bi se opravdalo da su nabave provedene ispravno? Ja kao saborski zastupnik iz oporbe iz SDP-a želim ministarstvu, želim ministru da sve nabave koje su provedene su provedene ispravno, su provedene po zakonu, su provedene po pravilniku jer ne zato da bi ministru ili državnom tajniku bilo bolje nego zato da građani RH ne bi morali vraćat te novce, vrlo jednostavno. Međutim, ono što mene muči je, g. Račan je postavio pitanje ministru, sad ste ministar više od godinu dana, koje stvari bi voljeli popraviti s kojima niste zadovoljni i što osobno mislite da možete bolje raditi. Ovo je jako bitno pitanje, bitno je pitanje jer mi danas imamo i dalje preko 5 tisuća ljudi koji ne žive u svojim kućama znate. Više od 5 tisuća ljudi i dalje živi u nekakvim privremenim objektima koji i shvaćam ja da su to procedure, shvaćam ja da su to, ali danas pričamo o tome dal se koja nabava provela ispravno, zašto je neko reko ovo, mi sad imamo nekoliko puta spomenuto novi standardi gradnje su uvedeni. Mislim standardi protupotresne gradnje su uvedeni '60.-tih godina i '80.-tih godina, mislim ne znam o čemu pričate. Pravilnici su jasno definirani i ako se bilo šta radi od strane ministarstva ja sam siguran da se poštuje kompletna regulativa RH i tehnički i tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i svi ostali propisi koji definiraju kako i na koji način se nešto mora projektirati da bi dobilo građevinsku dozvolu, da bi kasnije mogli dobiti nekakav akt o uporabljivosti. Pa to je valjda jasno svima tu u saboru, na kraju krajeva meni je ovo prvi mandat, vi ste, neki od vas donosili te zakone. Ljudi, 5 tisuća ljudi, više od 5 tisuća ljudi i danas ne živi u svojim domovima i ono o čemu sam ja očekivao, neko ko je radio više od 10.g. u odjelu za izgradnju jednog velikog grada, očekivao sam da ćemo raspravljati kako i na koji način može sabor kao predstavničko, kao zakonodavno tijelo pomoći ministarstvu da se taj proces obnove unaprijedi. Kolega Krička je iznio podatak da ako ovim tempom koji je 2023. bio da će se kuće obnoviti za 15-20.g., pa ko može čekati toliko? Rekli ste u prosincu 2023. samo dobiveno je 5 tisuća zahtjeva. Treba sve to obraditi jasno je, očekujemo ovo što je ministar rekao do kraja srpnja ako se ne varam da će biti detaljan plan gdje će onda biti definirani nekakvi rokovi. Prije nego dobijemo taj plan, prije nego utvrdimo koji su ti rokovi pričamo o nečem o čemu realno mi svi skupa ne znamo. Ono što mene brine, a to piše u vašem izvješću je da je 500-tinjak zahtjeva preuzeto prazno. Zašto? Ko je taj koji je preuzeo zahtjev za obnovu bez da je definirana mikrolokacija? Nemojte se ljutit, mislim al takve stvari ja ne razumijem ko je to dozvolio, a moram se sjetit i problema koji je bio sa legalizacijom i crnog tržišta zahtjeva praznih za legalizaciju. Ja vas molim ministarstvo da takve zahtjeve po hitnoj proceduri ili da se dopune ili da se odbiju jer miriši na zlouporabu zahtjeva, dajte molim vas odbacite tu sumnju. Ponavljam još jednom, apsolutno želim sve najbolje i ministru Bačiću i ministarstvu i želim da se ova obnova čim prije završi. Ukoliko, vi ste tu iz ministarstva, sad ćete proć sve zahtjeve za obnovu koju ste dobili, ukoliko ste u ovom periodu, a dok godinu i pol dana radiš neki posao onda vidiš vjerojatno i neke mogućnosti dodatnog napretka tog, te procedure. Pa dajte to, dajte da izmijenimo pravilnike, dajte da izmijenimo zakonsku regulativu, dajte da vam pomognemo da vi možete pomoć tih više od 5 tisuća ljudi koji dan danas ne žive u svojim kućama. U ovom trenutku i u ovoj raspravi jedino što možemo svi skupa se ispričati tim građanima i reći im da ćemo dati sve od sebe da poboljšamo njihovu situaciju da što prije budu u svojim kućama, hvala.

da sa dijelovima vaše rasprave se apsolutno slažem posebice u ovome dijelu gdje kažete da unatoč svim, svoj problematici koja se tu dogodila 5 tisuća građana još nije u svojim domovima, međutim ono što kada ste govorili o javnoj raspravi, složili su se svi ovdje da je riječ o nekim procesima koji se događaju, bilo koja politička opcija da je na vlasti i vaš kolega koji sjedi blizu vas i ministar su nekako došli do nekoga konsenzusa i to je jako dobro jer prema javnosti moramo djelovati i dati im ono povjerenje da se oni uistinu vraćaju svoje domove. Ono što je malo zabrinjavajuće i na što bi želio upozoriti, ne možemo govoriti da će to biti baš 15 do 20 godina. Nisam siguran odakle takva informacija da bi se oni vratili u svoj dom obzirom da gledam područje u Velikoj Gorici gdje će oni sigurno u najgorem periodu kroz neko izvjesno vrijeme vratit se svojim kućama i što bi vi učinili u tom periodu, ukinuli Zakon o javnoj nabavi koji je uistinu čini se spor ili bi išli također ovim transparentnim postupkom da bi došli do konačnoga cilja za koji smo se i vi i ja složili, a to

i jasno sam naglasio da ove predikcije rokova koje je gospodin Krička iznio su jedino i isključivo na temelju statističkih podataka iz izvješća za 2023. Izvrćući moje riječi da sad šta, neće se poštivat Zakon o javnoj nabavi. Nisam ja to rekao. Ja sam poručio gospodin iz ministarstva koji su tu da provode tu obnovu, ukoliko postoji nešto da se može promijenit u zakonskoj regulativi, ja vjerujem da ćemo se mi svi skupa složiti da to idemo promijeniti da se njima pomogne da ljudi čim prije odu u svoje kuće. Ubrzanje procedure ako je moguće je nužno i vjerujem da ćemo tu imati konsenzus svih političkih stranaka, nema tu oporbe, nema tu pozicije. Više od 5 tisuća ljudi ne živi u svojim kućama 4 godine nakon potresa. Hvala. Tu je jedna povreda Poslovnika. Izvolite gospodine Ačkar. ste konstatirali da vi potičete nabavu koja nije transparentna. Evo samo radi istine. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da to je ispravljanje krivog navoda, toga nema više u našem Poslovniku pa moram vam dat opomenu. Gospodin, a tako je mislim nisam ja kriv. Nisam ja kriv. Ovaj, gospodin Mažar izvolite. lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Golubić s obzirom da ste spomenuli državu i obnovu i rokove pa ja bih samo kratko rekao sticajem okolnosti u svom životu sam prošao obnovu povratkom u svoj grad Vukovar, znam koliko je trajala, kako je izgledala. Sticajem okolnosti živio sam i u montažnoj kućici u Maloj Gorici kod Petrinje, sticajem okolnosti sam bio u i Gunji, na obrani od poplave, a u Petrinji od drugog dana potresa slijedećih mjesec dana svakodnevno u vojarni. Ali nije to bitno, hoću vam reći sam sam u to vrijeme kad sam došao dan poslije petrinjskoga potresa, došao u regionalni ured Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gdje rade Petrinjci i kojima su kuće i obitelji bile uništene. Oni su vam znate šta taj dan radili, nisu išli kući nego su obnavljali državni ured da bi Petrinjci već sutradan mogli doći tražiti svoja prava i od prvog dana je država bila uz njih. Iz toga razloga ja vjerujem gospodinu Bačiću koji je u ovih godinu dana napravio mnogo nego gospodinu Krički koji je opet na nekoj drugoj dužnosti. …/Upadica Radin: Hvala./… i ajmo svi imat malo više povjerenja u ljude koji daju rezultate. **Radin, Furio Ja ne znam da li je to nerazumijevanje slučajno ili namjerno ali nema veze. Nek ste vi objasnili ljudima da ste bili na potresu, ja ću ovom prilikom iskoristiti pošto imam 50 sekundi pozdravit kompletnu ekipu iz Koprivničko-križevačke županije i moje dobrovoljno vatrogasno društvo Štaglinec, čiji sam član i čiji sam bio operativac na sanaciji potresa u gradu Glini i u selu Majer. Nemojte molim vas izvrtati, tu su stvari oko kojih treba biti konsenzus. Opet ću se ponoviti. Nisam ja taj koji je rekao da će to bit rok obnove. To je statistički podatak iz izvješća koji je pred vama za 2023. Ukoliko se taj podatak uzme, ukoliko se uzme podatak koliko je kuća potrebno obnoviti, dolazi se do tog broja godina. Ukoliko vama nije jasno kako i na koji način doći do te matematičke formule i tog rezultata, spreman sam vam poslije objasniti. Nikola (HDZ)** Čl. 238. pa i kolega Ačkar i ja smo reagirali iz toga razloga što ste vi javno, dakle pred hrvatskom javnosti naveli da će obnova trajati 15, 16 godina, pozivajući se na gospodina Kričku. Ako ćete gledati statistiku, uzmite statistiku po svakoj godini i vidjet ćete da ona nije jednaka odnosno da nisu jednake brojke i da se obnova itekako ne poduplala nego pet puta povećala. Iz toga razloga, ako radite neke analize, radite ih na temelju točnih podataka, a ne paušalno da je svaka godina jednaka. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala. Ja inače volim uglađene i civilizirane polemike ali moram vam dat opomenu bez obzira jer je bila replika. Goran (HDZ)** Evo poštovani zastupniče Golubić, ja bi samo kratko vezano uz vaše protupotresne standarde. Govorite da su oni zaista od nekad. I je tako ali i ja sam kao i vi sa svojim vatrogascima bio u području Petrinje i Gline i svi smo vidjeli da nije moguć povrat u prijašnje stanje jer većina 80% građevina je građena prije 100 i više godina i nije se moglo vratiti u prijašnje stanje. Zato ako ste proučili, RH je odbila povrat u prijašnje stanje te se odlučilo na strateški koncept visokog protupotresnog suvremenog standarda. Znači ti postojeći objekti koji su građeni prije tog standarda sada se obnavljaju po tom standardu i zbog toga je došlo do toga, zbog toga je to posebno navedeno i zato je to skuplje ali i dugotrajnije. Evo hvala. Tomislav (SDP)** Ja ne znam jel bi ja sad trebao čestitat Vladi RH što je odlučila postpotresnu obnovu provoditi po važećoj zakonskoj regulativi jer znate dok izdajete nekakav akt za građenje, imate ili rekonstrukciju ili gradnju. Ovdje se radilo u većini slučajeva o rekonstrukciji osim ako je nešto po Pravilniku o jednostavnim građevinama, međutim imate osnove koje morate poštivati i da Vlada RH je rekla ako imamo nekakvu obiteljsku kuću koja je rađena prije '68. po nikakvim standardima mi ćemo to obnoviti na način da ona zadovoljava sve te propise, pogotovo protupotresne propise. Zar stvarno je bila opcija da se to ne prihvati?

višekratno ste ponovili da niste bili u prošlom sazivu pa bi evo vam ispričala tu priču o Zakonu o obnovi iz 2020. kada vladajući nisu htjeli prihvatiti niti jedan amandman opozicije, da bi zbog toga obnova stajala više od dvije godine. Nakon toga su '23.g., više od tri godine pardon, 2023. u novom zakonu su većinu tih amandmana iz '20. prihvatili pa se pojavio i napravio zakon po kojem je obnova konačno mogla se i pokrenuti što se je i dogodilo prošle godine o čemu imamo sada izvještaj. Pa evo zašto vam to govorim? Govorim vam samo da vas nažalost ne znam možda ćemo uspjet zajedno da konačno se o obnovi počnemo razgovarati zajednički bez toga da se na temi obnove skupljaju politički poeni i da se na temi obnove laže o svojim konkurentima ili ako hoćete direktno …/Upadica Radin: Hvala./… da kolegice to je ono što sam konstatirao u svojoj raspravi, znači očigledno je Vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem svatila tamo negdje krajem 2022. da to sve skupa ne bu funkcioniralo i morali su reagirati jer novi zakon ukidanje dvije namjenski osnovane institucije da provode obnovu, četvrti ministar od prvog potresa. Ok, došli smo do rezultata. Tu ću se sad navezati kolegama iz HDZ-a koji spominju ti godine koje sam reko, ja se nadam da ova statistika iz 2023. je trend, da neće biti kvalificiran podatak nego da ćemo moći pričati o tome da eto u 2024. se to još poduplalo, potrostručilo. I ponavljam, recite, dajte prijedloge kako i na koji način mi saborski zastupnici možemo pomoć ministarstvu da se upravo taj trend nastavi i desi.

Evo danas smo puno mogli čuti o obnovi i izvješću obnove od potresa, međutim ono što je ključno je definitivno istina da oporba ne želi politički imat poene na ovome nego želi nešto što bi što prije riješilo problem naših sugrađana i sugrađanka koji nažalost nakon potresa još nisu vraćeni u svoje domove. Govorili smo evo o konkretno da je to 10% obnovljeno privatnih kuća. Možda sa ovim četvrtim ministrom definitivno je izvršen pomak i da se počelo nešto obnavljati, međutim evo ja ću konkretno reć za Krapinsko-zagorsku županiju gdje je bilo 379 zahtjeva za obnovu kao što je danas i kolegica iz moje županije rekla, možemo biti zadovoljni što se tiče objekata javne namjene koje su se obnavljali. Međutim, što se tiče obnove obiteljskih kuća od 110 kuća u Krapinsko-zagorskoj županiji obnovljeno je deset. I ono što sam pokušavala i ona odboru i sada, ali sa dobrom namjerom prigovoriti je da koordinacija između jedinica lokalne samouprave na području gdje se gradi i ministarstva nije pravovremena. Danas smo ovdje čuli kolegu Ačkara koji je također gradonačelnik, on možda ima drugačiju situaciju jel kod njega je to pravovremeno, međutim iz moje županije gdje ja komuniciram sa mojim gradonačelnicima i načelnicima, oni vezano za obiteljske kuće nemaju informaciju. Ne dobivaju točnu informaciju o statusu pojedinog predmeta objekta, kada je bila nabava, da li je nabava odnosno saznajem naknadno da je poništena nabava, da li je pokrenuta nova nabava, kada je pokrenuta nova nabava. Vlasnici uporno zovu jedinice lokalne samouprave i županije tražeći neke detaljnije informacije, odgovor koji dobivaju da će početi za dva mjeseca onda se pomakne rok za četri mjeseca, uglavnom sve je to nešto okvirno. Ja znam kao gradonačelnica sa situacijom kada se provode javne nabave da nažalost cijene u graditeljstvu su puno veće nego su procijenjene vrijednosti, ali to ne zanima naše sugrađane i sugrađane koji čekaju toliko dugo vremena da se vrate u svoje kuće. Moje pitanje je i bilo ministru i pitam i sad, šta ćemo ponavljati nabave, koliko dugo jel će procijene vrijednosti stalno biti veće od onih koje su trenutno propisane i trebamo vidjeti rješenje toga? predlagali smo da se uspostavi sustav praćenja dinamike obnove obiteljske kuće, da jedinice lokalne samouprave ili županija ima konkretno dostupne i točne podatke da li se radi jel se mijenjali se podaci, dal je konstrukcijska obnova, da li je uklanjanje i kada je uklanjanje gradnje zamjenske kuće, da li je ne konstrukcijska obnova, samoobnova, da imamo točne lokacije o početku i završetku radova. Također trebalo bi pravovremeno obavještavati kada se pokreće nabava, plan nabave, početak radova i početak nadzora. Mislim da svim tim informacijama pravovremenim bi i mi mogli primirit svoje sugrađane i dati konkretne informacije o onome što se radi i koji su problemi zašto se ne započinje njihova gradnja. Tako da evo ja se nadam da danas nakon svih ovih rasprava u ministarstvu će neke dobre prijedloge moći preuzeti u ministarstvu i da zajednički kao što je rekao kolega možda i izmjenama nekima možemo poboljšati svi zajedno bez obzira radi li se o vladajućima ili oporbi da ovaj obnova konačno što prije se privede samome kraju.

na ovo iznošenje obzirom je sve ok kao i od kolege Golubića, ali žao mi je što nema kolege Ivanovića sad u sabornici koji je rekao da su oni iz HDZ podjednako dali svima bez obzira tko je iz koje stranke, bez obzira tko je načelnik ili gradonačelnik. Kolega Ivanović zaboravlja da vi kolege iz HDZ-a nikom ništa u ovoj Hrvatskoj niste dali, uzeli ste sve što ste mogli, ali samo za mali dio ste '21. osuđeni pravomoćno u RH. Toliko. **Radin, Pa evo budući da nije bilo pitanje kolega samo mogu reći da ja nemam informacije tko je kome dao i koje informacije imaju kolege iz HDZ-a, ali znam evo još jedanput ću reć da u Krapinsko-zagorskoj županiji čelnici na kojima se obnavlja kažu da nemaju točne informacije šta, kako i što se trenutno dešava sa 110 kuća koje još nisu krenule u obnovu. dobro idemo prvo s replikom. Gospo… gospodin, gospođa Jambruh, Jembrih ispričavam se. redu sve. …/Upadica Furio Radin: Ne ide mi inače./… Hvala vam, evo ja bi htjela prije svega ponoviti ono što je naglasio nekoliko puta danas i tu ministar Bačić da obnova obiteljskih kuća se vrši na, da su one kad su izgrađene izgrađene po svim pravilnicima od struke i od same opreme kuće do kompletne energetske ovojnice i da naravno da je to duži postupak obnove, ali za krajnjeg našeg korisnika sigurniji i kvalitetniji budući dom. Referirat ću se na kolegicu, evo ja sam isto čelnica lokalne samouprave i na upit u ministarstva vezano za pojedine predmete koje imamo što se tiče obiteljskih kuća dobimo na vrijeme informacije u kojem stanju i statusu su ti predmeti tako da evo ne bih se u potpunosti složila sa, da nemamo, da nemamo točne informacije. Evo ponovila bi i tu da se na području Krapinsko-zagorske županije u ovih 5 mjeseci u 2023. godini stvarno napravio jedan veliki posao od samih rekonstrukcija škole, cesta, mostovi, klizišta, bolnice, crkve, župni župni dvorovi tako da u tom dijelu možemo biti zadovoljni, a vjerujemo da će i obnova obiteljskih kuća za naše sumještane Krapinsko-zagorske županije biti završena u onom roku kako nam je … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … izložio Evo poštovana kolegice ja stvarno nisam danas rekla da li je obnova kvalitetno napravljena ili nije. Ja vjerujem da je kvalitetna i svaka čast na tome. Također sam i pohvalila obnovu javne infrastrukture i rekla sam da oko 200-tinjak objekata za javnu infrastrukturu je kvalitetno odrađeno. Međutim, također samo sam navela da je 10% privatnih obiteljskih kuća napravljeno, a da kolege i kolegice na kojem području se nalazi nemaju pravovaljane i pravovremene informacije. Ja, meni je žao ako vi kolege iz suprotne opcije imate jer onda dajete do znanja da mi nemamo te informacije, a sad vi kažete da vi dobivate pravovremene informacije pa onda meni to još više stavlja upitnik u glavi da li jedni imaju informacije, a mi drugi ne, da li smo mi drugog građani drugog reda odnosno čelnici drugog reda. Hvala. E sada povreda Poslovnika gospođa Jembrih.

bila je replika mora ići opomena po defaultu i sada imamo predlagatelja državnog tajnika gospodina Domogoja Orlića koji ima pravo na svojih 5 minuta. Ovdje morate doći, ovdje morate doći a onda poslije te replike tamo. uvaženi zastupniče Golubić htio bih samo razjasnit nekoliko stvari o kojima se ovdje danas diskutira, a koje unose zabune. Prvo ovdje u uvodnom izlaganju rečeno da je oštećeno oko 69 tisuća stambenih objekata na području petrinjskog i zagrebačkog potresa. To su, to su višestambene zgrade i obiteljske kuće koje su dobile naljepnicu nakon preliminarnog pregleda. Međutim, nakon podnešenih zahtjeva kojih je bilo negdje oko 40-ak tisuća, a za dobar broj lokacija su bili duplicirani nakon filtriranja smo došli do 25 tisuća lokacija na kojima je potrebno provesti obnovu, ako računamo da smo dosada obnovili preko 11.400 onda je vrlo jednostavno zaključiti da smo gotovo na polovici, ostalo je još za obraditi oko 12.300 zahtjeva, međutim dobar dio njih možda neće imat pravo na obnovu, to ćemo utvrdit nakon što se obrade svaki od tih zahtjeva. Vezano za ove moguće špekulacije oko praznih zahtjeva, njih smo dobili otprilike oko 600 u zadnjem mjesecu kad je isticao rok i ja vas moram sa zadovoljstvom izvijestit da su svi odbačeni. Svi koji nisu imali u sklopu zahtjeva definiranu lokaciju za koju je podnesen zahtjev dobili su rok od 8 dana da dopune zahtjev i svi su odbačeni. Vezano za ove nabave koje ste spominjali da bi trebalo komunicirati sa regionalnom i lokalnom samoupravom, mi smo u više navrata i na sastancima u Krapinsko-zagorskoj županiji obavještavali župana Kolara o nabavama koje provodimo, posebno ovim nabavama koje se odnose na područje Krapinsko-zagorske županije, a isto tako sve te objavljene odnosno objavljeni javni pozivi odnosno javne nabave su dostupne naravno na elektroničkom oglasniku javne nabave svima koji su zainteresirani. Što se tiče ovog broja koje ste naveli, broj ljudi koji se nalazi u kontejnerima preko 5 tisuća, u izvješću što je navedeno, tamo lijepo piše da se toliko nalazilo u trenutku izrade programa stambenog zbrinjavanja. Program stambenog zbrinjavanja je donijela Vlada prošle godine u veljači, dakle u veljači je bio taj, taj broj u kontejnerima. Većina od tih ljudi iz mobilnih stambenih jedinica odnosno kontejnera i mobilnih kućica je zbrinuto bilo da se radi o načinu da je završena obnova njihova doma, svima je omogućena, omogućeno je financiranje najamnine ili neki drugi alternativni smještaj. Što se tiče, ranije je tu u raspravi spomenuto da nismo osigurali smještaj za ljude, pogotovo sada kada je veliki zamah uzela konstrukcijska obnova višestambenih zgrada. To također nije točno, svaki naš sugrađan koji ima pravo na obnovu, a nalazi se trenutno u višestambenim zgradama ili obiteljskim kućama, ako se radi o konstrukcijskoj obnovi ima pravo na financiranu najamninu ili na smještaj u državnim stanovima 30 dana prije nego što počne obnova njegovog doma,

koliko je ukupno ljudi iz kontejnera premješteno po tih 11 modela zbrinjavanja, a koliko je imalo sada riješeno do kraja stambeno pitanje u smislu toga da im je obnovljen njihov dom? Ono što me također zanima, s obzirom na problem ovih naljepnica koje su od početka bile problematične, s obzirom na brzu dodjelu, a vi sad kažete da je bilo 60 tisuća zahtjeva, pa ih je na kraju ipak bilo 20 otprilike jer nisu svi prošli ovaj primarni test, koliko ste vi pronašli da je nevažećih naljepnica u smislu toga kada se kasnije radio pregled i dodjele sredstava i kako će se prenamijeniti, drvene kuće smo čuli, a što će bit sa ovim mobilnim stambenim jedinicama jednom kada građani RH ih više ne budu trebali? Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Selak Raspudić, još ću jednom ponovit, bilo je 69 tisuća naljepnica odnosno preliminarnih pregleda, podnešeno je oko 40 tisuća zahtjeva, ali neki ljudi u dvojbi su za istu kuću podnosili zahtjev i za konstrukcijsku obnovu i za ne konstrukcijsku. Nakon što su izrađeni nalazi, za većinu njih smo dobili odgovor u kojem smjeru ide obnova, a nakon filtriranja i eliminacije suvišnih zahtjeva smo došli do 25 tisuća adresa, dakle 25 tisuća obiteljskih kuća i višestambenih zgrada je potrebno obnoviti, a dosada je obnovljeno preko 11.400. Ovo što govorite da, da su ljudi smješteni u mobilne kućice, pretpostavljam da to govorite o ovim visokoenergetskim drvenim mobilnim kućama. To je doista zanemariv broj u odnosu na ukupan broj koliko je ljudi bilo u kontejneru. Trenutno se nalazi u Sisku u sklopu novog, novoizgrađenog naselja 22 takve kuće i još 22 radimo na prostoru sajmišta u Petrinji. To je doista zanemariv broj, a velik dio kontejnera koji se koristio do veljače kada je rađen program za stambeno zbrinjavanje prošle godine se uglavnom danas više i ne koristi za stanovanje, a i dalje se nalazi uz obiteljske kuće. jer mislim interesantno ono što govori, pa onda ako hoćete ne, dobro, idemo dalje. Gospodin Mažar Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče Orlić sa suradnicima, a ako se sjetimo kada je ministar Bačić stupio na ovu dužnost on je zadao prioritete koji su prije svega bili vezani za smanjenje broja procedura za čak 40% za iskorištavanje cjelokupnog iznosa od milijardu i 3 milijuna eura iz Fonda solidarnosti i za prikladni smještaj i adekvatan smještaj svih ljudi koji su bili u kontejnerskim naseljima. Kasnije kada smo pratili aktivnosti, prije svega na Banovini, kao i u drugim dijelovima, vidjeli smo da se ta obećanja ispunjavaju. Danas je ovdje ministar iznio brojke koje su takve kakve jesu točne, koje bude nadu i zadovoljstvo i ja se slažem sa kolegama iz oporbe koji su rekli ajmo svi zajedno da možemo vidjet što možemo napraviti za sve te ljude. Ja bi volio da tu budemo objektivni jer dolazi nam dosta dobrih stvari i autocesta do Siska koja će preporoditi taj kraj i gospodarske aktivnosti i sve ono što je još vezano uz ovu obnovu, ali nije u ovom izvještaju…/Upadica Radin: Uvaženi zastupniče Mažar, u potpunosti se slažem s vama, ovdje se dakle, to mogu govorit i u svoje vlastito ime s obzirom da dolazim iz Siska i iz Sisačko-moslavačke županije, ne samo što je završetak autoceste pri kraju. Ja vjerujem da će ona bit puštena u promet već u rujnu ove godine, nego je tu što je i uvodno potpredsjednik Vlade i ministar gospodin Bačić govorio o povećanju stambenog fonda na području Sisačko-moslavačke županije za otprilike 1000 novih stambenih jedinica. Vrlo dobro znamo da je pri kraju i obnova i obrazovnog sustava odnosno obrazovne infrastrukture, zdravstvene infrastrukture. Ja vjerujem u kombinacije svih ovih stvari koje su se ja ću reći dobrih stvari koje su proizašle iz ovog katastrofalnog potresa. Ja vjerujem da će Sisačko-moslavačka županija biti odlično mjesto za život, ne samo da ćemo zadržati naše mlade obitelji, nego završetkom autoceste vjerujem da ćemo privući još mladih obitelji koje bi se doselile u Sisak i Sisačko-moslavačku županiju. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem. Ja bih imala jedno pitanje. Dakle, kontejnerska naselja su završena, ali kontejneri su i dalje na Baniji. U kontejnerima ljudi dalje žive i to tamo gdje su oštećene kuće žive u kontejnerima pored tih kuća. Molim vas koliki broj kontejnera je još na Baniji ako mi možete taj podatak reći. I na, da bi se nastavila na gospodina Mažara pa da svi zajedničkim snagama radimo na obnovi ponovila bih molbu sa terena. Ima ljudi koji su stavljanje crvene ili žute naljepnice shvatili kao to sam vam već došla tamo reći kao njihov zahtjev za obnovu. Ti ljudi nisu nikada predali zahtjev za obnovu, a ima ih. Molim vas otvorite, evo na temelju onoga što zaziva gospodin Mažar i kolega hajmo … …/Upadica Radin: Hvala. Vrijeme./… … zajedničkim snagama pomoći tim ljudima koji nisu predali zahtjev za obnovu jer nisu shvatili. Zahvaljujem. Hvala uvažena zastupnice Raukar-Gamulin. Na području gdje je proglašena katastrofa, odnosno na području Sisačko-moslavačke županije otprilike je na terenu oko 1500, 1600 kontejnera. U ovih godinu dana od kad smo donijeli i novi zakon i program stambenog zbrinjavanja po onih 11 točaka izuzeto je preko 700 kontejnera. Od ovih 1500, 1600 najmanje je još 100 ispražnjeno i čeka svoj odvoz, a većina od ovog ostatka se uopće više ne koristi stambene svrhe već služe kao skladišni prostor, a ljudi se nalaze u svojim domovima i čekaju da započne odnosno da završi obnova njihovih domova. Ono što je bitno svakom od njih mi smo omogućili alternativni smještaj, međutim većina tih lokacija se nalazi u ruralnim dijelovima Sisačko-moslavačke županije gdje ljudi imaju blago ili su vezani uz školu, uz posao, jednostavno ne žele napustiti svoje domove. Što se tiče ovog zahtjeva … …/Upadica Radin: Hvala./… … već je ranije ministar najavio da ćemo razmotriti to. Hvala. Tomislav (SDP)** Poštovani državni tajniče ja bih molio samo jednu star, a to je da budete malo oprezniji dok govorite o nekim rokovima. Znate ljudi koji dan danas nemaju obnovljene svoje kuće oni su izgubili već svaku nadu da budemo jasni. Prošlo je 4 godine od potresa, a vi pričate da smo skoro na pola posla jer smo obnovili, ja sad tu imam podatke iz 31.12.2023. godine 10 i pol tisuća objekata. Međutim, od toga je 10 000 i sto nekonstrukcijske obnove. Šta to znači? To znači da u većini slučajeva ste došli i maknuli dimnjak. Znate ljudi bi mogli reći pa eto sad u godinu, godinu i pol dana su napravili jako puno. Možda za godinu, godinu i pol dana budu meni napravili kuću. Dajte molim vas budite oprezni. Sami ste rekli da nemate podatke, da krajem sedmog mjeseca ćete izaći sa planom. Ja vas molim da se držite toga, jer očito imate podatke koje ne želite nama reći. Obradite zahtjeve, napravite plan, dođite pred nas. **Radin, Furio Hvala vam. Uvaženi zastupniče Golubić, ja sam rekao da imamo 25000 lokacija za obnoviti na početku obnovljeno je preko 11 i 400. U ovom preostatku od 12 i 300 otprilike, 12 i 400 dobar dio zahtjeva podnositelj neće imati pravo na obnovu. Tako da je za pretpostaviti da smo već došli na pola ili prešli polovicu od svih lokacija koje je potrebno obnoviti. O završetku obnove uopće nisam govorio, jer je to nemoguće predvidjeti na način. Mi možemo dati prognozu koliko će nama vremena trebati da završimo ovaj upravni dio u ministarstvu. Ovaj dio koji se odnosi na projektiranje, na izvođenje radova, na nabavu stručnog nadzora isključivo ovisimo u tom trenutku o raspoloživoj građevinskoj operativi odnosno uspješnosti i realizaciji javnih radova. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Idemo dalje sa raspravama gospođa Tanja Sokolić. Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Kao što znamo prošlo je već više od 4 godine od zagrebačkog potresa. Zagrebački potres ostavio je na ovom gradu velike ožiljke ne samo na građevinama, nego i na nama. I mi danas razmatramo izvještaj koji nam kaže nakon 4 godine da obnova nije gotova. Ja postavljam pitanje zašto nije gotova 4 godine nakon potresa? 4 godine nakon potresa. Dakle u potresu je bilo i ljudskih žrtava. Ti gubici nas podsjećaju na dubinu tragedije koja je zadesila grad Zagreb i Baniju, a osim toga isto tako podsjećaju nas i na to da moramo prilikom obnove razmišljati da ona bude što brža, da bude, da nas dovede do toga da smo sigurniji u našim gradovima, da su građevine stabilnije i da naši sugrađani imaju siguran život u svojim stanovima. Dakle, u Zagrebu se prije nekoliko mjeseci osim toga dogodio još jedan incident. Srušila se skela na jednoj zgradi koja se obnavlja. To je također pokazatelj koji pokazuje koliko je bitno da tu obnovu završimo što prije, jer svako odgađanje, svako odugovlačenje obnove dovodi ponovo u sigurnost u gradu Zagrebu u pitanje. Dakle, moglo je biti još tragedija i još koji gubitak se mogao dogoditi, a u stvari ubrzanjem obnove sve takve situacije se mogu izbjegavati. Dakle, suočavamo se sa nevjerojatnom sporošću u ovom procesu, a odgovornost za to leži na Vladi Republike Hrvatske. Naša Vlada je dužna brinuti se o dobrobiti svojih građana, osiguravati im sigurnost, normalan život nakon prirodnih katastrofa poput ovog potresa. koordinirane akcije svjedoci smo nedostatka efikasnosti i jasne strategije koja bi omogućila završetak obnove u razumnom roku. Mi ćemo do završetka doći ali koliko će rok biti razuman to ćemo tek vidjeti. Unatoč intenzivnim naporima kako ovaj izvještaj navodi rezultati su daleko od zadovoljavajućih. Prema podnesenom izvještaju naša je stvarnost šokantna. Od zagrebačkog potresa organizirano nije izgrađena niti jedna zamjenska obiteljska kuća, dakle to piše u izvještaju, a samoobnovu je izgrađena jedna. Dinamika obnove privatne imovine navodno se ubrzala, je. Ali gdje su rezultati? Građani grada Zagreba i dalje čekaju na obnovu svojih domova, a obnova javnih i javnih zgrada infrastrukture još uvijek nije zadovoljavajuća. Ja ću vam sad u stvari podnijeti izvještaj sa terena, posebno je šokantna činjenica što se događa u onim dijelovima Zagreba koji su najviše pogođeni potresom, to je centar grada koji je gotovo ispražnjen ali isto tako to je i Podsljemenska zona grada Zagreba, znači dijelovi grada Čučerje, Markuševec, Granešina odnosno ti dijelovi koji su u stvari sastavni dio Gornje Dubrave, Sesvete i slično. Dakle što se događa tamo? Građani su sami koliko su mogli krenuli u obnovu kuća, digli su kredite po nepovoljnim uvjetima, zaduživali se i kod lihvara kako bi se mogli vratiti u svoje domove jer je država s obnovom kasnila godinama. Neki nisu niti počeli s obnovom jer za to nemaju novaca. Mnoge kuće su nepovratno iseljene, a neki su vlasnici u međuvremenu umrli i nisu dočekali obnovu. Mnogi imaju popucale zidove i zelenu naljepnicu. Zidove obnavljaju sami bez sudjelovanja države i sa svakim novim podrhtavanjem tla koje još uvijek traje nemaju, nastaju nova puknuća. Neki su krenuli u obnovu sa svojim sredstvima i stali kad su potrošili novce prije nego što su sve obnovili. kao da su, kao da ih treba srušiti, a dobili su svega 1.500,00 kn za obnove. Neki nisu niti podnosili zahtjev za obnovu ili su odustali jer su stari i nema im tko pomoći oko hrpe papira koju trebaju sakupiti. Žive u takvim kućama i iščekuju kad će im se kuća do kraja srušiti. Oni građani koji su imali svoj novac, obnovili su si kuće jer da su čekali državu još bi i danas živjeli u kontejneru ili kod familije. Ovo je izvještaj s terena. I centar grada kao što sam napomenula na početku jako je stradao. Dakle Zagreb ima tešku ranu od ovog potresa na sebi i ona krvari već 4 godine i to nije trebalo biti tako. Vlada RH mora preuzeti odgovornost za svoje postupke ili bolje rečeno nedostatak istih i hitno poduzeti konkretne korake kako bi se osigurala brza i transparentna obnova privatnih stambenih objekata u Zagrebu. Naši građani zaslužuju bolje, zaslužuju osjećaj sigurnosti i stabilnosti u vlastitim domovima. Pozivam Vladu da prestane s izgovorima i da se fokusira na konkretne rezultate. Vrijeme je da građanima Zagreba i Banije pružimo ono što zaslužuju, siguran i obnovljen dom. Hvala na pažnji.

Naime, zar vi kolegice mislite da ne bismo svi mi htjeli da obnova ide brže. Naravno da nismo ni mi zadovoljni tempom kao što su ljudi u ministarstvu tako i mi naravno lokalni čelnici svakodnevno dobivamo upite upite naših sugrađana, kada će u kojoj je fazi. Međutim ne trebate nam vi davati izvještaje s terena jer smo mi svaki dan na terenu kako iz ministarstva, tako i iz lokalnih jedinica. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala. Bila je replika, mora ić opomena. Raspudić, Marija (Nezavisni)** Ne znam inače u životu kada niste zadovoljni tempom nečega, onda mijenjate onoga koji udara taj tempo, a ne govorite da načelno nečim jeste ili niste zadovoljni. Moje pitanje je slijedeće. Dakle vidjeli smo što nam se dogodilo. Nažalost to je plaćeno i ljudskim životima međutim kako ocjenjujete činjenicu da se čini iz onoga što smo mogli čuti od resornog ministra, da nismo naučili dovoljno kako se zaštititi u budućnosti. Naime, na vrlo konkretno pitanje uvažavajući to da nismo zaštićeni, mnoge naše pogotovo zgrade javne namjene, da prežive potres od 6 po Richteru da još uvijek nemamo mapirano koje to sve zgrade nisu zaštićene i kako će se njih protupotresno zaštiti u budućnosti. Dakle što smo mi ih ovoga svega naučili, a da ćemo konkretnim planom primijeniti u budućnosti. Na žalost naučili smo vrlo malo, odnosno Vlada RH ne odgovara na ovo pitanje na odgovarajući način. Nažalost ovo što ste spomenuli nemamo podatke, nemamo mapirane, mapiranu situaciju na terenu, pogotovo centar grada je vrlo upitno područje u gradu Zagrebu gdje su zgrade stare, oronule, koliko se zaista radi na kvalitetnoj konstruktivnoj obnovi u tom dijelu Zagreba to je upitno. Ne radi se puno, jedina recimo zamjenska kuća u gradu Zagrebu koja je napravljena, napravljena je samoobnovom, nije napravljena od strane države. Dakle to su sve problemi koje otkrivamo i iz ovog izvještaja koji ste nam sad podnijeli međutim ovaj ono što zaista moramo zahtijevati od Vlade RH da tom problemu, problemu toga što je grad Zagreb i ovaj dio Hrvatske na jednom trusnom području, da pristupi puno ozbiljnije nego što je pristupila …/Upadica Vidite zašto ja moram dat riječ, zato što je gospođa Komes bila prije vas jer je imala povredu Poslovnika. Zato ja bi vas molio, ja znam da je to forma i, ali ja međutim moram dat riječ prije nego što, prije nego što se odgovori u bilo kojem obliku i to je tako i to ima svoje razloge, ne. Gospođa Komes, povreda Poslovnika. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo sad ću moć objema odgovorit, hvala što niste prije. Čl. 238 dakle kolegice Raspudić nemamo šta mijenjat, niste niti jednim argumentom niti vi niti bilo koja druga kolegica ili kolega jasno argumentirali da je Vlada ili ministar Bačić kriv za sporost odnosno nedovoljnu brzu obnovu, htjela htjela sam reći da, da ste zapravo kontradiktorni jer ako su visoke cijene zašto su visoke, a ako su preniske zašto stoji obnova. Niste ponudili niti jedno konkretno rješenje kako ubrzati. Znači obnova ne ide dovoljno brzo iz jednostavnog razloga to su objektivne okolnosti i zakoni tržišta. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme. Moram vam reći da je ovo bila treća znate, pa onda uz opomenu ide i ovaj ide i zapravo zabrana da se govori dalje, ali možete slušat. Gospođa Selak Raspudić, izvolite. Članak 238., tražite krivca. Ministar Bačić je iz pozicije šefa Kluba HDZ-a koji je progurao sve dosadašnje izmjene blagoslovio dva ministra sam postao treći i četiri zakonske izmjene i time potratio godine života građana na potresom pogođenom području. Tko je kriv?

Od '20. godine ta ista Vlada napravila je loš zakon bez obzira na opoziciju koja je govorila da bi nakon tri godine napravila nešto bolji zakon i sad je ta obnova konačno krenula.

Gospođa Selak Rapudić počinje sa završnim, završnim obraćanjima ispred, ispred Fokusa i nezavisnih zastupnika. Ono osobno pitanje koje sam postavila ministru Bačiću ponovit ću u svom završnom obraćanju. Dakle, temeljno što zanima hrvatske građane je sigurno što smo mi iz ovoga naučili. Hrvatska živi na trusnom području, naši građani su svakodnevno ugroženi srećom na dnevnoj razini nismo svjesni te činjenice jer ne bismo uz nju mogli normalno živjeti, međutim praktično gledano nažalost u posljednjih nekoliko godina imali smo dva jasna upozorenja koja su imala i tragične ljudske žrtve. Kada ja ovdje ističem činjenicu da bi se značajan broj naših vrtića, škola i bolnica da nas pogodi potres jačine 6 po Richteru ili više što je jedna vrijednost koja nije proizvoljna nego pretpostavljena za trusnost zagrebačkog područja da bi bile doslovce sravnjene sa zemljom onda se ja pozivam upravo na program mjera ove Vlade koja je to sama istaknula. I kada postavljam pitanje što se čini s obzirom na tu upozoravajuću činjenicu kako štitimo naše građane, imamo li neki plan za sve te ugrožene institucije. Znamo li koje su to sve institucije uopće ugrožene? Zašto takve podatke ne vidimo u ovakvom tipu izvješća i kako ćemo doista postati protupotresno orijentirani, hoćemo li imati gomilu građevina koje zapravo nemaju uporabnu vrijednost, a u kojima obitavaju naši građani do jednog trenutka kada će što opet rodilje morati trčati na cestu prilikom novog potresa. Jel nam se treba tako nešto dogoditi da bismo se konačno probudili i da bismo napravili dugoročan plan sa konkretnim investicijama kako ćemo se u budućnosti zaštititi imajući u vidu sve one neotporne građevine i u glavnom gradu, ali potaknuti time i u ostatku Hrvatske čiji su mnogi dijelovi na trusnim područjima. Odgovor na to pitanje, a smatram ga ključnim pitanjem jer to su lekcije za budućnost, to je temeljna sigurnost naših građana, mi nismo dobili. Druga stvar koju zaključno želim istaknuti je pitanje zatvaranja kontejnerskih naselja što svakako pozdravljamo jer smatramo da ona nisu toliko dugo smjela ni živjeti u praksi s obzirom na način na koji je život u njima uopće moguće ustrojiti je da ovih 11 tipova smještanja hrvatskih građana zapravo upućuje na slijedeću činjenicu, a to je da za većinu njihov matični dom još uvijek nije osiguran i da to ponovo nije samo jedna činjenica koja utječe na njihove života u smislu toga da su još jednom izmješteni u neki novi tip smještaja koji je privremen nego i na proračun RH jer jer zahtjeva dodatne resurse, a onda posljedično i na život svih naših građana. I to je nešto na što treba obratiti pažnju. U budućnosti kada ćemo zaprimati ovakva izvješća očekujemo i malo proaktivniji pristup po pitanju nepropisne obnove, a svjesni smo da već sada postoje takvi primjeri građani su jasno s njima izlazili po pitanju korupcije i malverzacije koja se događa u ime obnove na potresom pogođenom području, a ne da to ostaje medijski zadatak jer postoje zakonski mehanizmi i Vlada ima inspekcije na raspolaganju putem kojih ona sama može provjeriti što se događa i potaknuti kaznenu odgovornost oni koji, onih koji ne obnavljaju propisno ili koriste obnovu za različite financijske malverzacije. Kada ti uvjeti budu zadovoljeni onda će se ovakav tip izvješća moći i podržati dotada on ostaje tek deklarativni pamflet koji od nas očekuje isključivo da plješćemo vladajućoj strukturi. Da, svi smo sretni što je obnova konačno krenula, ali ne nećemo zaboraviti da ju je pokrenuo onaj isti ministar koji je iz pozicije šefa kluba HDZ-a blagoslovio dva prethodna ministra i četiri izmjene zakona za koje je sam zaključio da nisu ništa vrijedile. Gospodin Damir Bakić Klub zastupnika Možemo! završno. Za ovaj put završno ne zauvijek. Izvolite. Poštovane kolegice, poštovani kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Evo na kraju dana u ovoj završnoj riječi ako bih u jednoj rečenici trebao možda dati neki, neku najvažniju misao, ja ću ipak i unatoč svemu reći da je zapravo najvažnije to da zaista možemo svi zajedno konstatirati da je u prošloj godini poslije potresna obnova konačno i napokon zaista intenzivnije započela i na tome naravno treba svima zaslužnima čestitati što ne umanjuje potrebu da tom istom poslu prionemo još brže, još efikasnije i još uspješnije. To sam rekao ne samo danas na raspravi nego i na sjednici odbora kad smo raspravljali o ovom izvještaju. I utoliko je zapravo teže razumjeti sva iskrivljavanja, sva podmetanja, sva omalovažavanja koja su tokom današnje rasprave dolazila s ove strane. A zapravo možda da kažem i nešto što nismo čuli danas, a čitavo vrijeme sam očekivao da ćemo čuti, čini mi se da bismo prije svega, prije svih naših međusobnih debatiranja ili konfrontiranja naših stavova prije ispred svega da smo bili dužni jednu običnu ispriku, ispriku svim onim našim građanima koji unatoč povećanim naporima još uvijek čekaju da se vrate u svoje potresom oštećene domove. E sad, u interesu javnosti ja ću zato još u ove nekoliko minuta još jednom podsjetiti na to što je i što je bila čija nadležnost u poslovima poslije potresne obnove. Dužnost Vlade po zakonu je bila obnoviti stambene zgrade i privatne kuće, dužnost gradova i općina i države je bila obnoviti javne zgrade, javne zgrada onih ustanova kojima su gradovi, općine odnosno država osnivači. Kad već želite ili kad ste već željeli toliko mnogo govoriti o Gradu Zagrebu reći ću i ovo, kad govorimo o obnovi stambenih zgrada i privatnih kuća premda to nije naša nadležnost, nismo sjedili skrštenih ruku. Pomagali smo svim građanima čije su kuće oštećene, dakle daleko, daleko iznad naših nadležnosti najviše što smo mogli i direktnom novčanom pomoći, i stambenim zbrinjavanjem i na svaki drugi način. Reći ću npr. samo ovaj podatak neposredno nakon dolaska na vlast formirali smo mobilne timove koji su pomogli da se sastavi kompletna dokumentacija i podnesu zahtjevi za obnovom za preko pet tisuća oštećenih zgrada. Kadrovski smo pomagali i kolege u ministarstvu i tadašnji Fond za obnovu što oni također znaju. Kad pak govorimo o zgradama javne namjene i infrastrukturi prometnoj i komunalnoj ovo su podaci, od 207 projekata obnove registriranih projekata obnove u Gradu Zagrebu, njih 188 je završeno. Za 180 tih objekata povučeno je točno 189 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU. Nismo to danas isticali jer prva nam je briga zapravo kad razgovaramo o poslije potresnoj obnovi vratiti ljude u njihove domove. Ali vidite kolege HDZ-ovci dakle mi smo u poslovima obnove zgrada javne namjene bitno, značajno efikasniji, brži i uspješniji bili od Vlade RH, pa ipak pa ipak nije to predmet današnjeg razgovora, međutim to tim više čudi da ste onda vi imali za potrebu spominjati ne samo što mi nismo ili jesmo napravili nego čak i tvrditi da ste eto što, sagradili vrtiće, vrtiće u Gradu Zagrebu što sa obnovom mile veze nema, a niti sa potresom, a dakako i svi znamo i lako je dokazat da to nije istina. I na kraju, neistina je također što smo danas imali prilike čuti da smo mi Možemo! sukreator koncepcije onog prvog neuspješnog zakona. Lako je dokazati, točno suprotno. Mi jesmo podržali donošenje Zakona o obnova, al upravo smo mi se zalagali da se uspostavi jedno tijelo u čijoj će nadležnosti biti svi poslovi obnove, jedno, a ne tri. Jedno upravo zato da se ne bi preklapale nadležnosti, da ne bi dolazilo do nepotrebne birokratizacije i da ne bi dolazilo do kratkih spojevima, točno sve je to negativno se događalo …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… i točno sve to zahvaljujući našim prijedlozima je danas promijenjeno. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Gospodin Mandić HDZ završno. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a. Državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo imao sam tu jedan nacrt završnog obraćanja, ali slušao sam danas pozorno ovu raspravu, moram reći da mi je ovo i prvi nastup za ovom govornicom nekako mi se čini da i ova rasprava čuli smo i neke pozive za zajedničkim pristupom ipak je nekako odmakla da je svatko promatra i obnovu koja traje promatra iz svojih cipela. E sad, brojke koje smo danas čuli su stvarne brojke, znači izvješće koje je danas bilo ispred nas je definitivno činjenično izvješće. Ono je do 31.12.'23., danas je 20. lipanj '24. te brojke su sigurno puno, puno veće u svakom od ovih segmenata. Ono što mi se čini bitno i držim da to valja istaknuti, to je i naglasiti da iza tih brojki imamo puno različitih informacija o mnogim različitim aktivnostima, kako administrativnim tako i projektnim, iza svih ovih podataka nalaze se brojni naši sugrađani, ljudske sudbine, obiteljske situacije, radna mjesta i egzistencija mnogih. Držim i da držimo u HDZ-u da je upravo ta svijest izvukla maksimum truda iz svih koji su bili direkt uključeni u donošenje odluka, ali i provedbu istih. Više puta smo čuli kako je prošle godine donesen zakon, pa se onda nešto, nešto dogodilo kao da zaboravljamo kontekst u kojem je to sve skupa funkcioniralo. Nitko se ne može pripremiti na potres, na tu katastrofu i nema recepta kojeg vi možete primijenit i automatski počet rješavat probleme. Mislim da pandemija ne treba nikome biti alibi, ali isto tako upravo to traženje, to traženje rješenja je uvijek pokazivalo brigu i da se nikoga ne ostavi i da se nikoga ne ostavi na cjedilu i zato držim da taj zakon koji je pokrenuo puno brže cijeli proces i strukturirao sve ono što treba i zakonski i financijski i operativno mislim da je to ono nešto što će ostati ne daj Bože nekog budućeg potresa kao jedno iskustvo države hrvatske, građana Hrvatske da bi mogli odgovoriti na neke slične katastrofe. Isto tako mislim da moramo istaknuti i okej, odluku Vlade RH odnosno države hrvatske koja se odlučila na strateški koncept protupotresne konstrukcijske obnove u skladu sa svim suvremenim standardima. Iako je taj koncept nešto sporiji i skuplji, ali je dugoročno sigurniji i isplativiji. Tako možemo govoriti o povijesnoj obnovi zgrada, ali i revitalizaciji potresom pogođenih područja, ovdje posebno ističem objekte kulturne baštine, sve ove aktivnosti pogotovo kad govorimo o gradskim središtima posebno ističem javne ustanove i infrastrukturu u svim županijama, u svim gradovima dobili su, sva ta infrastruktura dobila je novi život i nove poboljšanje mogućnosti razvoja. Ne bih, ne bih dvojio o tome da sav ovaj postupak obnove je definitivno zalog za razvoj ne samo Sisačko-moslavačke županije nego i svih ostalih prostora. Možemo reći da ovo naše hrvatsko iskustvo koje je naslonjeno na iskustvo EU, pogotovo u ovom financijskom dijelu, definitivno će u jednom trenutku pomoći i nekim drugima. Konsolidarnosti nisu samo novci, to je i ona solidarnost koju nalazimo u članstvu EU i držim da će nas to na neki način potaknuti da i mi danas sutra budemo solidarni s nekim drugima. Stoga Klub HDZ-a u potpunosti podržava izvješće, u potpunosti daje podršku ministru g. Branku Bačiću i njegovim suradnicima, naravno daje podršku i svim onim ljudima koji na dnevnoj razini rade na obnovi, a mi njihova imena ne znamo, mi ih vjerojatno nikad nećemo ni saznati, a nalaze se u gradskim i općinskim upravama, nalaze se po razno raznim institucijama, mislim da oni isto tako zaslužuju podršku. Naravno držim da će slijedeće izvješće koje će biti pred ovim visokim domom biti još puno ne samo činjenično nego i sadržajno puno bolje, pa da će onda i ostvariti oni pozivi za zajedničkom podrškom i zajedničkom suradnjom, hvala. Hvala i vama. Gđa. Tanja Sokolić, Klub zastupnika SDP-a završno, izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, dakle prošlo je više od 4.g. od potresa koji je pogodio Grad Zagreb i 3 i pol godine od banijskog potresa. Ti događaji nisu bili samo izuzetno teški trenuci za sve nas već su ostavili duboke ožiljke na mnogim privatnim stambenim objektima na potresom zahvaćenim područjima. Danas više od 4.g. suočavamo se s izvještajem koji kaže da obnova još uvijek nije gotova. Danas smo ovdje razmatrali Izvještaj o učincima obnove nakon potresa. Izvještaj o učincima obnove izgleda prilično impresivno na prvi pogled, ima puno podataka, 49 stranica teksta, brojne grafove, tablice i naizgled impresivne brojeve, međutim dok kopamo dublje iza tih brojeva otkrivamo stvarnost koja je mnogo manje impresivna. Naročito nismo impresionirani kad se spustimo na teren i neposredno od naših sugrađana saznamo kako stvari zaista stoje. Ono što mene, a vjerujem i većinu vas zanima, što se stvarno krije iza tih brojki navedenih u izvještaju, a to smo danas imali prilike čuti od raznih govornika. Osvrnimo se još jednom na podatak o broju objekata koji su u procesu obnove. Kada govorimo o obnovi mislimo na konstrukcijsku obnovu, a ne na tzv. ne konstrukcijsku obnovu koja se odnosi na kozmetičke popravke poput gletanja zidova ili obzide dimnjaka. To su popravci koji nisu presudni jer se odnose na objekte iz kojih se ljudi nisu morali iseliti. Prava obnova se odnosi na konstrukcijsku obnovu, na objekte koji nisu bili za život nakon potresa, a ta konstrukcijska obnova nam je važna jer neposredno osigurava veću sigurnost života na tom seizmički aktivnom području. Imamo lijepe brojeve iza kojih se nakon što se pročeprka što oni znače kriju 3.g. odnosno 4.g. porazne neefikasnosti. Još jedan impresivan podatak iz izvješća odnosi se na 114 objekata na kojima je konstrukcijska obnova završena. Površni promatrač bi mogao zaključiti da to i nije puno, ali barem nešto, i pol godine odnosno 4.g. Vlada RH je obnovila 10 objekata u Zagrebu i 4 u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je broj koji najtočnije opisuje doseg Vlade Andreja Plenkovića. Obnova je spora, prespora, neučinkovita. Ono što ljudi doživljavaju kao radove na obnovi rezultat je ili samoobnove, donatorskih napora u pojedinim slučajevima kao što je onaj koji sam spomenula maloprije u kojem je prva škola koja je obnovljena na Baniji ustvari obnovljena od strane Mađara. Obnavljaju i županije i gradovi odrađuju obnovu za koju su zaduženi, a to je samo obnova vlastite imovine. Škole u gradu Zagrebu obnovio je grad Zagreb. Vladina obnova žutih i crvenih objekata u koji bi se mogli ljudi vratiti gotovo da i ne postoji. U potresima o kojima danas govorimo je bilo i ljudskih žrtava. Ti gubici nas podsjećaju na dubinu tragediju koja je zadesila grad Zagreb i Baniju i što je najvažnije podsjećaju nas na važnost ubrzanja obnove kako bismo osigurali sigurnost i stabilnost u zgradama za sve naše građane. Suočavamo se s nevjerojatnom sporosti u tom procesu, a odgovornost za to leži na Vladi RH. Naša Vlada dužna je brinuti se o dobrobiti svojih građana, osiguravajući im sigurnost i normalan život nakon prirodnih katastrofa poput ovog potresa. Međutim umjesto brze i koordinirane akcije, svjedoci smo nedostatka efikasnosti i jasne strategije koja bi omogućila završetak obnove u razumnom roku. Unatoč intenzivnim naporima kako izvještaj navodi, rezultati su daleko od zadovoljavajućih. Prema podnesenom izvještaju naša je stvarnost šokantna, od zagrebačkog potresa organizirano nije izgrađena niti jedna zamjenska obiteljska kuća, a u samoobnovi je izgrađena tek jedna. Dinamika obnove privatne imovine navodno se ubrzala ali gdje su rezultati. Građani Zagreba i dalje čekaju na obnovu svojih domova, a obnova javnih zgrada i infrastrukture nije dovoljna. Neću više o tim temama jer je sve već navedeno i više nego dovoljno pa moram zaključiti kako izvještaj neće dobiti potporu kluba SDP-a jer niti dokument sam po sebi niti provedba obnove na terenu ne zaslužuje prolaznu ocjenu od nikoga. Hvala na pažnji. Hvala. Gotovi smo tako sa raspravama i sada će gospodin Domagoj Orlić, državni tajnik ima završnu riječ. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici evo ja ću se još kratko u završnoj riječi osvrnut na sve ono što smo napravili u 2023. godini na otklanjanju posljedica katastrofalnog potresa koji nas je pogodio 2020., zagrebačkog potresa i petrinjskog potresa. Prvenstveno u veljači prošle godine, donesen je novi Zakon o obnovi gdje su sva provedbena tijela dakle Fond za obnovu i Središnji državni ured su pripojeni ministarstvu tako da smo i onaj upravni i provedbeni dio objedinili u ministarstvu. Značajno smo skratili procedure, smanjili smo potrebnu dokumentaciju, smanjili smo broj sudionika i time značajno ubrzali dinamiku obnove. Također podsjetit ću da smo i iskoristili 683 milijuna eura alocirano za zagrebački potres i 319 za petrinjski potres odnosno milijardu i 3 milijuna eura je potrošeno unatoč skepsama na početku 2023. godine. Iz tih sredstava su obnovljeni brojni vrtići, škole, zgrade fakulteta, obrazovna, zdravstvena infrastruktura, cestovna infrastruktura, mostovi, tramvajske pruge i ono što je bitno tu infrastrukturu te zgrade javne namjene koriste stotine tisuća naših sugrađana kako ovdje u Zagrebu tako i na području Sisačko-moslavačke županije. U sklopu obnove zgrade javne namjene, nismo se odlučili za onu bržu obnovu, manje kvalitetnu odnosno krpanje i vraćanje u prijašnje stanje kakvo je bilo na dan potresa, već su te zgrade obnavljane prema važećim današnjim protupotresnim standardima pa je i to dio odgovora da su te zgrade danas značajno mehanički i protupotresno otpornije i stabilnije no što su bile na dan potresa. Također u veljači 2023., donijeli smo program stambenog zbrinjavanja putem 11 modela, kojim smo prvenstveno iselili odnosno zbrinuli naše sugrađane koji su se nalazili u 11 kontejnerskih naselja na području Sisačko-moslavačke županije. Također započeta je izgradnja, a u 2023. je i završena. 8 zgrada u Petrinji sa 128 stanova, 4 zgrade višestambene u Glini sa 52 stana i još 8 zgrada je trenutno u izgradnji i vjerujem da će i one bit do kraja godine. To su zgrade, 20 zgrada sa 308 stanova financiranih iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Također Vlada RH je osigurala dodatnih 100 milijuna eura za izgradnju još 36 zgrada na području Sisačko-moslavačke županije, od kojih čak 20 se gradi odnosno planira se graditi u Sisku, 12 od njih je već započela izgradnja. Te zgrade će prioritetno služiti za privremeni smještaj naših sugrađana koji čekaju završetak obnove, a po prestanku takve potrese sukladno programu koji je donijela Vlada, imamo i temeljem zakona, imamo široku lepezu za korištenje tih zgrada bilo da se radi o stambenom zbrinjavanju potrebnih kadrova koje planiramo napravit u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave ili kroz posebne programe za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Ono što je bitno još naglasiti, a što se tiče kod izgradnje zamjenskih odnosno obiteljskih kuća, na ulasku u '23. godinu nismo imali niti jednu završenu obiteljsku kuću, a sada sa zadovoljstvom možemo reć da ih je završeno 251, a njih 267 je trenutno u gradnji. Kada govorimo o obnovi privatne imovine odnosno obiteljskih kuća i zgrada, tu je obnova završila na preko 11.400 lokacija, kada tome pridodamo još oko 600 projekata realiziranih financiranjem iz Fonda solidarnosti, onda govorimo o završetku obnove na preko 12 tisuća lokacija. Danas ovdje smo u raspravi mogli čuti kako je nekonstrukcijska obnova samo mali popravak dimnjaka i to je to pa se stječe dojam da je to praktički gotovo u jednom danu. Ja ću podsjećat da nekonstrukcijska obnova obiteljskih kuća ali i višestambenih zgrada obuhvaća i popravak krovišta i popravak zabata i popravak stubišta i dimnjaka, ali također kroz elaborate popravka nekonstruktivnih elemenata obiteljskih kuća obuhvatili smo i manje konstrukcijske popravke. Jedna od novina koju smo uveli u 2023. godini to je tzv. blokovska nabava i ja ovdje sa zadovoljstvom mogu konstatirati, jutros je i ministar to rekao donesena je odluka o odabiru za izvođača za zgradu Hrvatskog narodnog preporoda od broja 2 do broja 10 u Sisku i ja vjerujem kada istekne rok za žalbu ukoliko ne bude bilo žalbi da ćemo već u srpnju započeti i sa uklanjanjem i gradnjom te zamjenske zgrade koja sadrži 144 stana i 10 poslovnih prostora. Također u blokovskoj nabavi je i Rimska ulica u Sisku, Blok 20 u Zagrebu. Odlučili smo se na taj princip na način da umjesto više izvođača, više zasebnih gradilišta u sklopu jednog stambenog bloka ili jedne ulice imamo jednog izvođača. Samim time smo smanjili manipulativne troškove, samim time smo i pojeftinili troškove obnove. Također u Sisku je završeno naselje sa visokoenergetskim mobilnim kućama, te kuće su od 35 kvadrata, njih 22 je postavljeno u Sisku. Pri kraju je i završetak još jednog takvog naselja na Sajmištu u Petrinji. Tu prioritetno zbrinjavamo naše sugrađane koji imaju pravo na obnovu, koji čekaju završetak obnove svojih domova ali isto tako također smo u te kuće zbrinuli naše sugrađane koji su na dan potresa bili podstanari odnosno nisu vlasnici svoje vlastite nekretnine odnosno nemaju pravo na obnovu. Osim toga ono što želim još izdvojiti kao svijetli primjer, a to je izgradnja stambenih naselja za privremeni smještaj sa drvenim montažnim kućama. Takvih 74 je završeno u Glini uz dom zdravlja i dom za starije u Glini, 57 je završeno na dvije lokacije u Petrinji, 35 kuća je završeno u Sisku, pri kraju je uređenje okoliša i izgradnja pristupne ceste i infrastrukture i tih 166 drvenih montažnih kuća služi za privremeni smještaj, a po prestanku takve potrebe po završetku obnove to će biti najmodernija umirovljenička naselja s obzirom da ih planiramo priključiti postojećim domovima za starije u Sisku, Petrinji i Glini. Želim tu naglasiti i zahvaliti prvenstveno i Sisačko-moslavačkoj županiji i županu gospodinu Celjaku koji neposredno provodi taj projekt. I za kraj želim se zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima što ste sudjelovali u današnjoj raspravi. Mnogi od vas su i provedbena tijela u samoj obnovi, s nekim, s većinom od vas smo i surađivali i još jednom se zahvaljujem na suradnji. Ovom prilikom se želim zahvaliti i svim izvođačima, svim projektantima, svim stručnim nadzorima, svim sudionicima u gradnji koji sudjeluju na postupcima obnove. Također ih pozivam da se na buduće javne nabave javljaju i dalje i ako je moguće i više i na kraju predlažem da usvojite ovo naše izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala vama državni tajniče. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Hvala. Odgovor na repliku

Bačić, izvolite.

Hvala vam puno.